Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, krećemo sa radom prema planu. Odbor za financije i državni proračun predložio je temeljem članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora da provedemo objedinjenu raspravu o - Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. Prijedlogu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2022. godine i - Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 408. Jesmo li suglasni s tim prijedlogom? Hvala vam. Onda ćemo provesti objedinjenu raspravu, podnose se i Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. i projekcija planova za 2023. i 2024. godinu s obrazloženjem za Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Centar za restrukturiranje i prodaju, Hrvatske autoceste, HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastrukturu. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske, članka 45. stavka 3. i članka 88. stavka drugog Zakona o proračunu, te članka 211. Poslovnika Hrvatskog sabora. Kod donošenja Državnog proračuna primjenjuju se odredbe članka 211. i 212. Poslovnika Hrvatskog sabora. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Sukladno članku 197. Konačni prijedlog zakona raspravljat ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za poljoprivredu, Odbor za gospodarstvo, Odbor za ratne veterane i Odbor za lokalnu i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Rasprava o proračunu provest će se u skladu sa odredbama članka 41. stavka 1., 2. i 3. Zakona o proračunu. Podsjećam da članak 41. stavak 1. Zakona o proračunu propisuje da sve izmjene i dopune koje Sabor prihvati putem amandmana na predloženi Državni proračun ili Financijski plan izvanproračunskog korisnika državnog proračuna ne smiju mijenjati predviđeni manjak, odnosno višak utvrđen u Prijedlogu državnog proračuna ili Financijskom planu izvanproračunskog korisnika državnog proračuna. Nadalje, člankom 41. Zakona o proračunu propisano je koji se amandmani mogu podnositi tijekom rasprave o Prijedlogu državnog proračuna i Financijskog plana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 Članak 212. Poslovnika određuje da se ne može glasovati o podnesenim amandmanima, izmjenama i dopunama proračuna u cjelini prije nego proteknu tri dana od dana rasprave, pa vas izvješćujem da ćemo se izjašnjavati o amandmanima 2. studenog 2022., dakle to je srijeda ovisno naravno o broju amandmana možda ćemo to raditi kroz cijeli dan ili ako ih bude manje onda ćemo još uvrstiti jednu ili dvije točke dnevnog reda. Prije nego što dam riječ predlagatelju za dodatno obrazloženje sa nama je poštovani ministar financija Marko Primorac. Imamo zahtjeve za stankom. Prvi na redu, kolega Grbin. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku naravno o ovom Prijedlogu rebalansa proračuna. Kada smo raspravljali prvi rebalans proračuna gotovo svi smo unisono rekli znamo da će do kraja godine doći i drugi i on je sada tu pred nama, a pokazuje nekoliko stvari. Prije svega pokazuje jednu potpunu nesposobnost Vlade Republike Hrvatske da iskoristi sredstva koja su Hrvatskoj na raspolaganju iz fondova EU. Mi naprosto nismo u stanju upotrijebiti milijarde koje su nam na raspolaganju, koje bi trebale biti tu kako bi se podigao standard života u Republici Hrvatskoj, kako bi se podigao standard života hrvatskih građana. Ali ono što je najgore, mi nismo u stanju iskoristiti niti milijarde koje su nam na raspolaganju za obnovu, obnovu potresom porušenih područja Zagreba, okolice Zagreba, Banije. I sa ovim tempom kako to ide mi ćemo još godinama pričati o tome kako ova Vlada ne može pokrenuti obnovu. Pričat ćemo dok se ova Vlada ne promijeni, ova Vlada ne smijeni, a to će doći puno prije nego što kolege koji kimaju glavom misle. Međutim, ovaj proračun pokazuje još jedan drugi sistemski problem, a to je da Vlada Republike Hrvatske u stvari koristi inflaciju koja se događa kako bi punila državni proračun, a građanima ove zemlje ne vraća ništa. Od prošlog rebalansa do danas proračun raste za 5 milijardi kuna. Ako pročitate obrazloženje vidjet ćete da se od toga tek jedna milijarda vraća građanima kroz mjere pomoći radi borbe protiv inflacije. Pet ste uprihodili, jednu milijardu vraćate građanima i to je realnost.

Tražim stanku u ime Kluba MOST-a kako bismo se konzultirali, ali i kako bismo upozorili na činjenicu da su građani zbog rasta cijena uplatili u proračun, dakle zbog rasta PDV-a negdje oko 2,1 milijardu kuna. Naši poduzetnici zbog rasta cijena kroz porez na dobit uplatili su negdje oko 2 milijarde. Dakle vi punite na rastu cijena proračun preko grbače naših građana da biste im vratili mrvice. Iznos sveukupne pomoći i tog paketa kojim se hvali premijer Plenković iznosi negdje oko 1 milijarde, ostalo je trošak HEP-a. Dakle vi dajete mrvice. Pozivam sindikate, pozivam hrvatske građane s ovog mjesta da dobro razmisle o tome što im Vlada to daje. Daje im mrvice, znači od onoga što im je otela kroz rast cijena jer se time enormno puni državni proračun i ovo je jedna neizdrživa situacija gdje zapravo imamo činjenicu da nisu iskorištene, evo i kolega je rekao, nisu iskorištena sva sredstva koja su nam bila na raspolaganju, dakle prihodi od EU fondova su smanjeni za 5,3 milijarde kuna. Banovina se ne obnavlja i još kad na sve ovo što sam sada rekao dodamo činjenicu da su procjene i to konzervativne EU parlamenta da zbog korupcije godišnje gubimo 60 milijardi kuna, dragi građani, dobro razmislite koliko vas košta ova gospoda koja ovdje sjedi i koliko vas košta ova Vlada, njihova nesposobnost i njihova korupcija. Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa predsjedniče HS-a, tražim stanku u ime Kluba Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 minuta jer smatramo da treba posebno istaknuti nekoliko činjenica. Vidimo svaki dan da cijene rastu i to po daleko većim stopama nego što je to inflacija koju iskazuje DZS. Iz materijala Iz materijala koji su pred nama evidentno je da porez na dobit veći u prvih 6 mjeseci za 1,9 milijardi kuna. Netko na našim građanima masno zarađuje, nisu sva povećanja cijena opravdana i to treba jasno i glasno reći. Prema tome, uvođenje poreza na ekstra profit je itekako opravdano i itekako nužno, da svi koji su zaradili i koriste ovu situaciju, također, plate dodatni porez. Još ću naglasiti i da činjenica kako nije iskorišteno 5,3 milijarde iz EU fondova, ukazuje na to da ili je potpuno pogrešno planirano, u što sumnjam ili se tim sredstvima, ne neki način žele poboljšati poboljšati ti makroekonomski parametri pa da se onda to realno iskazalo, onda deficit ne bi bio na razini 3% pa ne bi imali uvjete za eurozonu ili je ova Vlada i jadna uprava kompletno totalno nesposobna, znači možemo birati. Ili imamo društvo iluzionista koji EU fondove koristi da uljepša proračun ili imamo totalne nesposobnjakoviće. U jednom i u drugom slučaju mislim da je situacija porazna i traži promjene. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolegice Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a, tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba Centra i GLAS-a. Mi imamo u ovoj godini već drugi rebalans proračuna. Proračun je najvažniiji dokument Iz proračuna se zapravo odnosno iz rebalansa vidimo sve, ja bih htjela ukazati na dvije činjenice, jedna činjenica, to je porast koji je u ovom proračunu vezan uz porez i PDV, što pokazuje sljedeće u uvijek čitamo tko su nekako dobitnici, a tko su gubitnici. Dobitnik ovog proračuna je proračun. Dobitnik ovog proračuna je Vlada, radila, ne radila proračun se puni, a tko su gubitnici? Građani. Da inflacija činjenica, da je inflacija galopirajuća je činjenica, da li ova Vlada nešto čini da bit to inflaciju i taj veliki zmaj riga vatru dovela u red? Ne čini. Dakle Vlada inače funkcionira, niz vodu pa kako bude, bit će. Druga stvar na koju želim ukazati je ona priča gdje je Vlada trebala nešto raditi. Dakle nebrojeni broj puta smo čuli da nam premijer Plenković odlazi u Bruxelles pa dolazi sa punih novaca, da dobivamo novac iz različitih stavki EU, da između ostalog će NPOO sva naša problema riješiti, a kako s tim smo se spremni suočiti, kako smo spremni raditi, najbolje vidi, najveća sramota ove Vlade, a to je obnova iza potresa koje nema i tu sramotu da smo morali produžiti rok za godinu dana jer nismo bili u stanju potrošiti novce koji smo dobili, ali tih godinu dana bojim se da neće biti ponovo i u tom dijelu se osjećam kao u onom vicu kad netko pita, čuj, jesi ti dobio na lutriji, veli pa nisam, pa jesi uplatio srećku, pa nisam. Bojim se da se vezano uz to ova Vlada točno pokaže, ovo za obnovu točno ponaša tako. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Lerotić, izvolite. (IDS)** Hvala poštovani predsjedniče, tražim stanku u ime Kluba IDS-a u trajanju od 10 minuta. Neovisno da li govorimo o proračunu ili rebalansu proračuna, činjenica je da govorimo o bolnoj temi hrvatske stvarnosti i kao što je nekoliko puta već ovdje napomenuto, unatoč tome što su nam prihodi od poreza rasli za preko 4 milijarde kuna, gotovo 4,5 milijarde kuna, deficit se smanjio za tek 700-ak milijuna kuna, a rashodi nisu rasli. Znači deficit smo uspjeli smanjiti za te nekih 5%. Razlozi za tome su što prije svega, ne znamo riješiti probleme tamo gdje curi, gdje novac nekontrolirano gubimo, to je tema zdravstva, a s druge strane, ne znamo niti povući sredstva iz EU, na što smo upozoravali godinu i pol dana smo čekali da se donesu operativni programi, a jedni smo od rijetkih, ako ne i jedini koji smo tražili da nam se produži rok za za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti. Dug Hrvatske ovim rebalansom iznosi preko 12 milijardi kuna. To ćemo platiti zaduživanjem i to je nadrealna količina količina novaca koju si ne možemo ni zamisliti pa ću probati malo plastičnije to objasniti. Svaki dan se zadužimo za preko 35 milijuna kuna. Da građanima bude jednostavnije to je kao da smo danas otišli u banku i dignuli kredit od 35 milijuna kuna. Sutra opet, u subotu opet, u nedjelju opet i tako svaki dan u godini i tako svaki dan gotovo od kad ova država postoji. Nadrealno neodrživo i pogubno. da ne samo da ne povlačimo dosta EU sredstava, ne samo da nemamo nikakvu projekciju kako ove povećane prihode od PDV-a usmjeriti u socijalne transfere, u zelenu tranziciju itd., nego imamo i Vladu koja je spremna plaćati međunarodne arbitražne sudove i njihove presude desetke milijardi kuna iako je EU Komisija i Europski sud pravde upozorio da su bilateralni međunarodni sporazumi i energetske povelje koje sadrže, znači taj sastavnicu međunarodnih arbitraža sporne zbog čega su Češka, Italija, Poljska i druge zemlje raskinule niz takvih ugovora, a ugovori su raskinuti i među zemljama EU. Mi ćemo sada u ovom proračunu platiti preko 1,5 milijardi kuna za famozni, notorni znači arbitražni spor sa MOL-om, apsolutni paradoks da mi MOL-u nešto moramo plaćati, a istovremeno za zelenu tranziciju ćemo trošiti samo dvije milijarde kuna, iako su hrvatski građani na anketi koju je provela Europska investicijska banka se da 81% njih smatra da treba provesti sada zelenu tranziciju u trenutku energetske krize, a to je da samo napomenem veći postotak od onoga što europski građani misle iako i oni smatraju da treba provesti zelenu tranziciju 93% smatra da su vlasti prespore u djelovanju protiv klimatskih promjena. Mi umjesto da ulažemo u zelene panele, u javni prijevoz, evo ulažemo za međunarodne arbitražne sporove … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … o kojima ne možemo niti dobiti Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, prije svega ovaj proračun pokazuje, tražim stanku radi dodatnih konzultacija jer ovaj proračun pokazuje da apsolutno ne postoji nikakva vizija i smjer gospodarskog oporavka Hrvatske. Svakog dana nas je sve manje, a građani žive sve teže. Dakle, ove godine će inflacija procijenjena biti negdje na razini 11%, da ne kažem da su troškovi života porasli preko 15%. Gospodarski rast je krhak, malen i u sljedećoj godini će biti neznatan, a inflacija će nastaviti rasti. Dakle, životni standard se urušava i po životnom standardu građani Hrvatske su na začelju EU. Živimo jednako loše ali možda i lošije nego Bugari i Rumunji. Mađari, Poljaci su ispred nas. To su porazni podaci za Hrvatsku i ne pokazuje niti jedan smjer potencijalnog oporavka naše zemlje dokle imamo ovakav proračun. Jer ovaj proračun je indikacija također još nečeg, da država ne zna iskoristiti ona sredstva koja ima na raspolaganju, a ima na raspolaganju europske fondove. Apsorpcija europskih sredstava je za preko 5 milijardi kuna manja iz samog proračuna, a činjenica je isto tako da država do srpnja sljedeće godine neće iskoristiti sredstva iz Fonda za solidarnost za oporavak od potresom oštećenih područja. Dakle, na Baniji i u Zagrebu se obnova gotovo ne događa, iako je gradonačelnik Tomašević zajedno sa Paladinom najavio redovne koordinacije petkom oko obnove Zagreba. Svjesni smo da se u Zagrebu ništa ne događa. Gdje je nestao Paladina? Gdje je nestao čovjek? Gdje je nestala obnova? Recite nam gospodine Primorac budući da je i zaduženje države u ovoj godini preko 20 milijardi kuna naraslo koja je tajna vašeg odnosa sa gospodinom Tomaševićem, zašto je grad Zagreb u ovoj godini dobio preko 3 milijarde kuna kredita, na koji način radite zajedno i jeste li u dilu? Vi, Tomašević odnosno HDZ i Možemo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Stanka je odobrena. Kolega Mlinarić, izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Tražim stanku u ime Domovinskog pokreta radi konzultacija i gospodine ministre da ukažem na jednu nelogičnost cijelog državnog proračuna Republike Hrvatske koji iz godine u godinu raste, a broj stanovnika vidimo po zadnjem popisu 400 000 manje u Hrvatskoj. Sad nas je 3 milijuna i 800. Gospodine ministre, kad radite proračun za 2023. godinu da vam ukažem na dvije stvari. Prva stvar je hrvatskim ratnim vojnim invalidima 2000. godine skinuto 50% invalidnine, a ona iznosi za 20% ratnog vojnog invalida 170 kuna. Za 60% ratnog vojnog invalida iznosi 688 kuna. Nije se povećavala 22 godine. Drugu nelogičnost da vam ukažem, a to su mirovine hrvatskih branitelja koje je Jadranka Kosor 2010. godine skinula za 10% mirovine veće od 3 i pol tisuće kuna. Gospodine ministre, 2010. godine. što se događa? Vi povećate mirovine 4%, 6% ste povećavali mirovine. Taj 10% nije se odnosilo na mirovine hrvatskim ratnim vojnim invalidima i braniteljima koje su bile veće od 3 i pol tisuće kuna. Netko je imao 3 i 400 mirovinu i nije se odnosilo tih 10%. Sa vašim povećanjima ta mirovina prelazi 3 i pol tisuće kuna i automatski se aktivira aktivira tih 10% od Jadranke Kosor od 2010. godine i tom se branitelju umanjuje mirovina za 340, 350 000 kuna i ima manje nego što je bilo prije vaše povećanje. Ispravite tu nepravdu, imat ćete podršku Andreja Plenkovića i Gordana Jandrokovića jer se kunu u hrvatske branitelje. Gordan (HDZ)** Nepotreban završetak kolega Mlinariću, ali dobro šta je na vama je. Kolegice Perić, izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege tražim stanku u ime Kluba HDZ-a da bi još jedanput pokazali kako su ove izmjene i dopune proračuna itekako potrebne. Naime, rashodi ovog proračuna se zadržavaju na nivou kako su bile planirane i na početku godine. povećanje prihoda od svega 760 milijuna kuna zapravo doprinosi da se mogu podmiriti i nadoknaditi itekako tražene evo i plaće za državne službenike i namještenike od 600 milijuna kuna, da se može pomoći kućanstvu i gospodarstvu za zaštitu od povećanog rasta cijena energenata za 1,2 milijarde kuna, da se mirovine povećavaju ukupno od davanja za 1,2 milijarde kuna, a kada kolege kažu da država koristi inflaciju da bi to, da bi napunila proračun onda to nije istina jer se mora reći da se nekoliko puta snižavale se PDV na najvažnije namirnice, na 5% većinu potrebnih, zatim na 13% za energente i to je dokaz da vlada itekako ima osjećaja prema onima kojima je najpotrebnije zapravo očuvati košaricu dobara da bi ona bila izdrživa. Isto tako, važno je reći da je vlada pomogla 100 i odnosno kako bi se pomoglo 800.000 zaposlenika u vrijeme Covid krize, a što je iznosilo preko 12 milijardi kuna. Prema tome, sve to je stvoreno upravo racionalnim upravljanjem ovim proračunom.

smo o tome bezbroj puta govorili ali očito bez nekog značajnog efekta. Mislim da je bitno da se svi zajedno ovdje podsjetimo da je rok za korištenje sredstava Fonda solidarnosti zahvaljujući EU koji je produžen da je produžen do 30.6.2023. godine što se ubrzano i neumitno približava i mislim da čak ni HDZ neće uspjeti napraviti da 7-8 mjeseci traju godinu i pol ili dvije, inače su oni svemoćni. Dakle, kasni se dramatično i to ovaj rebalans proračuna jasno, jasno pokazuje. U svim stavkama, svim proračunskim pozicijama su tolika smanjenja baš u za poslijeratnu obnovu da je to dramatično. Naročito bih rekla da je u toj neefikasnosti prvak Ministarstvo zdravstvo što što se tiče javne namjene. Isto tako treba jasno reći možda i nekima iz ove opozicije da je za obnovu privatnih zgrada odgovorna država i dovoljno je otići do Markuševca ili na Baniju i svi se mogu uvjeriti o efikasnosti te države u obnovi privatnih zgrada naših građana koji godinama sad već nakon potresa stanuju po kontejnerima i dobivaju nevjerojatne račune za HEP kao što su nas izvijestili na portalima od nekakvih 20 i više tisuća kuna.

Poštovane kolegice i kolege držite znači pločice dok ne registriraju suradnici, a sada ću pozvati poštovanog ministra financija Marka Primorca da da uvodno obrazloženje za sve tri navedene točke. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, pred vama se nalazi dakle Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna RH za prvo polugodište 2022. godine koji je izrađen temeljem Zakona o proračunu. Makro ekonomski pokazatelji u prvom polugodištu 2022. godine ukazuju da nepovoljne globalne okolnosti u vidu gospodarskih posljedica ruske invazije na Ukrajinu uz naravno naglašene i inflacijske pritiske u prvom polugodištu nisu ozbiljnije ugrozile rast hrvatskoga gospodarstva. BDP je zabilježio realni rast od 7,4% u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine dok je industrijska proizvodnja zabilježila međugodišnje povećanje od 2,8%. Ukupan broj noćenja turista zabilježio je na međugodišnjoj razini povećanje od 127,9%. U prvom polugodištu 2022. godine ostvaren je i rast ukupnog broja osiguranika HZMO-a od 2,6% na međugodišnjoj razini što ukazuje i na povoljne trendove na tržištu rada. Prosječan broj registriranih nezaposlenih u prvom polugodištu 2022. godine iznosio je 120,3 tisuće te je u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine smanjen za 19,5%. U prvom polugodištu ove godine inflacija je iznosila 8,6%. Rastu potrošačkih cijene najviše je pridonio međugodišnji rast cijena hrane i bezalkoholnih pića od 12,5% te rast cijena energije koji je iznosio 16,3% ponajviše kao rezultat viših cijena goriva i maziva za osobna prijevozna sredstva, dakle radi se o rastu od 28,6% s te osnove. Nadalje, ukupni prihod državnog proračuna u prvom polugodištu 2022. godine ostvaren je u iznosu od 79,3 milijarde kuna ili 46,3% godišnjeg plana, a na međugodišnjoj razini radi se o rastu od 7%. U istom razdoblju izvršenje ukupnih rashoda državnog proračuna iznosi 82,8 milijardi kuna što čini 44,8% planiranih rashoda za 2022. godinu te su ti rashodi u iznosu na isto razdoblje 2021. godine ukupno manji za 1,2 milijarde kuna ili 1,4%. U prvom polugodištu 2022. državni proračun ostvario je manjak od 3,5 milijarde kuna odnosno 0,7% BDP-a. Izvanproračunski korisnici državnog proračuna ostvarili su višak od 1,2 milijarde kuna ili 0,3% BDP-a dok su jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave te županijske uprave za ceste zabilježile višak od 2,2 milijarde kuna odnosno pola posto BDP-a. Što se tiče izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu te izmjene i dopune utemeljene su na našim makroekonomskim projekcijama. Kada govorimo o našem BDP-u on je snažno porastao u prvih 6 mjeseci 2022. godine. U nastavku godine dakle kako se bližimo kraju godine očekujemo usporavanje gospodarskog rasta odnosno očekujemo gospodarski rast dakle na godišnjoj razini u iznosu od 5,7% BDP-a. Osobna potrošnja će biti glavni pokretač rasta domaće potražnje u 2022. godini, a snažan doprinos rastu doći će i od izvoza roba i usluga kao i bruto investicija u fiksni kapital. Stopa rasta u slijedećoj godini, dakle 2023. projicirana je na razini od 0,7% BDP-a, dakle očekujemo značajno usporavanje gospodarskog rasta u slijedećoj godini. Kada govorimo o inflaciji projekcija je za ovu godinu 10,4%, a za slijedeću godinu 5,7%, dakle očekujemo i značajno usporavanje inflacije također u slijedećoj godini. Dakle, to je makroekonomski okvir. Na temelju tog makroekonomskog okvira smo izrađivali dakle i sve ostale projekcije i prelazimo sada na fiskalna kretanja. Fiskalna kretanja naravno dijele se na prihodnu i na rashodnu stranu proračuna. Novim planom proračuna za 2022. ukupni prihodi iznose 171,8 milijardi kuna i ti ukupni prihodi se povećavaju za 758 milijuna kuna u odnosu na plan iz svibnja ove godine. Kako to izgleda po komponentama, dakle prihodi od poreza povećavaju se za 4,4 milijarde kuna, prihodi od doprinosa za 7,1 milijun kuna, a kada govorimo o konkretno o porezima odnosno pojedinim poreznim oblicima, prihodi od poreza na dobit iznose 11,3 milijarde kuna i veći su za 2 milijarde kuna u odnosu na prve izmjene i dopune državnog proračuna iz svibnja ove godine. Rezultat je to naravno dobrog poslovanja poduzeća u 2021. godini. To je bilo i istaknuto tijekom vaših dakle prethodnih govora i moramo istaknuti da je naravno taj financijski efekt uplate poreza na dobit za 2021. godinu se realizirao u 2022. dakle taj se porez uplaćuje do 4. do kraja 4. mjeseca i naravno na temelju toga se utvrđuju i nove akontacije poreza na dobit za 2022. godinu. Ne smijemo zaboraviti da je s obzirom da se radi o dobiti iz 2021. ta ta povećana razina dobiti odnosno veća razina od planirane svakako jednim velikim dijelom utemeljena i na paketima mjera koje je Vlada RH donosila u prethodnom razdoblju. Dakle, kada govorimo o 2021.g. radi se o paketu mjera koji je donesen s ciljem ublažavanja posljedica covid krize, dakle potpore za očuvanje radnih mjesta i drugih potpora koje su pomogle gospodarstvenicima i poduzetnicima da ostvare ovaj rast. Prihodi od poreza na dodanu vrijednost iznose 64,7 milijardi kuna i veći su u iznosu na prvotno planirane 2,1 milijardu kuna. Prihodi od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije planirani su u iznosu od 577,8 milijuna kuna i povećavaju se za 117,9 milijuna kuna. Prihodi od pomoći prema novom planu za 2022. iznose rekordnih 28,2 milijardi kuna, smanjuju se istina za 5,3 milijarde kuna i o tome smo također govorili. Postoje brojni razlozi opravdani za ovo smanjenje, ali s obzirom da se sredstva dakle velikim dijelom mogu iskoristiti i u prvoj polovici sljedeće godine očekujemo značajnije ubrzanje iskorištavanje sredstava sa ove osnove. Izmjenama i dopunama državnog proračuna za 2022.g., ukupni rashodi ostaju na planiranoj razini od 184,7 milijardi kuna. rashodi koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka se povećavaju za 3,6 milijardi kuna dok se rashodi koji se financiraju iz EU i ostalih izvora smanjuju za isti iznos. Povećanjem rashoda iz općih prihoda primitaka doprinosa i namjenskih primitaka osiguravaju se sredstva za sve ono o čemu smo mi već govorili, dakle jesenski paket mjera, rashodi sa osnove, presude u arbitražnom postupku INA-MOL dakle radi se o rashodima od 1,8 milijardi kuna. Kada govorimo o jesenskom paketu mjera tada se radi o iznosu od 1,2 milijarde kuna od čega je 852,5 milijuna osigurano preraspodjelama, a kroz povećanje rashoda osigurava se preostalih 309,4 milijuna kuna. Rashodi za mirovine rastu u iznosu od 1,2 milijarde kuna, navedeni iznos uključuje naravno i sredstva u iznosu od 462,2 milijuna kuna koja su isplaćena korisnicima mirovine radi ublažavanja i posljedica porasta cijena energenata. Rashodi za zaposlene također rastu, dakle porast iznosi 583 milijuna kuna. govorimo o porastu rashoda prije svega s osnove povećanja osnovice koje smo planirali u ovoj godini. Naknada u cijeni goriva Hrvatskim cestama i HŽ Infrastrukturi dakle radi se o porastu rashoda od 354,8 milijuna kuna, povećan je transfer HZZO-u u iznosu od 300 milijuna kuna, a povećana su i izdvajanja za jamstvenu pričuvu u iznosu od 281,2 milijuna kuna. Smanjenje rashoda iz općih prihoda primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka rezultat je najvećim dijelom smanjenja rashoda vezanih uz projekte sanacije štete nastale uslijed potresa u iznosu od 649,5 milijuna kuna, sredstava učešća vezanih uz provedbu projekata iz operativnih programa u iznosu od 390,3 milijuna kuna, izdvajanja za kamate na pozicijama Ministarstva financija u iznosu od 226,4 milijuna kuna, izdvajanje za zajamčenu minimalnu naknadu u iznosu od 149,3 milijuna kuna uslijed kasnijeg stupanja na snagu Zakona o socijalnoj skrbi. Kada govorimo o EU i ostalim izvorima smanjenje rashoda koji se financiraju iz EU izvora rezultat je smanjenje rashoda financiranih iz EU sredstava u iznosu od 3,7 milijardi kuna. Najvećim dijelom je riječ o izdvajanju u okviru operativnih programa Konkurentnost i kohezija i Učinkoviti ljudski potencijali i u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Rashodi vezani uz projekcije sanacije štete nastale uslijed potresa u iznosu od 1,7 milijardi kuna, a sukladno očekivanoj dinamici provedbe projekata. Povećanje rashoda koji se financiraju iz ostalih izvora rezultat je najvećim dijelom povećanja rashoda ustanova u zdravstvu financiranih iz prihoda temeljem ugovornog odnosa sa HZZO-om u iznosu od 1,2 milijarde u iznosu od 1,2 milijarde kuna i svi ovi pokazatelji fiskalni kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani utječu naravno i na deficit. Dakle, uzimajući u obzir planirane prihode i rashode očekuje se da će državni proračun zabilježiti manjak u iznosu od 12,9 milijardi kuna odnosno 2,7% BDP-a. To je kada govorimo o državnom proračunu. Manjak proračuna opće države koji uključuje i proračune lokalnih jedinica, dakle županija, gradova i općina projiciran je u iznosu od 7,1 milijardu kuna ili 1,5% BDP-a. Temeljem kretanja deficita, ali i projiciranog gospodarskog rasta očekuje se da će udio javnog duga u BDP-u u 2022.g. zabilježiti smanjenje od 8,5%-tnih bodova u odnosu na 2021.g. te da će iznositi 70,1% BDP-a. Kratko još o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH, dakle dakle kao i prilikom svakog rebalansa mijenjaju se i pojedine odredbe Zakona o izvršavanju državnoga proračuna. Slijedom toga ovim se zakonom mijenja iznos zaduživanja na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala što je iskazano u računu financiranja. Zaduženje na inozemnom i domaćem tržištu smanjuje se za 3,7 milijardi kuna i može se provesti do ukupnog iznosa od 40,5 milijardi kuna u 2022.g. Tekuće otplate glavnice državnog duga u navedenom prijedlogu zakona povećavaju se za 1,4 milijarde kuna i mogu se izvršiti do ukupnog iznosa od 33,6 milijardi kuna u 2022.g. Također se mijenja i visina zaduženja i tekuće otplate za izvanproračunske korisnike državnoga proračuna. Dakle, zaduživanje izvanproračunskih korisnika smanjuje se za 228 milijuna kuna i ukupno iznosi 2,7 milijardi kuna u 2022.g., a tekuće otplate glavnice duga povećavaju se za 2 milijuna kuna i mogu se izvršiti do ukupnog iznosa od 2,6 milijardi kuna u 2022.g. Uz navedeno povećava se i iznos jamstvene zalihe za 281,2 miliona kuna i iznosi ukupno 731,2 milijuna kuna. Ovim zakonom ovlašćuje se vlada da može na prijedlog Ministarstva financija odobriti jamstva vezano za zajmove i financijsku pomoć iz proračuna EU koje je Europska komisija odobrava odobrava Ukrajini. Evo, toliko i o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona izvršavanju Državnog proračuna RH za 2022. godinu. Dakle, predlažem Hrvatskom saboru naravno usvajanje svih ovih akata. Hvala vam lijepo. Hvala ministru. Sada ćemo krenuti s replikama, koliko je, 46. 46 puta 2 lijepo vrijeme,

nešto reći o ovom rebalansu. Mislim da postoje, jučer sam o tome govorio, političari koji mogu jasno odrediti put, cilj i na neki način ga ostvariti. Danas govorimo o proračunu za 2022. godinu, drugom rebalansu koji pokazuje da ostvarujemo određeni cilj kad govorimo o našoj ekonomiji i da ta naša politika ima određene učinke i na sve građane RH. Slušat Slušat ćemo od strane oporbe da ovo nije dobro iako odgovorno tvrdim da su neki koji ovdje danas sjede, bivši ministri imali ovakve proračune sigurno bi govorili možda o vlastitoj genijalnosti i superiornosti, ali mi to možemo kažem ovaj uvažiti jer ono što ovdje piše pokazuje da možemo pomoći građanima, da možemo pomoći poduzetnicima i da to sve ima određene rezultate bez podizanja poreza. Ono što je meni važno govorimo i o udjelu javnog duga u BDP-u koji kroz ovaj rebalans jasno pokazuje cilj koji smo si odredili. Da li je to ono što smo htjeli, da li ćemo ga ostvariti do kraja ove godine ili smo opet nešto promašili kao što će reći oporba? Marko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Da, ovaj proračun je dobar odnosno ovaj rebalans proračuna pokazuje da vlada i u ovim izazovnim okolnostima zna kako upravljati javnim financijama. Naravno uzimajući u obzir sve okolnosti i potrebu pomoći i hrvatskim građanima i tvrtkama dakle poduzećima i ja sam uvjeren da bolji rebalans nismo mogli sastaviti odnosno predložiti. Deficit državni koji je planiran dakle na razini od 2,7% BDP-a ostaje na toj razini i to je nešto što smo i istaknuli. Dakle, već nekoliko mjeseci neće doći do nekakvih ušteda tu za državni proračun odnosno da nećemo ostvarivati nekakve značajne prihode koje ćemo onda štedjeti nego da ćemo iz raspodjeljivati kako bi pomogli hrvatskim dakle građanima, kućanstvima. Deficit opće države je nešto niži međutim uslijed dobrog poslovanja lokalnih jedinica što je njihov autonomni proračun i time ne možemo upravljati. Hvala vam lijepo. **Bulj, Miro (MOST)** Ministre 5 milijardi kuna su građani i poduzetnici uplatiti na temelju povećanja cijena, na temelju PDV-a. Građanima ste vratili možda milijardu, a i to je upitno jer nešto ide prema od HEP-a. Mene zanima ovdje pitanje što će biti sa Dalmacijom koja nema plinovod i zbog čega će ti građani se smrzavati ako potroše više od 2.500 jer nemaju plinovod, a oni nisu za plinovod. Jeste li možda planirali taj dio naše države, naših građana koji su zaboravljeni da se ne smrzavaju ovu zimu i da ne plaćaju duplo skuplju struju i duplu tarifu. I još jedno vrlo bitno pitanje na koje niste dali odgovor nit ste ga spomenuli. Koliko imate od doznaka povećanje iz inozemstva jer su naši ljudi uselili, iselili i uplaćuju svojim obiteljima, o kolikom se

Taj dio odnosno taj paket mjera raspodijeljen je na način da dio tereta tog paketa snosi hrvatska elektroprivreda, dakle ako hoćete o konkretnim iznosima on je planiran na razini 21,6 milijardi do kraja 2022. i u 2023. HEP je 5,9 milijardi, državni proračun 7,6 milijardi od toga 1,8 milijardi u 2022. godini i u 2023. 5,8 5,8 milijardi. Radi se o pomoći građanima i kućanstvima, radi se o pomoći umirovljenicima koji imaju najniže mirovine, radi se o izravnim uplatama ljudima koji primaju minimalnu zajamčenu naknadu, koji primaju dječji doplatak, koji su dugotrajno nezaposleni i na taj način smo tim dohodovnim potporama ciljani one koji su najugroženiji, a naravno postoje i porezni rashodi odnosno propušteni porezni prihodi koje također ovdje računamo s naslova sniženih stopa PDV-a i trošarina kojim pomažemo dakle održavati cijenu energenata na ovoj razini.

Koliko je BDP-a od doznaka naših iseljenih koje ste otirali vani svojim politikama? Koliko je povećanje proračuna? Da li je to 20 milijardi kuna, 30 milijardi kuna, kažite to to je pitanje? I vrlo bitno je pitanje zbog čega ste ovim mjerama

davat ću opomene sukcesivno tako da može se dogoditi da u jednoj replici odnosno povredi Poslovnika izgubite pravo govora. Molim vas budimo korektni, parlamentarni, 46 se kolegica i kolega javilo tako da poštujemo jedni druge. Izvolite sada kolegice Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** unatoč nepovoljnim makroekonomskim šokovima koje smo svjedočimo svi, rast hrvatskog BDP-a je i u procjeni sa 3 na 5,7% čak vi ste to projicirali i konzervativno u odnosu na druge subjekte. vrlo fleksibilna upravo fiskalna politika koju vodi vlada je dovela do toga da se naše gospodarstvo i naš BDP svrstava u tri europske najbolje stope rasta BDP-a. Recite još jedanput zbog čega je se to dogodilo i koji su sve uzroci i zapravo aktualnosti koje svjedočimo svi u ovom momentu. **Jandroković, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Činjenica je da su projekcije našeg gospodarskog rasta u ovoj godini snažnije nego što je to bilo tko očekivao. Naravno da je to rezultat velikim dijelom i žilavosti i otpornosti hrvatskih gospodarstvenika i njihovog rada i truda i našega stanovništva koje je već u nekoliko navrata pokazalo da je spremno nositi se sa brojim izazovima, a rezultat je to naravno i mjera Vlade RH koje su donošene u svakoj od ovih kriza primjereno, ciljajući zapravo one kojima je pomoć najpotrebnijima i brinući o tome da se gospodarski rast nastavi. Naravno da je doprinos gospodarskom rastu bio i sa osnove potrošnje i sa osnove investicija i neto izvoza, dakle sve komponente praktički BDP-a su bilježile povećanje. Hvala vam lijepo. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani ministre, dobro ste rekli vi bolji rebalans niste mogli napraviti, vaš je posao odgovarati za državni proračun. Isto tako mislim da vam je dobrodošlo da je vlada odlučila samo milijardu i 200 milijuna kuna ove godine vratiti građanima iako je od građana uzela preko 4,5 milijarde kuna kroz PDV, a govorimo o građanima koji imaju poduzeća, kroz dobit. Dakle, nećete vi odgovarati za proračun HEP-a, ali će građani kada pukne proračun HEP-a odgovarati. Ne morate vi prikazivati ove minorne mjere kao neke od 21 milijardu kuna treba Andrej Plenković. Ono što mene zanima dakle vidljivo je da ste ovim rebalansom zapravo nesposobnost vlade da provede reforme pokrili

Ova vlada kontinuirano ne samo da govori o reformama nego i provodi reforme. I pa reći ću vam dakle kada govorimo samo o NPOO-u on sadržava niz reformskih poteza i investicija i konkretnih indikatora pokazatelja koje je vlada morala ostvariti kako bi povukla ta sredstva. Dakle, mi smo uz pred financiranje od 800 milijuna eura uspješno povukli prvu tranšu koja je zahtijevala zadovoljavanje jednog značajnog seta kriterija, ali isto tako i provođenja određenih reformskih mjera u smislu proračunskog okvira, Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Druga tranša za koju smo također podnijeli zahtjev za isplatu je obuhvaćala i funkcionalno i stvarno spajanje lokalnih jedinica. Sada radimo na trećoj tranši koja uključuje i izmjenu zakonodavnog okvira u zdravstvenom sustavu, mirovinskom sustavu, sustavu rada, plaća dakle niz reformi. Hvala vam lijepo. Stephen Nikola (DP)** Zahvaljujem. Poštovani ministre, sigurno znate da državni proračun ima oko 11.000 stavki ukupno, imamo problem veliki sa javnom potrošnjom upozoravam na to već godinama, dakle naša demografska slika je vrlo loša, broj stanovnika je konstantno u padu, a potrošnja javna raste godinama. Moja replika se konkretno odnosi na HZZO, dakle kao ekonomist zašto mislite i dalje da je dobro rješenje da HZZO ima monopolsku poziciju za obavezno zdravstveno osiguranje? Znamo da se izdvajaju milijarde kuna, oko 4 milijarde kuna za rupe u zdravstvu i činjenica jest da ne možemo očekivati drugačiji ishod ako ne dođe do konkurencije. Dakle, na umjetan način se nameću cijene bolnicama za zahvate (HDZ)** Izvolite odgovor. **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Ne mislim da je monopol HZZO-a dobar, vjerojatno postoje bolja rješenja i to je pitanje koje je prvenstveno pitanje resora ministra Beroša. Vi ste vidjeli da je ministar Beroš imao i prezentaciju i prikazao određene reformske promjene da tako kažem u svome resoru. Što se tiče samih dugova u zdravstvu i rashoda oni značajno rastu, to nije nešto što je neuobičajeno. Rashodi u zdravstvu rastu i u drugim državama, naravno rezultat je to prije svega povećanih troškova, ali i demografskih starenja i povećanja općenito rashoda s osnove brige o stanovništvu, dakle to je nešto što je i jedan suvremeni doseg rekao bih civilizacijski, ali naravno da treba te rashode u što većoj mogućoj vjeri stavljati pod kontrolu i na tome će prije svega raditi ministar Beroš, a mi smo tu da mu u tome pomognemo. Hvala vam lijepo. Kolega Pavliček izvolite. standard građana održavamo daljnjim zaduživanjem i to je kao da svake godine ili svaki mjesec u vlastitom domu ostvarujemo minus bez obzira na prihode. Sad s druge pak strane imamo mogućnost korištenja eu sredstava i evo jedan najbolji primjer. Imamo najgore željeznice u EU i od eu sredstava koja smo trebali povući imamo sad smanjenje od čak 292 milijuna kuna za ovu godinu što znači da uprava HŽ-a nije sposobna izvući novac koji im stoji na raspolaganju. Još jedan primjer, evo upravo za odakle ja dolazim nadogradnju i elektrifikaciju postojeće željezničke pruge za međunarodni promet Vinkovci-Vukovar od predviđenih 200 milijuna kuna bit će utrošeno samo 52 milijuna kuna europskih sredstava. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo uvaženi zastupniče. O upravi HŽ-a i povlačenju ne mogu vam ništa reći jer ništa o tome detaljnije ne znam. Međutim, govoriti o deficitu kao o nesposobnosti vlade ili ministra financija ili ministarstva da upravlja proračunom je jedna velika zabluda. Dakle, cilj vlade i cilj državnog proračuna ne smije biti ostvarivanje suficita. Kada bi bio suficit to znači da bi država „naplaćivala“ od svojih građana više nego što im pruža, dakle cilj je države imati jedan deficit, ali koji će održivost, dakle brinuti o održivosti i o tome da putanja udjela javnoga duga u BDP-u trenutno u našoj situaciji bude silazna, a nama nije ideal imati suficit državnog proračuna, to bi bilo jako loše za upravljanje proračunom, dakle ovaj proračunski deficit o kojem trenutno govorimo

Proračun za 2022. kao i za 2021. i '20. obilježen je dvjema krizama, Covid krizom i napadom Rusije na Ukrajinu i divljanjem cijena energenata, kao što ste to i sami spomenuli. Oporba kroz svoje rasprava pokušava reći da mjere Vlade i ono što Vlada radi nije dovoljno dobro da bi zemlja išla u pravom smjeru, međutim, brojke koje vidimo ih upravo demantiraju. Sad ste spominjali javni dug. Postotak javnog duga u BDP-u za 2022. g. je sveden na 2019. g., praktički na godinu prije ove dvije krize. S druge strane, broj zaposlenih u apsolutnim brojkama raste, broj nezaposlenosti pada. Mjere koje ste donijeli vezane uz cijene energenata upravo su mjere koje pomažu i građanima

Hvala lijepo. Evo vidim da je u nekoliko navrata se zapravo postavlja ovo pitanje mjera pa ću iskoristiti još jednom priliku da ponovim kada govorimo o tom financijskom okviru. 2022. i 2023., ukupno 21,6 milijardi kuna, od toga 5,9 milijardi kuna HEP, državni državni proračun 7,6 milijardi kuna, Fond za zaštitu okoliša, nešto manje od milijardu kuna, lokalni proračuni nešto manje od 250 milijuna kuna, dakle efekt je minimalan, Hrvatske šume, jedan dio od 32 milijuna kuna u ovoj godini i HBOR 6,9 milijardi kuna kroz kreditne linije i kroz garanciju odnosno jamstvene fondove. Mislim da je ovaj paket mjera bio dobar, adekvatan i da će se odraziti pozitivno, ne samo na gospodarski rast, nego i na inflaciju, s obzirom da smo ograničavanje cijena električne energije koje predstavljaju input praktički drugim industrijama, ali i cijene određenih proizvoda u maloprodaji i sve bi se to trebalo blagotvorno odraziti i na inflaciju. Hvala. izvolite. **Vidović Krišto, Karolina (Nezavisni)** . ministre, prije nekoliko dana smo doznali da je od svih nekretninskih transakcija 30 milijardi kuna plaćamo u gotovini. Naravno da nije problem kad netko štedi pa si kupuje prvi stan pa posudi od roditelja, rodbine, ne znam, prijatelja, pa kupi stan od 50 kvadrata, ali kad netko kupi 2 ili 3 stana u jednoj godini gotovinom, a zaposlenik je neke tvrtke ili državne administracije, onda je uistinu velika vjerojatnost da je riječ o nelegalnom novcu. Što radi Porezna uprava? U slučaju INA-e akteri su kupovali niz nekretnina, ali Porezna uprava to nije primijetila. Zašto niste razriješili ravnatelja Porezne uprave i što planirate poduzeti u osposobljavanju Porezne uprave da uspješno obavlja svoju zadaću. Marko** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Kako Ured za sprječavanje pranja novca prati transakcije koje se obavljaju preko računa, tako se prate i transakcije koje se obavljaju u gotovini kada govorimo o stjecanju nekretnina. Također, to prati i Samostalni sektor za financijske istrage Porezne uprave i jedna i druga ustrojstvena jedinica Ministarstva financija su pokazale da znaju raditi svoj posao i one ga rade i dalje. Što se tiče samih uplata, ako imate nekakva konkretna saznanja, vi ta saznanja nama dostavite, prijavite i reagirat će se na to, ali postoji mehanizmi koji alarmiraju praktički sustav po defaultu, je li, dakle kada dođe do određenih transakcija, ukoliko se utvrdi nesrazmjer u smislu prihoda i imovine, tada Porezna uprava itekako reagira i mi imamo suvremene sustave i informatičke, ali radimo na edukaciji službenika kroz tehničku pomoć i ostale mehanizme da taj sustav dalje unaprjeđujemo. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Imamo povredu Poslovnika. Kolegice Vidović Krišto, upozorio sam kolegu Bulja, izvolite.

inflacija je činjenica. Jednako tako, kad gledamo ovaj proračun i tehničke elemente tog proračuna, apsolutno nam je svima jasno da je povećanje dakle vezano od zadnjeg rebalansa 4,5 milijarde kuna vezano uz porez na dobit, uz prihode vezano uz porez i neke druge stvari. Ono što mene zanima, zanima me što mi na drugoj strani ovog proračuna rashodovnoj ne vidimo stvari kojima zapravo omogućavamo građanima da se nekako s tom inflacijom nešto bolje nose. Ono što vidimo, vidimo povećanje mirovina koje idu od 1.1., vidimo određene za nezaposlene povećanje stipendija, ali ne vidimo neke druge stvari koje su bile onako izdašno najavljene. Pa mene zanima kao resorni ministar da odgovorite, koje su to stanke u proračunu

na proračun, dio HEP, dio ostali izvori. Ja ne znam što je u tome koliko sporno, HEP je također, poduzeće koje je u javnom sektoru i o kojemu mi kao Vlada također, vodimo brigu. Što se tiče izravnih transfera iz proračuna, uz ovo povećanje mirovina koje ste spomenuli od 1.1., dakle radi se o povećanju i minimalnih mirovina, radi se o povećanju mirovina s osnova indeksacije od 6,2% koje je također, ugrađeno ovdje, radi se o povećanju mirovina s osnove mogućnosti korištenja kombinirano obiteljske mirovine i dakle vlastite mirovine starosne, radi se o transferima iz proračuna u smislu pomoći ljudima koji primaju minimalnu zajamčenu naknadu, osobama koje su dugotrajno nezaposlene, umirovljenicima sa najnižim mirovinama,

domaće potražnje ali onako kako navodi oporba da je to isključivo i samo zbog jesenskog paketa mjera od 1,2 milijarde kuna mislim da treba dodati da će biti ovim rebalansom osigurano i 1,2 milijarde kuna za mirovine, da ćemo imati i povećanje za zaposlene u osnovnom i srednjem školstvu. Isto tako, ovim rebalansom nisu zaboravljene i brojne druge kategorije kao što su naknade nezaposlenima, za njih se izdvaja 25 milijuna kuna. Zatim osobne invalidnine također imaju dodatno povećanje, pa bih vas molila da kažete što što sve mogu očekivati od onih koji imaju status roditelja-njegovatelja i ostalih koji su u kategoriji posebno osjetljive skupine naših sugrađana? **Jandroković, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Dakle, uz sve ove socijalne praktički mjere koje ste vi nabrojali tu su naravno dominantan je naglasak bio na umirovljenicima, na osobama koje primaju najniže mirovine, na onima kojima je pomoć najpotrebnija. Naravno da kada govorimo o potrošnji ona ovisi o realnom dohotku. Mi smo ovim mjerama utjecali izravno na povećanje realnog dohotka kroz ublažavanje rasta određenih cijena prvenstveno onih koji čine dominantan dominantan udio praktički u nekakvoj potrošačkoj košarici. Dakle, radi se o cijenama i goriva i električne energije, općenito dakle cijenama koje su značajno ugrožavale taj realni dohodak. Naravno radi se i o povećanju plaća općenito u javnom sektoru. Mi smo imali i još uvijek zapravo traju razgovori, odnosno čekamo da se praktički izjasne i javne i državne službe o finalnoj finalnoj ponudi. Tu ćemo također utjecati na povećanje realnog dohotka jednog značajnog broja ljudi i utjecati naravno i na potrošnju. Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem. Uvaženi ministre danas ste se sa ove govornice nekoliko puta pohvalili paketom mjera, ograničavali ste cijene benzina, ograničili ste cijene mlijeka, šećera, ulja i mljevenog mesa. Vrlo jednostavno ću vas pitati onako školski. Ako ja kupujem kavu po 5 kuna i prodajem ju po 10 kuna imam zaradu 5 kuna. Ako netko ograniči cijenu kave, odnosno prodajnu cijenu kave na 5 i pol kuna ja i dalje kupujem po 5, a ne mogu prodavati po komercijalnoj cijeni. Stoga uvaženi ministre ono što mene zanima je vrlo jednostavan vaš odgovor. Tko plaća razliku do komercijalne cijene? Iz ovog jednostavnog primjera možemo samo zaključiti kako upravo ovo državno ograničenje cijena sa kojim se vi hvalite ide jedino i isključivo na teret gospodarstvenika. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Naravno da nitko od nas ne priželjkuje situaciju u kojoj država intervenira u gospodarstvu. Dakle, intervencionističke mjere nisu nešto što smo mi priželjkivali, međutim u situacijama u kojima je tržište neučinkovito u funkcioniranju i alokaciji resursa, tada je državni intervencionizam ne samo opravdan, nego i nužan i vi to znate. Dakle, ako dođe do kratkotrajnog, u kratkom roku naglog porasta određenog dijela cijena, dakle energenata itd. tada je državna intervencija nužna. I mi smo intervenirali kako u pogledu cijena električne energije, tako i u pogledu cijena ostalih energenata, dakle goriva, dizela, supera ali i određenih namirnica koje dominantno koriste naši najugroženiji građani i na taj način smo i nastojali olakšati ovu situaciju. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan

prvu opomenu./… **Ban, Boška (SDP)** Znači nemojte nam prodavati floskule iz pitanja u pitanje, nego dajte konkretne odgovore na ono što vas pitamo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobivate drugu opomenu. Dvije opomene. Ja vas molim kolegice i kolege, to je eklatantan primjer kršenja Poslovnika što sada radite. Čemu sad to. Idemo dalje, kolegice Burić izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam predsjedniče. Poštovani ministre iz rebalansa je jasno vidljivo da se prihodi povećavaju, da rashodi ostaju na istoj razini. Međutim, da se struktura rashoda u stvari mijenja. Također je vidljivo da udio javnog duga u BDP-u pada i dolazi na razinu predpandemijske godine što je pohvalno, pada za 8 i pol postotnih poena, a ono što je najbitnije jest da se ovim rebalansom osiguravaju sredstva sredstva za dodatna povećanja plaća državnih i javnih službenika uključujući i ovo povećanje koje je jučer dogovoreno sa sindikatima. Također osigurana su sredstva za daljnji rast mirovina. Isto tako sredstva za povećanje stipendija sa socioekonomskoga aspekta, za povećanje dječjeg doplatka, odnosno za

Hvala vam lijepo uvažena zastupnice. Dakle, u okviru NPO-a Hrvatska je dobila predfinanciranje u iznosu 800 milijuna eura. Nakon toga je u mogućnosti povlačiti određene tranše u iznosu od 700 milijuna eura s obzirom na ispunjavanje određenog broja indikatora pokazatelja kako reformskih, tako intvesticijskih. U prvoj toj tranši povućeno je već 700 milijuna eura dodatno gdje su ispunjena 34 kriterija, a odnosila su se na niz i reformskih mjera. Sljedeća tranša je zahtijevala ispunjavanje 25 indikatora, odnosno kriterija. I to smo ispunili i podnijeli smo zahtjev za povlačenjem dodatnih 700 milijuna eura. I trenutno radimo na trećoj tranši koja je također teška 700 milijuna eura, a zahtijeva 45 indikatora od kojih smo 10 već ispunili, a zahtijevaju reforme u nizu resora kao što je zdravstvo, mirovinski sustav, sustav plaća itd. Dakle, pokazali smo … …/Upadica: Hvala vam./… (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa. Poštovani ministre, vi ste u svom izlaganju izjavili kako će osobna potrošnja biti snažan pokretač rasta iduće godine. To su vaše riječi, pažljivo sam vas slušala. Ne znam jeste zamijetili vjerojatno jeste da već u kolovozu ove godine u jeku turističke sezone realna potrošnja u maloprodaji je bila u padu, u padu. U Njemačkoj, u nekim drugim državama EU je to krenulo već ranije. Znači na osobnu potrošnju se baš i ne bi trebalo oslanjati, a kako vidimo iz ovog izvješća jedino što nas može izvući iz ove recesije koju je najavila jučer i viceguvernerka Švaljek ona je rekla da mi zadnji kvartal i prvi kvartal iduće godine ćemo ući u tehničku recesiju uz ovu inflaciju moglo bi se reći da nam prijeti stagflacija. Jedino su fondovi i korištenje fondova, a iz ovog izvješća se vidi da smo tu totalno neučinkoviti i nesposobni. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite slijedeće godine gospodarski rast očekujemo smanjenje tog rasta 0,7% i neće osobna potrošnja biti pokretač rasta jer govorimo o jako praktički ne optimističnim predviđanjima. predviđamo da će doći do značajnog usporavanja i rast na razini 0,7%. Dakle, to nisu optimistične prognoze i pokretačke, ali na temelju čega projiciramo taj rast to će prije svega biti dakle investicije, državna potrošnja jel to je dakle ono što nam u ovim teškim vremenima osigurava barem ovakav rast kakav projiciramo odnosno planiramo u slijedećoj godini. Da nema toga vjerojatno bi, ne vjerojatno nego sigurno bi situacija i scenarij bio još puno, puno gori. Hvala vam. **Jandroković, Gospodine ministre primijetio sam u rebalansu niste predvidjeli sanaciju specijalnih bolnica. Naime, te su se bolnice naše u problemima, financijskim problemima zbog toga što su imale Covid mjere i funkcionirale su kako je to bilo rečeno od strane stožera. Ušle su u velike minuse i trenutno funkcioniraju zapravo samo zbog toga što im pomaže svaki mjesec ili država ili županija. Molim vas samo mi nemojte odgovoriti da je, su to županijske bolnice s obzirom na to da su upale u dugove zbog toga što je država propisala neke mjere. Drugo moje pitanje je vezano za sporazum koji ćete potpisati vjerojatno u utorak odnosno kolektivni ugovor koji će biti potpisan u utorak. On će na godišnjoj razini sa javnim službama mislim da će to biti negdje otprilike oko 3,7 milijardi kuna na godišnjoj razini. Znači za ova 3 mjeseca ostaje negdje otprilike oko milijardu i 200 s obzirom da dolaze božićnica i sve ostalo što dolazi. Toga u proračunu nema. Kako to mislite prikazati s obzirom da će ipak biti rast na rashodovnoj strani? Hvala lijepo. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Da, očekujemo dakle izjašnjavanje o ovoj ponudi. Ukoliko ona bude prihvaćena mi ćemo ta sredstva pronaći u proračunu. Dakle, ovim rebalansom smo upravo to i učinili. Dakle, planira se povećanje rashoda za plaće od preko 580 milijuna kuna, povećanje osnovice od 6% je otprilike dakle u ovom preostalom razdoblju oko 600 milijuna kuna i povećanje 2% od travnja isplata u svibnju je do kraja te godine dakle 2023. negdje na razini od oko 500-tinjak milijuna kuna. I naravno postoji ovaj dio koji se odnosi na povećanje regresa, božićnice i dara za djecu, dakle to su sva sredstva koja su planirana ovim rebalansom proračuna, dakle ugrađena su već ovdje i moći ćemo ih ispoštivati bez problema. Hvala vam. **Jandroković,

Hvala. U trenucima krize sve države Europe interveniraju sa paketima pomoći, treba to i financirati dijelom i dugom, ali nije svejedno po kojim uvjetima. Danas Hrvatska ko zemlja koja 1.1. ulazi u eurozonu može se zadužiti po stopama od otprilike 4% to je nešto lošije od Sloveniji, ali i nešto bolje od Italije. Ali što bi se dogodilo da ne bi ušli u eurozonu? Vidimo u zemljama Srednje Europe dinamične ekonomije, ali jedna Češka danas se zadužuje sa stopama od 6%, Poljska 8%, Mađarska koja ime teže neke ekonomske situacije danas čak se zadužuje po stopama od 11%. Dakle, mislim da je to najbolji odgovor onima koji kažu nije sada vrijeme za ulazak u eurozonu. Koje bi bile posljedice ukoliko vlada ne bi bila upravo dogovorila da 1.1. Hrvatska uđe u eurozonu ili koliko bi se poslušali glasovi koji kažu trebamo to odgoditi, koje bi bile posljedice za proračun, koje bi bile posljedice za hrvatske porezne obveznike? **Jandroković, Hvala lijepo. Ja osobno mislim da nikada nije bilo bolje vrijeme za ulazak u eurozonu odnosno prihvaćanje eura kao službene valute. Benefiti tu su očiti, dakle hrvatsko gospodarstvo je bilo visoko eurizirano. Na taj način preuzimanjem eura kao zajedničke valute eliminiramo taj valutni rizik iz gospodarstva, eliminiramo taj valutni rizik iz strukture portfelja našega javnoga duga koji je također dominantno bio denominiran u euru. To je utjecalo na povećanje našeg kreditnog rejtinga koji je na rekordno visokim razinama, dakle povijesno. I naravno na troškove zaduživanja koji bi bili daleko veći kada ne bi bili na ovom putu pristupanja eurozoni odnosno preuzimali euro kao zajedničku valutu. Naravno da će doći do uklanjanja i transakcijskih troškova koji se procjenjuju na razinu od oko 1,2 milijarde kuna za cjelokupno gospodarstvo, ali i koristi izravne od pristupanja Europskom stabilizacijskom mehanizmu koji pruža jedan dodatan štit u situacijama financije krize na koju se također možemo osloniti. Hvala. Hvala. Poštovani ministre kad govorimo o ovoj temi istaknut ću da sam zadovoljan sredstvima koji osigurava proračunom o romskoj zajednici općenito nacionalnim manjinama. Iz godine u godinu radi se u pravilu o većim izdvajanjima i u tom pogledu mogu pohvaliti premijera i vladu. Jasno kad gledamo romsku zajednicu potrebe su velike. Svi znate da je još uvijek dio pripadnika romske nacionalne manjine žive u tzv. romskim naseljima. Većina tih naselja je legalizirana, dio je uređen po pitanju infrastrukture, a dio još uvijek u jako lošem stanju. Stoga je jasno da još uvijek ima prostora za poboljšanje. Isto tako htio bih istaknuti da ne može trošak uređenja naselja i poboljšanje života uvjeti Roma uvijek isključivo padati na teret države i tu dolazimo do problema jer vrlo često jedinice lokalne samouprave ulaže simbolično ili ništa u romska naselja, a bez njih i njihovog zalaganja za integraciju nećemo doći do onog što je cilj, a to je da svi građani imaju iste osnovne …/Upadica: Hvala vam./… uvjete života. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Naravno da vlada brine i o nacionalnim manjinama pa tako i o vašoj zajednici i činit će sve i u narednom razdoblju da u što većoj mjeri rasporedi proračunska sredstava na način da pomogne i sa te osnove. Međutim vaše pitanje koliko sam shvatio je dominanto bilo vezano uz probleme na razini lokalne samouprave tako da s tog osnova nema što dodatno zapravo za komentirati. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Poštovani gospodine ministre iz ovog prijedloga rebalansa je vidljivo da su smanjena planirana sredstva iz Fonda solidarnosti za 2 milijarde kuna. Objasnite nam zašto je to tako. Jednako tako ako je moguće gradacijski nam recite tko je najbolji u povlačenju sredstava kada su u pitanju ministarstva i Fond solidarnosti. **Jandroković, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Pa razlozi za ovakvu situaciju dakle ima ih više. Prije svega radi se o drastičnom, značajnom porastu cijena troškova građenja, materijala kojem smo svjedočili u ovom razdoblju i koji su značajno utjecali na provedbu tih projekata naravno i na postupke javne nabave gdje je, gdje su ponuđene vrijednosti na natječajima često, najčešće značajno veće od procijenjenih vrijednosti. Radi se djelomično i o logističkim problemima u smislu traženja zamjenskih lokacija s obzirom da je trenutno veliki dio grada kada govorimo barem o Zagrebu u takvom stanju da je teško pronaći te lokacije. Dakle, postoji niz razloga zbog kojih je situacija takva kakva je. s obzirom da postoji mogućnost iskorištavanja ovih sredstava i do prve polovine, dakle u prvoj polovini slijedeće godine, tu očekujemo znatnu, znatno intenziviranje zapravo toga povlačenja i fakturiranja i isplate, a onda i povlačenja tih sredstava općenito. Hvala vam. **Cappelli, Gari (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani ministre, puno je priče bilo o tome da ovisimo o turističkoj sezoni pogotovo u vrijeme Covida, podsjetio bi da za vrijeme Covida su prihodi negdje bili ostvareni u visini preko 5 milijardi eura kad smo bili praktički po broju turista najjači na Mediteranu. 2019. prihodi su bili negdje oko 10,5 milijardi eura, a evo ove godine negdje planira se da će to biti oko 11,3 milijarde eura, ako dodamo domaće turiste znači negdje preko 12 milijardi eura. Dakle, dobrim, kvalitetnim pristupom, organizacijom i potporom koja se dala upravo iz proračuna uspjelo se doći do tih rezultata jer oni nisu samo od sebe napadali kao što neki žele i vole spomenuti. Htio bih malo da komentirate to i utjecaj sad tog turističkog financijskog financijskog dijela u BDP-u …/Upadica: Hvala vam./… RH. Hvala. **Primorac, Marko** Hvala vam lijepo, pa izravni i neizravni učinci turizma se procjenjuju u Hrvatskoj na razini od oko 20% BDP-a, dakle izravni i neizravni. I to je svakako značajno, dakle sa osnove turizma imamo jedan dodatan impuls za potrošnju i gospodarski rast dakle općenito. o uspjehu turističke sezone koja je ove godine bila doista rekordna i tu evo i zahvaljujemo još jednom i svim djelatnicima iz sektora turizma smo djelomično praktički ostvarivali i ova pozitivna fiskalna kretanja, međutim ona nisu upravo zbog paketa pomoći i određenih intervencija u sustavu, poreznom sustavu imale svoj puni učinak. Dakle, kada govorimo recimo o fiskaliziranim računima oni su rasli 25% otprilike u odnosu na prošlu godinu, međutim prihodi od PDV-a su rasli značajno manje, nekakvih 15-ak posto jel, dakle i u ovoj situaciji dakle povećanih priljeva iskorištavali smo ta sredstva i za pomoć našim građanima. Hvala. **Jandroković, Poštovani i uvaženi ministre, proračun je održi, realan kao što ste i sami rekli jedini moguć. Meni osobno je drago da i odlaskom ministra Marića su se financije i dalje istim tempom, istom dinamikom stabilno odlučile voditi. Dakle, jedino to je moguće u ovakvim izazovnim vremenima na tako jedan ozbiljan način pristupiti i voditi državne financije. Ono što veseli definitivno je upravo 8,5 smanjenje javnog duga. Dakle, mi se praktički pribiližavamo post, predpandemijskom razdoblju i mislim da je to dobro da sad pokažemo praktički da smo se vrlo brzo vratili nakon 2 godine od onog silnog zaduživanja da bismo sačuvali gospodarstvo i sačuvali radna mjesta i to je mislim možda najbolje što smo čuli danas upravo u ovom smjeru. Dakle, smanjenje javnog duga. Ono što eventualno mogu zamjeriti i onako malo sam skeptičan je NPO, dakle on je prilika on je sjajan međutim nekako mi se čini …/Upadica: Hvala vam./… da smo malo previše optimistični oko njega. **Jandroković, Mislim da nam situacija kada govorimo o NPO-u u koje smo uspješno povukli sve prethodne tranše dosada i dali dakle zahtjev za povlačenje iduće tranše i ostvarili značajan napredak u ispunjavanju indikatora iz slijedeće tranše pokazao je da imamo doista razloga za optimizam sa te osnove. A kada govorimo o proračunu onda naravno da ćemo nastaviti voditi stabilnu fiskalnu politiku i smanjivati dalje udio javnoga duga u BDP-u pri čemu treba istaknuti da to smanjenje dakle nije u apsolutnom iznosu. To moraju biti svi svjesni, dakle nećemo štedjeti kako bi otplaćivali dugove, dakle i dalje država ima deficit i povećava u apsolutnom iznosu javni dug, ali želimo potaknuti gospodarski rast na način da se smanjuje udio javnoga duga u BDP-u odnosno da tako kažem da se poveća nazivnik u toj jednadžbi. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Poštovani ministre, nakon odgovora mom kolegi da su ova povećanja plaća ugrađena u ovaj rebalans proračuna moram priznati malo mi je nejasno jer je ovo bilo nešto što je ponuđeno jučer, a ovaj rebalans je napravljen prije dva tjedna a da u istom tom rebalansu, odnosno pred ovaj Hrvatski sabor još uvijek nije došla odluka Vlade o poreznom limitu koji vaš prethodnik kolega Marić praktički najavio kao usvojenu još prije 4 mjeseca, gdje moram priznati ovo pitanje sada slijedi iz jednostavnog razloga jer Porezna uprava kojom vi predsjedate daje vrlo nemušte odgovore građanima što će biti sa tim poreznim limitom, odnosno na koji način će se to tretirati neovisno što znamo što je Vlada

Nisam siguran da razumijem točno na što mislite pod nejasnim objašnjenjima Porezne uprave. Ja ću pitati, provjerit ću o čemu se radi. Ako treba nešto ćemo dostaviti i pismeno, pojasniti kroz priopćenje što god, dakle nije uopće sporno. A što se tiče povećanja rashoda za plaće u javnom sektoru mi smo to povećanje rashoda planirali ovim proračunom naravno anticipirajući i određena kretanja u pogledu pregovora. Vi znate, pretpostavljate valjda da nismo izašli sa ponudama jučer bez nekakvih konzultacija, odnosno da nismo tijekom vođenja pregovora kontinuirano bili u kontaktu i sa predsjednikom Vlade i sa ostalim ministrima. Dakle, radi se o ponudama Vlade Republike Hrvatske koje smo nudili do sada na svim pregovorima, pa i jučer. Ne radi se o nekakvim našim sporadičnim individualnim ponudama, tako da smo na taj način planirali i rebalans. Hvala. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani ministre. Nama koji radimo u zdravstvenom sustavu najvažnije je da pružimo pacijentu uslugu, da mu damo potrebni lijek i da ga izliječimo. Koliko košta, košta. Između ostaloga i to generira na neki način dugove pogotovo zato što su cijene zdravstvenih usluga nerealne a limiti zdravstvenim ustanovama su nedovoljne. Međutim, glede brojki. Jedno kaže ministarstvo, jedno kažu veledrogerije, jedno su ono što vidimo u medijima, jedno je ono što vidimo po proračunu, odnosno po rebalansu. Pa vas molim konkretno da mi odgovorite koliki su stvarni dugovi u zdravstvu dospjeli, nedospjeli? Koliki su sada dugovi veledrogerijama dospjeli, nedospjeli i koliki je mjesečni rast dugova? Naime, podsjetit ću sve da je u rebalansu bilo u petom mjesecu 2 milijarde kuna za bolnice, HZZO-u milijarda i pol. U 9 mjesecu je uplaćeno 710 milijuna

Hvala lijepo. Što se tiče obveza prema veledrogerijama stanje na 30.9. je sljedeće: dakle ukupne obveze prema veledrogerijama su 3,6 milijardi kuna, od toga su dospjele obveze 2,6 milijardi kuna, od toga je iznad 120 dana 442 i pol milijuna kuna. Obveze prema ljekarnama na 30.9. su ukupne milijardu i 150 milijuna kuna. Od toga je dospjelo 411 milijuna kuna. Sanacijom, dakle za sanacije je ukupno planirano 2,6 milijardi. Od toga izvršenje sanacije u 6 mjesecu 851 milijun kuna, sanacija u 9 mjesecu 710 milijuna kuna i dakle ukupno je izvršeno milijardu 561 milijun kuna, a ostalo je predviđeno, dakle i rebalansom milijardu i 35 milijuna kuna. Transfer HZZO-u dakle planirano je 4,5 milijardi, izvršeno je 3,8 i i ostalo je još ukupno 900 milijuna i ovim rebalansom za transfer prema HZOO-u. Hvala. doktorski rad, tj. dizertaciju koja se vezala za decentralizaciju fiskalnih kapaciteta države, pa me zanima koliko je tog decentraliziranja, tj. koliko je sredstava decentraliziranih sada recimo u ovom rebalansu i da li smatrate da ste vi upotrijebili ono što ste u principu i sami napisali i zagovarali što uvelike pozdravljam. S druge strane napomenuo bih da ono što ste vi rekli za intervencionizam, znači rimski carevi su intervenirali, ograničavali cijene. Staljin je intervenirao, išao ograničavati. Znači, vidjeli smo kako je to prošlo. Čak se i u Jugoslaviji htjelo intervenirati, međutim tržišni zakoni su poput gravitacije. Vi ih možete probati izbjegavati, ali na koncu su poput gravitacije i prizemljenost. Znači ponuda i potražnja su tu vrlo jasne kao što je rekla i kolegica tu ispred mene. Znači to ne možemo izbjegavati. Zašto se onda ne ide na porezna rasterećenja kako bi građanima naravno bilo lakše. **Jandroković, Hvala vam lijepo. Vi ste istaknuli zanimljive primjere intervencionizma, međutim interveniraju danas i zapadne ekonomije tržišno orijentirane ekonomije. Govori se i o price capovima na razini EU i ostalih tržišnih gospodarstava, prema tome neću odgovarati na to pitanje dalje. A što se tiče moga doktorskog rada, odnosno disertacije ja sam njome predložio uvođenje sustava i mehanizama fiskalnog izravnanja u Republici Hrvatskoj i ono je, dakle u ovom obliku u kojem ono danas izgleda upravo za podlogu imalo moju doktorsku disertaciju jer sam radio i u radnoj skupini koja je praktički implementirala Taj sustav ima mogućnosti daljnjeg unapređenja naravno, ali vjerujem da ćete i vi s obzirom na svoje prethodno iskustvo i vjerojatno ste i u komunikaciji sa ostalim čelnicima lokalnih jedinica naišli na, dakle razumijevanje i odobravanje takvog jednog iskoraka koji se dogodio 2018. godine i na tom tragu ćemo naravno nastaviti raditi i dalje. Hvala vam. **Zurovec, Dario (Fokus)** Evo tražim stanku u ime kluba Focusa, Reformista i nezavisnih zastupnika. S obzirom da tu treba istaknuti još nekoliko stvari u principu koje naravno jedna minuta nije dovoljna, a prvenstveno tu treba naglasiti da tu postoje troškovi koji će se vjerojatno vidjeti kroz nekakve skrivene stavke u ovom rebalansu. Primjerice zanimljivo je da mi smo praktički zadnjih nekoliko dana plaćali političku afirmaciju jednog čovjeka i to je vjerojatno koštalo između 10 do 15 milijuna kuna. Tu govorimo o hrani, govorimo o piću, govorimo o osiguranju i o svemu. Jedno je stajati na strani naravno ljudi koji su ugroženi i naroda koji je napadnut, ali naravno treba uvijek jasno istaknuti koliko je to na koncu koštalo i da li je to možda moglo biti manje, da li je moglo biti racionalnije i da li je zagušenje glavnog grada je također opravdano. Također, kad vi govorite o intervencijama zapadnih zemalja zapadne zemlje već imaju takav model financija posloženih, da je recimo 20% ima središnja država, 20% možda ima regionalna samouprava, a sve ostalo se spušta na lokalnu samoupravu, tj. na općine i na gradove pogotovo kada gledamo švicarski ili ako gledamo austrijski model, a mi imamo 80% državnih financija, imamo državnu tvrtku poput HEP-a, znači što se tiče samoga HEP-a, HEP sebi namješta knjigovodstveni minus, a tko će to na koncu plaćati opet plaćaju građani. Mi da bi radili intervenciju mi moramo nekome oteti, znači to nije pomoć građanima, znači ako vi nekome uzimate novac da bi kasnije dali nekome drugome to nije pomoć znači to je otimanje samo se ovo tu na jedan elegantniji način ovaj zove. A što se tiče dalje tih ograničavanja cijena vi možete ograničiti vrh bačve ali ako se dno penje ne bude baš bilo od te tzv. tekućine unutra i na koncu opet će građani stradati i opet ćemo imamo pad standarda. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena, ali ćemo nastaviti dalje sukladno Članku 293b., pa izvolite kolega Ćosić. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre, budućnost Hrvatske željeznice zasigurno ovisi o njenoj modernizaciji. Posljednjih godina svjesni smo brojnih investicija koja se odnose prvenstveno na izgradnju novih dionica TNT koja se većim dijelom financira sredstvima EU. Međutim uz izgradnju novih dionica svakako prioritetno je i održavanje postojeće željezničke infrastrukture pa evo u ovom rebalansu za 100 milijuna kuna povećan je iznos koji se izdvaja iz trošarine koji je namijenjen za održavanje željezničke infrastrukture. Međutim, prema nekim procjenama ta subvencija bi trebala biti značajnija da bi se naša željeznica opstala na iznos od nekih 500-tinjak miliona kuna godišnje. Pa evo moje pitanje glasi kako će vlada osigurati potrebna sredstva za opstanak naše željeznice odnosno da ista bude prometno prihvatljiva kako robama tako i putnicima dok ne završi ovaj veliki investicijski ciklus. **Jandroković, Gordan Naravno kao i svaki puta kod proračuna jedno su naše želje, a drugo su nažalost naše mogućnosti. Tako da smo i u okviru ovog rebalansa raspolagali sa sredstvima koje je državni proračun prikupio i za koje planiramo da će ih prikupiti na način koji je optimalan. Što se tiče transfera odnosno povećanja rashoda prema HŽ Infrastrukturi i Hrvatskim cestama povećavaju se rashodi u iznosu od 354,8 milijuna kuna. Dakle, tu se radi o toj naknadi iz trošarine. Ona je planirana u određenom iznosu, taj iznos je iskorišten i povrh toga smo dakle još planirali dodatan rashod 354,8 milijuna kuna. Naravno da je i na upravama poduzeća koje spominjete da osiguraju dodatna sredstva i kroz europske izvore financiranja i sve ostale dostupne mogućnosti. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče sabora. Uvaženi ministre financija zanimljiva je stavka da su prihodi od naplaćenih kazni od očekivanih iznosa veći za gotovo 32 milijuna kuna. I sad jedna stavka za koju zapravo priznajem i ne znam kako ste je zapravo kontirali ili knjižili u proračunu da li kao naknadu za troškove sudskog postupka ili kao naplaćene kazne to je stavka novaca uplaćenih u državni proračun za navodno oštećenje Dinama, dakle iznos veći od gotovo 50 milijuna kuna koji nije završio na računu navodnog oštećenika nego u državnom proračunu. Zanima me kako ste knjižili jedan takav iznos i planirate li zapravo te novce utrošiti na izgradnju novog stadiona. Hvala. **Jandroković, Hvala vam lijepo. Kada se radi o sredstvima koja su praktički oduzeta u određenim postupcima ta sredstva se uplaćuju na račun državnoga proračuna i ta sredstva su blokirana praktički zaštićena do okončanja sudskoga postupka. Kada dođe do okončanja, nisam sad siguran da, evo dostavit ćemo pisano onda obrazloženje ako sam nešto krivo razumio, ali evo hvala vam lijepo, dostavit ćemo pisani odgovor na ovo pitanje. Hvala. Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani ministre, politika makroekonomske stabilnosti Vlade RH omogućila je stabilizaciju javnih financija ali i povjerenje i reputaciju međunarodnih financijskih institucija i agencija što je dovelo prije svega do stvaranja temelja za gospodarski rast i kroz povećanje bruto društvenoga proizvoda kroz možemo vidjeti i povećanje industrijske proizvodnje od 2,8% u prvih 6 mjeseci, ali i kroz povećanje drugih bitnih sastavnica proračuna što je omogućili prije svega dakle i smanjenje deficita opće države ako gledamo na plan, ali i povećanje rashodovne strane u smjeru plaća, mirovina, socijalnoga paketa mjera kojima Vlada RH želi pomoći i hrvatskome gospodarstvu, ali prije svega svim hrvatskim građanima. Dakle, molim vas komentar na opću politiku vlade u smjeru ne samo ovoga proračuna nego cjelokupne makroekonomske politike. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Vlada je naravno pokazala u svome djelovanju dosada ne samo u kontekstu recentnih zbivanja odgovora na krize, potrese, Covid i ovu aktualnu krizu već i općenito u proteklih nekoliko nekoliko godina tijekom pristupanja eurozoni da je sposobna voditi odgovornu fiskalnu politiku koja se naravno odražava i odražavala se tada na smanjenje udjela javnoga duga u BDP-u, na smanjenje javnoga, dakle na smanjenje deficita, na isto tako čak i ostvarivanje suficita u pojedinim godinama, na ostvarivanje snažnoga gospodarskog rasta i poticanja praktički kroz mjere fiskalne politike toga istog rasta, kroz pakete dakle porezne reforme koja se odvijala u nekoliko krugova kada je značajno rasterećeno i hrvatsko gospodarstvo i sve su to bile osnove za stabilan gospodarski rast koji je osigurao i izlazak iz makroekonomskih neravnoteža i procedure prekomjernog proračunskog deficita. Hvala. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvaženi ministre, u zadnjih 12 mjeseci cijene su po službenoj statistici rasle preko 12%. Plaće iz proračuna samo jednom i to u zadnjih 5 mjeseci veće su za 4%. Dakle, mogli bi zaključiti da su te plaće realno pale negdje između 8 i 10%. I to je situacija u kojoj se nalazimo danas, a vlada je na neki način iz toga profitirala. Ono što je riješeno ovim dogovorom od jučer, dakle 6 plus 2% povećanje zapravo neće u cijelosti nadoknaditi taj dosadašnji gubitak ljudi koji rade u javnom sektoru. Bojim se da ta definicija novih pregovora tek u rujnu 2023. nije dobra. Ja bih predložio u tom smislu da možda napravite da

Ja moram priznati da mi smo naravno vodili konzultacije unutar Vlade ali ja sam se konzultirao i sa drugim ministrima financija država članica EU. Rijetko koje gospodarstvo, odnosno ja mislim da su čak svega dvije države imaju indeksiran porast plaća uz inflaciju i to je nešto što nije dobro. Međutim, čak i te države usklađuju te plaće sa inflacijom na kraju godine kada se ostvari određena inflacija onda se usklade plaće. Mi smo ove godine povećali plaće, odnosno osnovicu 4 posto u svibnju i sada još 6% dakle u listopadu sa isplatom u studenom. To je preko 10% povećanja osnovice, a inflaciju projiciramo dakle na razini od 10,4%. Dakle, to je upravo ta razina. Kada dodamo još, dakle ove dodatke u smislu povećanja regresa, božićnice, dara za djecu to onda svakako stižemo taj tempo kada govorimo o inflaciji. Hvala. u zadnjih par dana provodili vrijeme u kolonama na benzinskim crpkama čekajući da dođu do potrebnog plavog dizela umjesto da su bili u svojim njivama jer vremenske prilike brzo će se promijeniti i neće moći završiti sjetvu ozimih usjeva. Što se zapravo događa sa opskrbom plavog dizela? Je li sada ista ista situacija kao kada je Vlada ograničila cijenu šećera, ulja i slično, pa su onda trgovci zapravo ograničavali te artikle na samim policama. Koje je rješenje, jer evo u nizu problema koji prate ovaj sektor ovo je još jedan itekako ozbiljan problem. Hvala. Hvala lijepo. Vlada je svojim mjerama naravno pomagala i poljoprivrednicima da ne nabrajam sada ponovo sve te mjere. Ali što se tiče plavoga dizela jedna od ključnih, naravno mjera je ograničavanje cijene plavoga dizela. Sama opskrba plavim dizelom je nešto što nije u mome resoru, ja vam ne mogu konkretno odgovarati na ovo pitanje. To je nešto što možete postaviti, dakle ministru Filipoviću. Vjerujem da je on upućeniji u situaciju, ali koliko znam u razgovoru sa njim nije mi isticao te probleme na način da je sad došao do nedostatka praktički toga energenta. Koliko znam, svi oni kojima taj plavi dizel treba su došli do tog plavoga dizela, a cijena je ostala praktički zamrznuta na razinama na kojima je bila u prethodnom razdoblju, iako smo dopustili, odnosno omogućili jedan djelomično tržišni porast kada govorimo o superu i o dizelu uz ograničene naravno marže. Kod plavog dizela je ta cijena ostala ista. Hvala. Sljedeća replika poštovani Darko Sobota. **Sobota, Darko (HDZ)** Hvala uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre, u ovim izmjenama i dopunama proračuna za ovu godinu navodi se da u općim prihodima i primicima povećanjem rashoda iz općih prihoda primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka osiguravaju se sredstva između ostaloga i za povećanje za mirovine, ali i potpore umirovljenicima u iznosu od 1,2 milijarde kuna. Ovdje navedeni iznos uključuju i sredstva u iznosu od 450 milijuna kuna. Kao što znamo za energetski dodatak potpore umirovljenicima njih ukupno 690 000 koja su sredstva negdje sredinom ovog mjeseca i isplaćena u 4 cenzusa. Dakle, mene zanima na koji način se određeni cenzusi jedan, dva, tri i četiri u četiri kategorije. Dakle, oni do 1850, dakle na koji način, koji kriterij je bio za te cenzuse? Hvala lijepo. Pa ovo je bio praktički svojevrstan nastavak mjera koje su donesene i u prethodnom razdoblju. Uz to što su se razredi modificirali jednim dijelom s obzirom i na porast cijena naravno i ti razredi su utvrđeni našim internim analizama, ali ne mogu vam reći praktički da je to na neki način teorijski ili empirijski utvrđeno kao iznos koji je svakako dostatan i da drugom nikome ne treba pomoći. Naravno da postoji i određeni dio za unapređenje tog modela financiranja odnosno isplate pomoći i mi trenutno radimo na tome da poboljšamo te registre, jer na žalost zbog toga što do sada nije bilo potrebno na taj način voditi intervencionističku politiku Vlade ti registri nisu u potpunosti razvijeni, ali u suradnji sa Zavodom za statistiku i Poreznom upravom i ostalim mjerodavnim tijelima radimo na tome da se ti registri unaprijede. Hvala. Bajs. **Bajs, Damir (Damir Bajs NL)** Hvala predsjedavajući. Poštovani ministre, dva kratka pitanja. Tijela EU naznačila su da korištenjem fondova EU svaka članica može povećati BDP do 3,5%. Mi nismo potrošili 5,3 milijarde kuna ove godine, time očito je i smanjen mogućnost povećanja BDP-a. Po vašoj procjeni koliko je to smanjeno zbog nekorištenja sredstava za što je odgovorna država ali ću reći i svi oni koji se nalaze u tom lancu u tom lancu korištenja sredstava, pa do regionalne i lokalne samouprave. I drugo pitanje. To je nadoknađeno sa sredstvima, tih 5,3 milijarde kuna koje su uplatili građani i gospodarstvo kroz povećani PDV i druge prihode koje je ostvario državni proračun. Recite mi da li je državni proračun ostvario veće prihode i od nafte i plinskih derivata ili je to na ravni iste godine, prošle godine. I kako računate da, da li postoji mogućnost da se i kroz promjenu PDV-a pomogne rješavanje pitanja ove energetske krize. Hvala vam lijepo. Dakle nisu, nije nikakav nedostatak sredstava financiran iz proračuna, pa da su povećani rashodi sa te osnove. Ne, mi smo nekoliko puta već istaknuli da su korištenje sredstava praktički iz EU fondova za sami deficit neutralne. Dakle, mi imamo ta sredstva kao nekakvo predfinanciranje i u trenutku kada se ona povuku ona su ujedno i rashod i prihod državnoga proračuna. Dakle, to nema veze sa povećanjem rashoda državnih sa te osnove. Što se tiče nedostatka i neiskorištenosti to sam jednim dijelom već praktički odgovorio, ali morate znati da ove godine imamo rekordno visok iznos tih sredstava, dakle radi se o 28 milijardi kuna koje je potrebno potrošiti tako da to smanjenje ovim rebalansom treba gledati naravno i relativno. Ali i mogućnost iskorištavanja tih sredstava u prvoj polovini slijedeće godine koje nam je omogućeno praktički kad govorimo o Fondu solidarnosti na zahtjev i lobiranje i predsjednika vlade i svih ostalih dionika. Hvala vam. Slijedeća replika poštovani Jure Brkan, a pardon povreda Poslovnika gospodin Bajs. smanjenja BDP-a u Hrvatskoj zbog nekorištenja sredstava, vi na to niste odgovorili pa bi zamolio pisani odgovor po tom pitanju. **Sanader, Ante (HDZ)** Evo vi ste ovo iskoristili kao repliku ministru pa dobivate opomenu. Replika poštovani Jure Brkan. **Brkan, Jure (HDZ)** Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani gospodine ministre evo 30 i neki po redu skoro ste odgovorili na sva pitanja, ali svakako nije zgorega ponoviti i čestiti vam da je ovaj rebalans proračuna donosi i vrlo dobre stvari, povećanje ukupnih prihoda od 758 miliona, zadržavanje ukupnih rashoda na razini od 184,7 milijardi i kao konačno smanjenje udjela javnog duga u BDP-u za čitavih 8,5%. To su sve vrlo dobre stvari, znači da vlada i vaše ministarstvo dobro raspolaže državni proračun i vodi ga u pravom smjeru. Tim više što nas iduće godine čeka jedna vrlo zahtjevna i izazovna godina. Samo još jedan moment da napomenem, smanjenje rashoda financiranih iz EU izvora od 1,7 milijardi kuna koji se odnosi na projekte sanacije šteta uzrokovanih potresom, da li će oni biti već u proračunu za 2023. predviđeni ponovo, tj. da li će ta sredstva biti vraćena u proračuna za 2023. kad se očekuje realizacija. Hvala vam lijepo uvaženi zastupniče, pa naravno da planiramo iskorištavanje tih sredstava u punom opsegu i radit ćemo sve na tome kao vlada i resorna ministarstva naravno da do toga dođe odnosno da se sredstva iskoriste. Što se tiče upravljanja državnim proračunom i javnim financijama pa isto tako i ovoga rebalansa naravno da je održavanje deficita na onoj razini koja je planirana odraz dobrog planiranja, dobrog upravljanja javnim financijama pri čemu želim isto tako naglasiti da cilj vlade odnosno Ministarstva financija ili upravljanja proračunom nije ostvarivanje ušteda, dakle mi želimo smanjivati udio javnog duga u BDP-u ali uz održivu razinu deficita koji ćemo koristiti za pomoć našim građanima, kućanstvima, za poticaj našemu gospodarstvu, dakle stvaranje jednog poticajnog okruženja i sve ostale mjere. Hvala vam lijepa. prije slijedeće replike pozdravljam učenike Srednje talijanske škole iz Rijeke koji su gore na galeriji. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Poštovani ministre mene iznimno žalosti činjenica da je najveći gubitnik ovog rebalansa proračuna Ministarstvo obrazovanja gdje ovim rebalansom ono ostaje siromašnije za milijardu i 148 milijuna kuna. Čak milijardu kuna smo izgubili u tome što nismo nažalost potrošili poklonjeni europski novac za obnovu osnovnih i srednjih škola i visokoškolskih ustanova koje su stradale u potresu. Međutim ono što me još više brine je da onaj famozni najavljeni projekt prelaska na jednosmjensku nastavu i cjelodnevnog boravka u školama gdje smo dobili 25 milijuna eura za od od Međunarodne banke za obnovu i razvoj zapravo sa 88,7 milijuna koji je bio plan uzimate im čak 70. Gdje je tu odgovornost Ministarstva znanosti i obrazovanja za ovakvu nesposobnost da čak i od onih projekata koje čak i oporba podržava i koji su nužni za naše učenike, djecu, roditelje i cijelo građanstvo zapravo tako olako odustajemo. Ostajemo na riječima kad dođemo do prvog dijela …/Upadica: Hvala lijepo uvažena zastupnice. Ovo je naravno dominantno pitanje iz resora ministra Fuchsa i ja sam uvjeren da ministar Fuchs radi sve što je u njegovoj moći da sredstva budu adekvatno iskorištena. Dio koji nije iskorišten sada bit će iskorišten u slijedećoj godini ja u to ne sumnjam. Što se tiče povećanja i podizanja standarda učenika u školama i najavljena mjera zapravo osiguravanja besplatnog obroka učenicima je jedan iskorak u smjeru povećanja tog standarda, a to je nešto na što je, za što se vlada odlučila i gdje ćemo naravno tražiti i potporu svih ostalih dionika pa i lokalne samouprave kako bi standard naših učenika u školama bio što bolji. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče sabora, ministre, kolege zastupnici, ovaj rebalans proračuna usmjeren je prema širokom krugu stanovništva, gospodarstva RH. Snažan rast Snažan rast BDP-a i posljedično puno veće uplate poreze od gotovo 4,5 milijarde kuna u državni proračun omogućuju da se kroz mjere vlade pomogne našem stanovništvu, a naravno i gospodarstvu. I to je ono što zapravo jako veseli, od većih mirovina, plaća u obrazovanju i školstvu, a ono što žalosti je velika cifra koja se isplaćuje kroz presudu za arbitražu, a znamo čije je to maslo. Svakako veseli činjenica da će se dogoditi i očekivano smanjenje udjela javnog duga u BDP-u za 8,5% u odnosu na '21. i što je svakako dobar pokazatelj odličnog rada ove vlade i vašeg ministarstva. Poštovani ministre možemo li očekivati i ima li naznaka za daljnje smanjenje udjela javnog duga u BDP-u u godinama koje dolaze? Hvala. **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Naravno da postoji prostor i to je nešto što mi planiramo odlučno činiti i dalje. Smanjenjem udjela javnoga duga u BDP-u pokazujemo ozbiljnost u provođenju fiskalne politike što naravno prepoznaju i međunarodne financijske institucije i rejting agencije i svi oni koji brinu o tome kakav je ne samo naš međunarodni ugled nego i kreditni rizik, a taj kreditni rizik je time manji što je kvalitetnije vođenje javnih financija. Kreditni rizik se naravno odražava i naše troškove zaduživanja i upravo ćemo sa naslova ovako dobrih pokazatelja fiskalnih ostvarivati određene benefite u budućnosti kada govorimo i o pristupu financijskim tržištima međunarodnim, a i o troškovima zaduživanja. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi ministre. Pa evo ovim rebalansom vidimo da je planiramo u ovoj 2022. godini 28,2 milijarde kuna iz fondova EU. No smanjuje se za 5,3 milijarde kuna u odnosu na planirane prihode. Izravno su to vezani projekti i financirani iz fondova kao i iz Fonda solidarnosti. Koji su sve razlozi mi smo analizirajući došli do toga da je apsolutno vidljivo da je sporost javne nabave predugi rokovi u žalbenim postupcima, povećanje cijena željeza, građevnog materijala uzrokovane ratom u Ukrajini, zaustavljanje radova zbog nemogućnosti zapravo ostvarivanja dobiti, izrađivanja određenih projekata koji su ugovoreni. Neki su konzervirali svoja gradilišta. Da li postoje još neki razlozi zbog kojih nismo iskoristili ovih 5,3 milijarde uz sve ove koji su uzrokovani vanjskim čimbenicima. činjenica da smo ove godine osigurali rekordna sredstva, 28 milijardi kuna djelomično ide u prilog tezi odnosno situaciji u kojoj jedan manji dio od tih 28 milijardi kuna nismo u mogućnosti i neće biti očito u mogućnosti, nećemo iskoristiti do kraja ove godine, ali ćemo ih iskoristiti u prvoj polovini sljedeće godine. Razlozi su naravno sve ovo što vi navodite i logističke prirode, dakle i traženja zamjenskih lokacija i mogućnosti seljenja te zamjenske lokacije i dakle razgovora i pregovora i postupaka naravno javne nabave i dakle interakcije sa dobavljačima koji su u situaciji jednog općeg porasta potražnje za građevinskim radovima ne samo povećali svoje cijene nego i ograničili dostupnost i radnika, ali i materijala i svega onog što je potrebno za obnovu. Hvala vam. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika, poštovana Dalija Orešković. Zahvaljujem. Rasprava o proračunu trebala bi odgovoriti na pitanje što je to država i kako se ona financira. U skladu sa stoljećem u kojem živimo i u skladu sa famoznom digitalizacijom koja se često spominje, a nigdje je nema pa čak i ovu raspravu prijavljujemo na ovakvim a proračun gledamo na hrpetini ovakvih papira smatram da je temelj Hrvatske dva nula kakva bi trebala postati puna fiskalna transparentnost državnog proračuna i dostupnost tih podataka svim hrvatskim građanima da naprosto vide koja sve tijela se financiraju iz državnog proračuna i na što sve ta tijela troše. Svako pojedino tijelo na način da se na jednoj strani vidi prikaz uplata, a na drugoj strani prikaz prikaz isplata kao što su to učinile neke jedinice lokalne samouprave. Zanima me kada ćemo imati takvu transparentnost preglednu i dostupnu svim hrvatskim građanima na razini države i svih državnih tijela? Hvala lijepo uvažena zastupnice. Ta transparentnost već postoji. Dakle, na stranicama Ministarstva financija možete pronaći sve podatke o planu proračuna, o izvršenju proračuna. Možete pronaći podatke, dakle o općem dijelu proračuna, o posebnom dijelu proračuna, dakle po stavkama naravno po pojedinim korisnicima, po pojedinim programima. Možete pronaći i rashode po funkcijskoj klasifikaciji kako bi vidjeli na koje se to sve funkcije troši proračunska sredstva, a postoji i sustav gdje praktički možete po OIB-u poduzetnika vidjeti što se to plaća iz Državne riznice, a sve se plaća de facto iz Državne riznice možete vidjeti sve te transfere na koji način i kome se točno novci proračunski uplaćuju. Dakle, to već sve postoji samo trebate malo pogledati na stranicama Ministarstva financija. Hvala vam. Vidimo da Vlada RH predloženim rebalansom proračuna za ovu godinu uspijeva javne financije držati pod kontrolom i držati ih stabilnima. Uzmemo li u obzir da je od 2020. godine, da su Hrvatsku snašle mnoge krize i nedaće kao što je covid, pandemija, potresi, energetska kriza, kriza sa porastom cijena hrane ali i rat u Ukrajini i galopirajuća inflacija znamo da, vidjeli smo iz predloženog rebalansa proračuna da bi se udio javnog duga u BDP-u ove godine trebao smanjiti na 71,3% što je više od 8% smanjenje u odnosu na prošlu godinu i odgovara otprilike postotku iz predkrizne 2019. godine. Moje pitanje glasi kakva su vaša predviđanja za 2023. upravo na udio javnog duga u BDP-u? Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, već sam u nekoliko navrata odgovorio na ovo pitanje, dakle udjela javnoga duga u BDP-u. Mi naravno planiramo i u narednom razdoblju postupno smanjenje tog udjela javnoga duga u BDP-u. On je kada ga uspoređujemo recimo sa razinom javnog duga u BDP-u ostalih država članica EU na relativno prihvatljivim razinama on je iznad one razine javnoga duga koja je propisana kriterijima iz Mastrichta. Dakle, tamo je propisano da bi razina javnog duga trebala biti do 60% BDP-a, dakle ona je nešto veća. Međutim, ona je na jednoj silaznoj putanji uz iznimku, dakle covid godine kada smo zbog snažnih mjera morali drastično povećati državni deficit, pa je onda došlo i do povećanja, dakle tog omjera. Ali mi ćemo ga naravno provodeći odgovornu politiku Vlade smanjivati u narednom razdoblju. Hvala vam. Sljedeća replika, poštovani Božo Petrov. **Petrov, Božo (MOST)** Poštovani ministre, unatoč 7,3 milijarde kuna više prihoda ove godine nego što je planirano krajem 2021. vi stvarate manjak, deficit i taj deficit što god da vi rekli jest zabrinjavajući jer novac ne ulažete niti u poduzetništvo niti u radna mjesta, niti u plaće iz kojih bi možda rasla nova financijska sredstva. Osim toga usput vlada je uspjela izgubiti 5,3 milijarde kuna samo ove godine iz EU fondova. Novac koji dobivate više za koji cijelo vrijeme slušam kako se hvali vlada kako je stvorila to nije niti jedan reformski potez vlade, ništa nije vlada napravila. To je samo više novaca jer su cijene proizvoda rasle, inflacija je rasla pa su građani nažalost i poduzetnici morali uplatiti više. Dakle, građanin radi, država nesposobna ne funkcionira. Ja vas molim napravite jedan reformski potez smanjite porez na dohodak s 20 na 15% omogućite ljudima da i oni …/Upadica: Nije to uopće tako kako vi govorite. Dakle, činjenica je da je vlada dosada kroz niz mjera ne samo kroz Covid, potres i ostalo nego i kroz porezno rasterećenje u prethodnim godinama napravila značajne iskorake i kroz povećanje osnovnog osobnog odbitka i kroz promjenu razreda kada govorimo o porezu na dohodak i kroz snižavanje niza stopa PDV-a koje su prije svega pomagale poduzetnicima. Vi ste sada i sami svjedočite situaciji u kojoj vlada nastoji pa čak pomoći dakle stanovništvu snižavanjem stopa PDV-a, ali cijene se ne snižavaju. Efekt smanjenja stope PDV-a na cijene je izostao. Dakle, on se prelio u povećanje marži. Dakle, povećane su marže i pomogli smo i gospodarstvu kroz mjere za očuvanje radnih mjesta, kroz niz mjera, povećanje plaća između ostaloga i u javnome sektoru, kroz povećanje minimalne plaće, dakle ja bi mogao sad nabrajati

Dakle, ja ne govorim o tome da vlada nije pokušala nešto napraviti, ali vlada nije napravila dovoljno i nije napravila ono što treba. Ja sam vam rekao, porez na dohodak smanjite porez na dohodak s 20 na 15% pa će visokoobrazovani i ljudi s prosječnom plaćom ostati u Hrvatskoj neće morati ići vani. I mislim da me jako dobro razumijete što govorim. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Ovo je bila replika, dobivate opomenu. Slijedeća replika je poštovane Sandre Benčić. Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani ministre, s obzirom na to da smo vidjeli da 5,3 milijarde iz EU fondova nije zapravo iskorišteno pa se miče iz proračuna odnosno za toliko se umanjuje, dajte mi recite kako vi komentirate činjenicu da neka ministarstva koja raspisuju natječaje iz NPO-a ne uvažavaju mogućnost koju NPO daje, a to je retroaktivnost poziva odnosno da se mogu financirati projekti koji su u implementaciji čini mi se veljače 2020. godine. ako je neko sagradio vrtić 2020. ili 2021. na pozive koji su sada išli nije se primjenjivala retroaktivnost koja bi itekako vam povećala apsorpciju NPO-a, Pa me zanima na koji način se vi koordinirate unutar vlade oko toga da se maksimalno iskoriste sredstva iz NPO-a koristeći između ostalog mogućnost retroaktivnosti poziva. Hvala. Hvala lijepo uvažena zastupnice. Naravno da se koordiniramo, ali isto tako morate znati, a vi to i znate da su pitanja koja postavljate meni pitanja na koja ja u ovom trenutku ne mogu konkretnije odgovoriti nego što odgovaram jer su vezana uz pojedinačne resore. Međutim, što se tiče retroaktivnosti morate isto tako biti svjesni činjenice da ne možemo NPO prilagoditi Gradu Zagrebu. Dakle, mi ćemo raditi sve da se ta sredstva što bolje iskoriste međutim u ovom trenutku dakle i ministarstva resorna čine doista sve što je u njihovoj moći ali zbog objektivnih okolnosti koje su i vama poznate pa nije nepoznato ovo o čemu ja govorim dakle da je došlo do drastičnog povećanja cijena troškova, nedostatka radne snage, problema općenito s obnovom jel kada imate u isto vrijeme i zahtjeve za obnovom i u Gradu Zagrebu i u drugim županijama to je jedan problem s kojim se trenutno suočavamo nažalost i na koji nismo računali kada su se raspisivali ti natječaji kada su se povlačila ta sredstva. Hvala. Povreda Poslovnika poštovana Sandra Benčić. bi nam se svaki natječaj koji imamo iz NPO-a trebao biti retroaktivan jer nije Grad Zagreb nego Osijek, drugi gradovi, dakle općine jesu gradile i radile 2020. i 2021. i ajmo im omogućiti da te gotove projekte prijave na, na NPO i da na taj na taj način povećamo apsorpciju, ubrzamo apsorpciju iz NPO-a, samo o tome govorimo. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Ovo ste iskoristili kao repliku, nije bila povreda Poslovnika dobivate opomenu. Slijedeća replika poštovani Goran Ivanović. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi ministre evo na početku naravno želim i vama čestitati na kontinuitetu u vođenju državnih financija i mislim da i vlada i Ministarstvo financija u ovih 6 teških i izazovnih godina dobro upravljaju sustavom financija. Ja mislim da je on najbitniji za opstojnost države. No, pitat ću nešto drugo. Zaduženja na svjetskim tržištima postaju sve veća, kamate su sve veće i veće, hrvatski građani u bankama imaju negdje kaže oko 280 milijardi kuna. Razmišlja li Ministarstvo financija, a kamata je svega nekih 0,23% na oročenu štednju ima li razmišljanja o tome da se i ta štednja hrvatskih građana putem nekakvih obveznica ili nečega stavi u funkciju gospodarskog napretka RH i na taj način i pomogne građanima koji su vrijedno štedjeli i sve godine, a sad ostvaruju vrlo nisku kamatnu stopu. Hvala lijepo uvaženi zastupniče, pa vi znate da smo mi o tome razmišljali odnosno razmišljamo i dalje. kako bi posegnuli za nekakvim izvorima sredstva koja su nama kao RH nedostatna, dakle mi nemamo nikakve izvanredne potrebe za zaduživanjem niti nam je onemogućen pristup financijskim tržištima kako domaćim, tako stranim. Dapače, javljaju se sami investitori i svjetski i domaći. Dakle, da tako kažem novčano suficitarne jedinice koje bi rado poslovale sa državom u ovim okolnostima. Mi smo o ovome razmišljali prije svega kao o mogućnosti da pružimo hrvatskim građanima s obzirom na štednju koju imaju u bankama, a gdje dobivaju kakate na depozite koji su minorni, da participiraju praktički u tome financiranju i na taj način ostvaruju veće prinose. Hvala. Sljedeća replika, poštovani Mišel Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Poštovani ministre, malo nastavno na pitanje kolegice Benčić, ali ne samo retroaktivnost, iako tu imamo podosta problema. NPO kao što vi jako dobro znate će nositi puno udjela jedinica lokalne samouprave. Ono što mene zanima je da li spremate paket novih financijski i porezni kao okvir novog financiranja jedinice lokalne samouprave, jer prostora definitivno ima kroz više poreza. Ali ono što me najviše zanima je u kom smjeru planirate ići sa Fondom izravnanja, jer Fond izravnanja nemojte me krivo shvatiti na žalost se pretvorio u Fond nepravde gdje se onima koji su u najvišim kategorijama razvoja uzima, iako na podosta toga ne mogu ni aplicirati jer su nerazvijeni novac se dijeli i onima tzv. nerazvijenima, a nemamo nikakve jasne mjere i kriterije kako mjerimo to što oni sa tim novcima rade. Jer ako je netko nerazvijen, onda je logika da to što dobije od države troši na razvoj, a ne da se smanjuju stope prireza, cijena vrtića i sve ono što možemo reći da na kraju dana nije baš razvojna komponenta jednog grada ili općine. Hvala lijepo. **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Cilj fiskalnoga izravnanja je omogućavanje lokalnim jedinicama pružanja usporedive razine i standarda javnih usluga uz usporedivo porezno opterećenje. Dakle, cilj fiskalnoga izravnanja nije ni gospodarski razvoj, ni ujednačen regionalni razvoj. I sredstva iz sustava fiskalnog izravnanja dodjeljuju se na način da se lokalnim jedinicama koje ostvaruju per capita fiskalni kapacitet niži od nekakve referentne vrijednosti praktički pomogne da dođu do te referentne vrijednosti i da ta sredstva koriste za tekuće rashode. Dakle, to je cilj. A regionalna politika, indeks razvijenosti i sve ono što je vezano uz to je jedna posebna tema, nova, druga. Hvala. Sljedeća replika, poštovani Marin Miletić. **Miletić, Marin (MOST)** Poštovani gospodine ministre, možda radi javnosti htio bih baš biti plastičan. Ja proizvodim meso i kažem da cijena mesa košta 50 kuna. Onda dođe država i kaže ne može, cijena mesa će koštati 10 kuna. Onda ja kažem dobro, ali ja sam proizvođač. E sad će ta cijena koštati 140 kuna. I meni se čini ministre da se to događa kada država stavlja svoju šapu na cijelo tržište. Imamo sad primjer Saudijske Arabije, imamo primjer nafte dakle koja je krenula smanjivat proizvodnju nafte pa je sada opća frka zato jer se htjelo to kontrolirati. Ministre, meni se čini da ste vi ljudima uzeli novac kroz inflaciju. Proračun je itekako dobro napunjen iz x, y razloga ali inflacija je tu ključna. Vi proračunom gasite požar kao i proteklih 6 proračuna. To su kozmetički proračuni. Nema prave reforme. Ne postoji prava reforma. Govorite o nekim mjerama. Što je to dobio narod. sve vidimo na primjeru Banovine i EU fondova, 5 milijardi eura smo izgubili, dakle na EU fondovima. Molim vas vaš komentar. **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Rekao sam već danas u nekoliko navrata što dobiva narod i naravno da ne bježimo od činjenice da postoji značajan prostor za unapređenje iskorištavanja sredstava iz EU fondova. Rekli smo koji su razlozi, odnosno napomenuo sam sve te razloge. Ali ne bježimo od toga da postoji značajan prostor za unapređenje koji ćemo koristiti u narednom razdoblju. Što se tiče fiksiranja cijena isto tako sam naglasio da je u situaciji kada je tržište neučinkovito opravdana intervencija države i naravno da u ovoj situaciji jedne opće neizvjesnosti poduzetnici formiraju cijene na različite načine, a čini mi se osobno najmanje na temelju svojih troškova plus marža, nego se čak i proizvođači određeni, pa kada govorimo i o industriji dakle i o stočarstvu referiraju na nekakve svjetske burze i cijene koje na tim burzama divljaju. Hvala vam.

(MOST)** Povrijeđen je članak 238. Poštovani ministre, čudite se ogromnoj inflaciji, rastu cijena u Hrvatskoj i to kako poduzetnici, ne znam kako trgovački lanci dižu cijene i mimo svojih marža. Dakle, dobro se uklope i još dodatno zarade na građanima. Zašto ste išli uvoditi euro u ovoj situaciji? Znali smo da imamo ogromnu inflaciju i da će uvođenje eura iskoristiti dodatno za dizanje cijena i vi ste ubili time hrvatske građane. Pozivam vas sa ovog mjesta odgodite uvođenje eura. Vi ste ovo iskoristili kao repliku ministru. Nije bila povreda Poslovnika. Dobivate opomenu. Repliku ima poštovani Davor Bernardić. **Bernardić, Davor (Nezavisni)** Poštovani ministre, iako se vaš rad ne može još prosuđivati budući da ste došli na to nezahvalno mjesto sa kojeg je kad je vidio kakva je situacija pobjegao glavom bez obzira bivši ministar Marić, očekivao sam da ćete danas reći nešto novo. Danas od vas nisam čuo ništa novo, osim da guslate po starom. Dakle, mjere koje je Vlada predložila tzv. anti inflacijske mjere nisu dale rezultat zato jer je inflacija u srpnju ove godine u odnosu na prošli srpanj bila preko 12% što znači da su plaće prema podacima Državnog zavoda za statistiku pale za preko 4%. Mirovine su pale. Dakle, vrtimo se u krug. Životni standard se urušava jer je potrošačka košarica istovremeno narasla za 20%. Dakle, vrtite se u krug. Država uprihođuje više od PDV-a i zaduženja. Taj novac troši, upumpava u sustav, raste inflacija. Od vas nisam danas čuo ništa novo. U sljedećoj godini će se na žalost nastaviti daljnje urušavanje životnog standarda za radnike i umirovljenike. **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. A ne znam što bi vam odgovorio. Da ste bili u sabornici vjerojatno bi čuli nešto novo, ali s obzirom da vas nije bilo ne znam ima li sad potrebe da radi vas ponavljam ili je dovoljno ovo što sam do sada rekao. Dakle, način na koji smo mi pristupili ovom paketu mjera i svim prethodnim paketima mjera su bili dobri, ciljani. Dobili smo za to pohvale ne samo mi interno da se međusobno hvalimo, nego i Europske komisije i rejting agencija i financijskih tržišta. Ne znam stvarno što bih vam više na to rekao. A što se tiče uvođenja eura nikada po mom mišljenju nije bilo bolje vrijeme za uvođenje eura. Što se tiče inflacije, inflacija u zadnjim državama članicama koje su uvele euro je bila na razini 0,2 do 0,4% zbog uvođenja eura, a sada svjedočimo situaciju u kojoj je većina država u inflaciji. Pogledajte baltičke zemlje imaju preko 20% inflaciju. Dovedite to malo u realne, odnosno relativne okvire. Hvala vam. zato jer nemate nikakav apsolutno plan i zato jer se životni standard urušava. Odite malo u dućan u svom kvartovskom dućanu, pogledajte kad umirovljenici vade one kovanice, kad plaćaju parče kruha, komadić kruha i 1 jogurt. Pogledajte, nek' vam ne bude teško!

koliko je predviđenih sredstava iz Fonda solidarnosti za poslije potresnu obnovu do sada iskorišteno i kako mislite iskoristiti cijelu cifru do 30.6.2023. godine? Ujedno vas također molim odgovor kako se koordinira poslije potresna i energetska obnova, jer to je bio naš prijedlog budući da je to prilika da se dobije na koncentraciji i efikasnosti korištenja kako Fonda za energetsku obnovu, tako i Fonda solidarnosti čime bi se naravno ubrzala i spojila poslije potresna i energetska obnova. Zahvaljujem. 7,5 milijardi kuna. Ukupno je izvršeno milijardu i 243 milijuna. Dakle, radi se o izvršenju od 16,41%. Kada govorimo o potresu za ožujak 2020. godine alokacija je 5,1 milijardu, izvršenje je nešto manje od milijarde. Potres prosinac 2020. alokacija je 2,3 milijarde izvršenje je 266 milijuna i covid 57 milijuna, ispričavam se i izvršenje je upravo na toj razini. Dakle, kao što sam rekao ukupna alokacija 7,5 milijardi, izvršenje 1,2 milijarde. Hvala vam. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovana Katarina Peović. Hvala. Dosta ste nonšalantno prešli u svojem uvodnom govoru preko 1,8 milijardi kuna koje ćemo po arbitražnoj presudi morati platiti MOL-u. Tome se treba dodati preko 200 milijuna kuna odvjetničkih troškova. Dnevnice su bile 3000 dolara za te odvjetnike. Imajući u vidu da je EU Komisija i Europski sud pravde uputio da se raskinu ti bilateralni ugovori sa međunarodnom arbitražom i da smo ih raskinuli u EU a da su neke zemlje poput Češke, Italije, Poljske raskinule i sa ne EU zemljama morali bismo od vas dobiti odgovor što vi mislite napraviti za dalje, jer nama dolazi sada arbitraža sa Todorićem, gdje ćemo potencijalno desetke milijardi kuna izgubiti. Dolaze arbitraže, prijete arbitražama u Dubrovniku u Puli, u Supetru. Znači, vaš odgovor kao novog ministra na ovo je izuzetno važno, pa vas molim da kažete što mislite o arbitražama i treba li ih raskinuti, odnosno ugovorima međunarodnim koji sadrže arbitražu. Hvala vam lijepo. Pa naravno uvažena zastupnice da nitko nije sretan sa ovim iznosom koji moramo platiti po presudi. Dakle, radi se o 1,8 milijardi. To je nešto na što nismo računali i to je nešto što ne bi mogli platiti da nismo vodili odgovornu fiskalnu politiku. Naravno da smo zbog toga nesretni, ali smo u obvezi izvršavati dakle sva ona plaćanja koja smo dužni platiti. A što se tiče pojedinačnih postupaka ja vam ne mogu dati konkretniji odgovor, jer niti sam sudjelovao u tome niti znam u potpunosti na koje se slučajeve to odnosi. Pretpostavljam da postoje resorni ministri koji o tome vode računa. Naravno u svim ovim postupcima će Vlada Republike Hrvatske raditi sve što je u njenoj moći da dođe do pozitivnog ishoda. Hvala vam. Naravno da ne možete dati odgovor sad o konkretnim arbitražama, ali na vama je da date odgovor što mislite o tome da se te ugovore bilateralne sa klauzulom međunarodne arbitraže koja se postavlja iznad naših sudova i potpuno su neustavne neustavne i zbog kojih ćemo mi ne 2 milijarde kuna morati platiti, nego u idućem rebalansu ćemo imati možda 10 milijardi kuna za platiti. Razumijete? To je na vama da odgovorite i taj ste odgovor preskočili i ne mislite da je to negdje vama zadaća onda nas stvarno brine. i vi opomenu, jer ovo je bila replika. Sljedeća replika poštovani kolega Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Dakle, poštovani ministre Državni zavod za statistiku kaže 12,8% inflacija. Svi znamo da je puno veća. Zašto bismo vjerovali onima koji ne mogu provesti ni popis stanovništva, dakle koji ne mogu izračunati ni koliko katolika ima u Hrvatskoj. Dakle, pa kad ljudi kažu da pripadaju kršćanskoj zajednici, a kojoj denominaciji katoličkoj crkvi njih ne računaju u katolike. Dakle, svi znamo da u Hrvatskoj je inflacija i to vidimo puno veća i to ima itekako veze sa uvođenjem eura, jer koriste znači sada situaciju, dižu neopravdano građanima cijene i to je vaša odgovornost. vašom odlukom da sada u trenutku krize uvodite euro ubijate hrvatske građane. Pogledajte kolika je inflacija u Sloveniji, manja, puno manja čak i ako vjerujem ovom našem smiješnom Državnom zavodu za statistiku, puno manja u Sloveniji. Dakle, to je posljedica vaših politika. Pozivam vas sa ovog mjesta odgodite uvođenje eura ako ne želite u potpunosti inflacijom ubiti hrvatske građane. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Inflacija u pojedinim državama ovisi naravno o nizu čimbenika i uvođenje eura svakako nije nešto što povećava inflaciju, posebno ne na način na koji vi to tumačite. Rekao sam kakva je statistika, dakle koju nismo mi računali, države članice koje su pristupale eurozoni su same izračunale da je to od 02 do 04, pa nisu to tako izračunale da bi pomogle Vladi RH, to su stvarni troškovi. Naravno da sad ima onih koji su upozoravali na inflatorne pritiske usred uvođenja eura i sada kada je cijeli svijet u problemu i bori se sa inflacijom sada govore da je to zbog toga što uvodimo euro. Pa što je sa drugim državama, pa što je sa baltičkim državama, pa niko od njih ne uvodi euro, a bori se sa ogromnim stopama inflacije, dakle ne možemo na taj način to tumačiti i ne bih volio da dovodimo građane u zabludu. Jasni su tečajevi fiksni konverzije, metode preračunavanja, zaokruživanja, dakle ako je tečaj decimala 5 ili veća druga se povećava za 1, to su efekti koji su minorni. Povrijeđen je čl. 238., ja ne znam ministre je li vi slušate što ja govorim, ja nisam rekao da rastu cijene samo zbog uvođenja eura nego da je to dodatni udar na naše građane, a vi kažete da je to minorno. Pa jel vi znate kako naši ljudi žive, pa oni jedva spajaju kraj s krajem, vi kažete da su im minorono porasle cijene, pa oni ne mogu kupiti osnovne namirnice. Ja ne mogu vjerovati da ovo hrvatski ministar financija ovdje s ovog mjesta govori građanima da je rast cijena minoran i da ne postoji nikakav udar na građane, ovo je skandalozno. Vi ste ovo iskoristili kao repliku i dobivate opomenu. Hvala ministre. S ovim smo iscrpili replike. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako nema onda otvaramo raspravu, prva, prvi prijavljeni za raspravu u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege, Ja ću se najprije budući da smo spojili ove 3 točke u jednu osvrnuti na izvršenje proračuna za prvih 6 mjeseci jer činjenica je da je ovaj rebalans bio očekivan i mi smo znali već kad smo usvajali znači kad je bila rasprava o proračunu za ovu godinu da ćemo imati dva rebalansa, rebalansa, prvi zbog toga što su troškovi za zdravstvo bili nerealno procijenjeni, pa je zbog toga bio onaj prvi rebalans, a ovaj drugi je uglavnom one nekakve tehničke naravi, pa je tako i ovaj u principu tehničke prirode i mislim da u izvješću za prvih 6 mjeseci ima nekoliko podataka, nekoliko brojki koje su znakovite i koje bi trebalo istaknuti. prihodi od PDV-a su u prvih 6 mjeseci veći za 4,4 milijarde kuna u odnosu na prvih 6 mjeseci prošle godine. Od trošarina je također prikupljeno više. Ja ću vas podsjetiti da je onaj prvi paket u proljeće koji je vlada donijela bio u iznosu od 4,8 milijardi što bi značilo da su samo vratili građanima ono što je više oprihodovano zbog rasta cijena i zbog inflacije odnosno rasta prometa u trgovini na malo u prvom polugodištu ove godine. Ono što sam već istaknula i što ću ponoviti još jednom, a vezano je za uvođenje poreza na ekstra profit. Znači u ovom izvješću je evidentno da je naplaćeno 1,9 znači skoro skoro 2 milijarde kuna više poreza na dobit u prvih 6 mjeseci ove godine i čim se krenulo raspravljati u javnom prostoru o uvođenju poreza na ekstra profit krenule su naricaljke, kuknjava, teško nam je, ovako nam je, onako nam je, ali činjenica je da se ostvaruje više više dobiti i to značajno više. Cijene rastu iz dana u dan i to daleko više nego što je službena inflacija. U proljeće je smanjen PDV na brojne proizvode. Što se dogodilo sa cijenama tih istih proizvoda, ulje, maslac, mlijeko? Sve je otišlo gore i to istoga trena, smanjio se PDV, cijene su otišle gore. Činjenica je da imamo dio onih koji koriste ovu situaciju, špekuliraju, mešetare i zarađuju na našim građanima i trebaju platiti ekstra profit, ne samo energetske kompanije i ne samo oni, ja sam podnijela jedan zaključak prošli tjedan, ministre ne znam jeste upoznati, mi imamo proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora koji su godinama imali povlaštenu cijenu i sada kada je na burzi cijena veća oni raskidaju ugovora bez ikakvih bez penala, g. Abramović iz HROTE-a nije imao namjeru i nije mislio da treba zaštititi državu, ali s druge strane sada vam je to već jedna velika brojka. Kad pogledate broj ugovora on je mali, to je nekih 36 ugovora, ali kada pogledate instaliranu snagu koliko oni proizvode to vam je gotovo pola proizvodnje, nekima su već istekli ugovori. Pola bioplinskih postrojenja je izašlo iz sustava i sada HROTE tu skuplju struju mora kupovati. Ja se moram osvrnuti na još jednu agenciju, imamo ih jako puno jel, to je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Govori se sad ko će kontrolirat te cijene, pa inspektorat, pa udruge za zaštitu potrošača. Podsjetit ću vas sve da je ta agencija zadužena provoditi Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Šta je poskupilo najviše? Upravo hrana. Sjećam se rasprave kada su se ovlasti agencije u ovom sazivu sabora itekako povećale. Znači što agencija može? Ona može pozivati na obavezne razgovore, agencija može izricati novčane kazne, agencija može radit izvide, nenajavljene pretrage, ne samo poslovnih nego i privatnih prostora. Znači agencija ima, mi smo dali agenciji da ona može kontrolirati što se događa i sankcionirati one koji koriste situaciju, da li to rade? Možda i rade, u svakom slučaju nedovoljno. Želim ukazati na još jednu stvar, a to je upravljanje državnom imovinom, prihodi su manji u prvih šest mjeseci za 300 milijuna kuna. E sad jedno pitanje za milijun kuna, a gdje nam je ministar Paladina, gdje se skrio ministar Paladina? Nema ga nigdje. Čime se on bavi? E da nam je to znati, to je uistinu pitanje za milijun kuna. Banovina, obnovljeno šest kuća, šest kuća u dvije godine. Zagrebom šetamo svaki dan vidimo u kakvom je stanju, to neću ni isticati. Ljudi i dalje žive u kontejnerima, još jedan Božić, još jedna Nova godina u kontejnerima. Sramota ove vlade koja se ne miče sa mrtve točke. S obnovom na Banovini ministar Paladina se očigledno ne bavi, ali ja ću postaviti još jedno pitanje koje je možda vama ministre puno interesantnije. Što je sa neprocijenjenim građevinskim zemljištem? Podsjetit ću vas, to je ono zemljište koje nije ušlo u privatizaciju, a na njemu turističke tvrtke imaju kampove i rizorte. Zakon o tom zemljištu se donio prije dvije i pol godine u roku od 60 dana nadležno ministarstvo je trebalo donijeti uredbu kojom bi se odredila visina koncesije koju turističke tvrtke trebaju plaćati. Od uredbe ni U. Nadležno ministarstvo do dana današnjeg nije donijelo uredbu, koncesija se ne plaća, a da se uredba donijela možda bi vam prihodi ministre bili malo veći u proračunu. Najgori mogući primjer kako se upravlja državnom imovinom. Javašluk i nemar su blage riječi. I dok se ministrica Brnjac hvali opravdano sa rekordnom turističkom sezonom, zašto tvrtke koje na državnom zemljištu imaju kampove i rizorte ništa ne plaćaju, ni kune, ni lipe, nula, nula i tako već dvije i pol godine. E pa sad zamislite da moji poljoprivrednici u Slavoniji i Baranji ne plaćaju ništa, ne plaćaju zakup državnog zemljišta, pa i njima je teško. Cijene su otišle u nebo, umjetno gnojivo, plavi dizel ni nema ga, satima stoje na benzinskim pumpama plavog dizela nema. Ako na moru ne plaćaju zakup državnog zemljišta pa zašto mi Slavonci i Baranjci moramo plaćati zakup poljoprivrednog zemljišta. Šta smo mi građani druge vrste, za nas vrijed možda neka druga pravila. Činjenica je da u ovoj državi još uvijek postoje dvostruki aršini, nekome je ova država majka, a nekome maćeha. I nije dovoljno što smo u ratu devastirani, što je narod otišao trbuhom za kruhom nego za nas očigledno vrijede neka druga pravila. I ne samo ovo, na sve to dodajte da Ministarstvo poljoprivrede kasni sa subvencijama i to u iznosu od 1,5 milijardi kuna manje nego prošle godine u prvih šest mjeseci. Znači kasne subvencije moramo platiti zakup državnog zemljišta, a s druge strane turističke tvrtke ne plaćaju ništa i onda se čudite što je Slavonija prazna, što ljudi odlaze. Pa i oni vide kako stoje stvari. Činjenica je da neki uistinu mogu raditi što hoće, gleda im se kroz prste, neki ne rade ništa, ali evo osvrnut ću se na kraju jer ne stignem više i na ovaj rekordni broj zaposlenih, što zvuči stvarno sjajno. Ali što se tu događa? Mi imamo neselektivnu politiku zapošljavanja, dolaze nam iz drugih zemalja i to gotovo 100.000 iz Nepala, Filipina itd., nama nama poduzetnici vode i migracijsku politiku, vrlo neselektivno. Nama odlaze mladi obrazovani ljudi, a dolazi nam nekvalificirana radna snaga koja je spremna raditi i za minimalac i time ne rješavamo apsolutno ništa jer nam ni mirovinski sustav, ni zdravstveno s tim plaćama i s tim porastom broja osiguranika neće biti u povoljnijoj situaciji i dalje ćemo imati u rupe u proračunu zbog njih. Hvala. Slijedi rasprava u ime zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovanog zastupnika Damira Bakića. Poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege Ovako piše na prvoj stranici obrazloženja, „opisana kombinacija prilika i izazova u hrvatskom gospodarstvu rezultirat će realnim rastom ekonomske aktivnosti od 5,7% BDP dok će stopa inflacije u istom razdoblju iznositi 10,4% također ponešto nadmašujući prvotna očekivanja“. Ponešto nadmašujuće, Ovo liči na pomak u izričaju prema lirskom spektru što pozdravljamo kao neki mali dašak možda optimizma. A idemo sad na sadržaj. Ukupni rashodi ostaju na razini od 185 milijardi kuna, problem je međutim u ovome, rashodi koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka povećavaju se za 3,6 milijardi što što je kaže se trošak jesenskog paketa mjera koje je vlada donijela. Međutim, rashodi koji se financiraju iz EU i ostalih izvora smanjuju se za 5,3 milijarde, a to u ovim prilikama osim svega znači i to da vrlo ozbiljno i vrlo razočaravajuće kasnimo u poslovima poslije potresne obnove. Poslije potresna obnova i svako godišnji uvijek prisutni u svakom proračunu u svakom rebalansu fijasko financija našeg zdrasvstvenog sustava, to su glavne značajke ovog, inače po mnogočemu mora se priznati zadanog rebalansa. Ni jedno ni drugo od upravo navedenog nije u stvarnoj domeni Ministarstva financija i s tehničke strane ovaj rebalans nije mogao ništa drugo nego samo registrirati taj promašaj. O poslije potresnoj obnovi mnogo je već rečeno, pa neću duljiti, neću ovdje ispočetka, međutim dobro se podsjetiti ponovno da je rok za korištenje sredstava Fonda solidarnosti produljen susretljivošću EU i taj rok je sada 30. lipnja 2023., nažalost sve kasni i ovaj rebalans to evidentira, vidljivo je iz svih proračunskih pozicija na kojima su rezervirana sredstva za obnovu i u kulturi, i u obrazovanju i u zdravstvu. Npr. u razdjelu Ministarstva zdravstva u glavi zdravstvene ustanove u vlasništvu države na poziciji sanacija šteta od potresa imamo redom, KB Merkur smanjenje sa 121 milijun na 30 milijuna, KBC Sestre milosrdnice smanjenje sa 216 na 49 milijuna, na 49 milijuna, KBC Zagreb smanjenje sa 393 na 41 milijun itd., itd.. Sad bismo mogli citirati i druge pozicije i u drugim razdjelima, ali sasvim je jasno da je Ministarstvo zdravstva šampion neefikasnosti. To je što se tiče obnova zgrada javne namjene gdje vodimo utrku s vremenom. Kako bi onda čudilo to gdje smo sada s obnovom stambenih zgrada i privatnih kuća stradalih i u Zagrebu i na Baniji. A ovdje treba još jedanput jasno ponoviti, za obnovu stambenih zgrada i privatnih kuća odgovorna je vlada, a ne lokalna samouprava. A onda imamo ovako, na poziciji sanacija šteta uzrokovanih potresom na području Grada Zagreba i okolice imali smo isprva milijardu i 216 milijuna, sad imamo svega 50%. Na poziciji obnova oštećenja nakon potresa Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije na objektima u privatnom vlasništvu imali smo 240 milijun, sad ponovno ispod 50%. To naravno nije sve. Pomoć za obnovu stambenih jedinica raspoređena je na još nekoliko pozicija i nije da se ne ulažu napori, ali pođemo li na Baniju ili još bliže tu u Markuševac, već u prvom pogledu, već prostim okom se vidi da se nije učinilo dovoljno. Dobar dio krivice specifično otpada na razna ministarstva i svatko od nadležnih, svako od nadležnih ministarstava ima propusta. Međutim treba reći i ovo, rijetko kada kao u ovim poslovima poslije potresnoj obnovi rijetko kada imamo priliku ovako jasno i evidentno zabilježiti i osvijestiti koliko smo kao društvo dekadentni, koliko neefikasni, koliko zarobljeni u beskonačnoj spirali korupcije i administrativne borbe protiv te iste korupcije i nije to samo do ove vlade premda je ona efektivno odgovorna na svaki način, to je do modela upravljanja državom koji je stranka na vlasti godinama cementirala do mentaliteta pretvorenog u sustav koji je u svojoj biti koruptivan, a sada je zarobljen između svoje koruptivne prirode i nekog ozbiljnijeg nadzora. Drugo lice naše pogubljenosti je proračun Ministarstva zdravstva, ne samo ovaj rebalansirani nego i onaj iz prvog rebalansa iz svibnja i onaj originalni i onaj lanjski i svaki. Novim planom za 2022. očekuje se kako će prihodi od HZZO-a, prihodi proračuna RH iznositi 9,8 milijardi kuna. Ovo je ozbiljno povećanje u odnosu na prvi rebalans, čak za 1/6. To ne To ne izgleda kao neki prirodni ili organski rast, što naravno i nije jer zapravo ovako stoje stvari. Izvršenje u 2020. 8,2 milijarde, originalni plan za '21. 8,6, rebalans rebalans '21. 10,3, originalni plan za '22. 8,4, sad ponovno 9,8, o milijardama govorim. Sve to zapravo jasno pokazuje koliko su naše zdravstvene financije zapravo nezdrave. Jučer smo saznali i to da se dug našeg zdravstva prema veledrogerijama i ljekarnama unatoč ovome neće smanjiti. Projekcija je da će taj dug na kraju godine iznositi 4,5 milijarde kuna. Reći ću usput i ovo, dugo je već jasno i to da nam je nužna ozbiljna zdravstvena reforma, ali odmah ću dometnuti da ovo što trenutno imamo na javnom savjetovanju i što u ministarstvu reformom nazivaju reforma zapravo nije. I na kraju još nekoliko izdvojenih stvari, kako smo i predvidjeli transfer HZMO diže se s 19,2 milijarde na 20,4 milijarde i to je u redu, to je potrebno za usklađenje mirovina. Međutim kad smo kod mirovina spomenut ću i ovo, tekući projekt unaprjeđenje mirovinskog sustava kroz povećanje adekvatnosti mirovina, ta se stavka nije mijenjala u ovom rebalansu i ona iznosi 14 milijardi kuna, a zapravo se radi, citiram, radi se o izradi stručnih studija isplativosti ulaganja obveznih mirovinskih fondova u trgovačka društva u državnom vlasništvu u kojima je pokrenuta ili planirana privatizacija i to od strane neovisnih stručnjaka, a u svrhu većeg uključivanja mirovinskih fondova u investicijske projekte. Moram ponovno izraziti višestruku skepsu oko toga, ne vidim stvarni temelj za takvo što, ne vjerujem u ostvarivost takvog proklamiranog cilja a pogotovo ne vjerujem u iznos od 14 milijardi kuna za izradu navedene stručne studije. I još dva ili tri podatka, na aktivnosti Administrativna potpora Sveučilištu obrane i sigurnosti u razdjelu MORH-a imamo dramatično smanjenje sa 24 milijuna na 2 milijuna. Nije jasno što se dogodilo jer u projekciji za '23. predviđa se 74 milijuna, premda ponovit ću i ovo, kad se sveučilište osnivalo ministar Banožić je upravo ovdje za ovom govornicom govorio da za potrebu tog zakona nije potrebno osigurati nikakva sredstva. Aktivnost Poticanje programa rada s darovitim učenicima i studentima, nažalost je također smanjeno. Bizarno je da se aktivnost koja se zove Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje u razdjelu Ministarstva obrazovanja s 400.000 kuna svodi na okruglu nulu i to bez ikakvog obrazloženja. U originalnom proračunu za '22. ta aktivnost uopće nije bila ni spomenuta. I na kraju spomenut ću i ovo, kapitalni projekti u znanosti, zaista kapitalni projekti financirani iz NPO-a, a to su privlačenje studenata istraživača u STEM i ICT područjima kao i reforma i jačanje kapaciteta javnog …/Upadica Sanader: Vrijeme./… znanstvenoistraživačkog sektora koji se financira iz NPO-a oba se značajno smanjuju. Ovi drugi baš bitno i to za 80%. Potpuno je nejasno kakvi su razlozi i planovi iza toga. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege i poštovani naši građani koji nas pratite putem ekrana. Cijela današnja rasprava pada u vodu zbog nekoliko stvari, pod broj jedan mi danas govorimo o nekakvim inflacijama od 10%,

ok bit će primjer sada vjeroispovijesti, ali da smo mi u Zmijavcima izgubili 70% Katolika. Nevezano kako se neko izjašnjava po Ustavu 40. RH to je nevažno, bitno je ono i to sam pitao na samom odboru na temelju čega ste vi došli do takvih podataka s obzirom da je DZS institucija koja bi morala davati točne i vjerodostojne podatke jel na temelju toga mi onda radimo analize, pa ako im je taj podatak kriv, pa onda na temelju čega mi možemo onda projicirat sve ostale podatke kao što je recimo proračun RH. Nadalje, ovdje vidim da se isto razbacuje sa tim nekakvim statistikama odnosno podacima od 10%, možete razgovarat recimo sa našim umirovljenicima koji nas prate sada ovdje danas, pa ih pitajte jel vi stvarno mislite da je vama po budžetu dakle da je vama mlijeko naraslo 10%, da je vama kruh narasto 10%, ulje naraslo 10% ili su se vama cijene uduplale. Dakle, to je jedna igra sa statistikama i nikako da konačno napravimo koliko je stvarno košarica koju mi trošimo mlijeko naraslo, kruh, koliko su energenti porasli ili na kraju dana cijena nekretnina. Dakle, to je ono što zanima naše građane, a ne ovako poraslo 10%, pa 12% pa evo vidite jel zapravo realna inflacija je po našim proračunima sigurno duplo, sigurno duplo. Dakle, što se tiče samoga ovog proračuna danas, osim što pada po vodu vjerodostojnosti podataka jel mi više ne vjerujemo u podatke DZS-a, dakle ovaj cijeli proračun je zapravo prosperirala najviše država odnosno Vlada RH koja sa onim visokim cijenama, a to vidite i po porezima koje su se dizale najviše zaradila. I onda se događaju situacije da premijer Plenković izlazi pred javnost i govori mi vama dajemo, mi vama to poklanjamo, da nema nas ne bi bilo ni vas. Pa nije istina, kada smo mi sve kroz sve te visoke cijene uplatili u hrvatski proračun. Nije istina iz razloga što smo mi već financiramo određene obveznice. Pitao sam ovdje tu naše kolege iz Ministarstva financija šta će biti sa financiranjima našeg duga jer je ministar financija izašao u javnost da će izdat tzv. narodnu obveznicu. E sad, narod bi mogao postaviti pitanje pa dobro premijeru Plenkoviću mi smo već dali novac da vi investirate, pa onda premijer Plenković pita pa kako ste mi dali, onda narod kroz mirovinske fondove recimo. Znači 70% portfolija su vaše obveznice, mi smo već vama dali novac koji biste vi trebali oplemenit, a ne da ga se krade kroz korupciju i onda da nam uvećano za kamatu vratite pa jednog dana kad odemo u mirovinu da imamo veće mirovine. Znači mi smo već vama dali te novce, mi vama dajemo novce, a ne vi nama. To je proces koji trebamo jako dobro shvatit ovdje, a ne da se stalno izlazi … i Plenković je dao, nisi ništa dao, ništa ti nisi dao niti preko HEP-a koji je sada na koljenima da nitko ne govori o tzv. konsolidacijskim bolesnicima odnosno sve one kompanije koje kontrolira HEP koje su u gubicima. Da ne kažem HEP da je na koljenima, da ima gubitak od poslovanja poslovnih aktivnosti, da ima svoje obveze koje ne plaća osam milijardi, da ima obveznicu koju će trebat refinancirat. Pitali smo također i Ministarstvo financija s obzirom da je ministar financija već otprilike najavio kolika bi bila stopa na tržištu kapitala 3,6% to je kao da odeš u banku i tražiš kredit pa ti banka daje određenu kamatu. To je ono šta može dobit na domaćem tržištu. Sad neka izađe van na međunarodna tržišta ministar Primorac ne može dobiti kamatu ispod 5% s tim da ti vukovi sa Wall Streeta itekako analiziraju Plenkovića, ne samo Plenkovića nego i HNB i ostalo, prije svega ga analiziraju po osnovi da sam donosi odluke, da je ovo ostalo sve su lutke oko njega, dakle sam donosiš odluke. Drugo, svaki put kada Plenković kada Plenković izlazi van u javnosti i kaže mi ćemo izgradit stadione, bum 1% kamatna stopa ide gore, mi ćemo napravit nacionalnu bolnicu, bum 2 stopa, kamatna stopa ide gore, mi ćemo napraviti vrtiće, bum stopa ide još 1 gore, mi ćemo povećat plaću 8.200 kuna, bum stopa ide još gore jer oni prate šta mi radimo, a da ne kažem u eurozoni kako će se to sve prelit na nas, samo se čeka, slijedeća zemlja koja se napada je Italija, 150% duga koja se zadužuje na međunarodnim tržištima, Meloni ima istu strategiju kao što je imala Liz Truss da će ona spuštat poreze, ova kroz obveznice, ova kroz reforme, reforme institucionalne, dakle jedan krivi potez i eurozona je na koljenima. Britanija je bila samo pokazna igra za ono šta se sada događa, a to je napad na ECB. Prva će sad stradat Italija i košto prate Plenkovića šta govori da će on gradit nacionalne stadione, da će gradit vrtiće itd., bacat kiki, kiki bombone pred narod, tako isto prate i Nijemce, pa prate kada oni financiraju hard…/Govornik se ne razumije/…program gdje se, gdje se sa novcima plaćaju neradnici, pa prate šta će napravit Francuzi, pa prate šta će napravit Talijani i te efekte ćemo sve mi morat platit, neće to nama ništa Plenković dat, sve te efekte eurozone visokih kamatnih stopa, eura kojeg su napali odnosno kojem je pala vrijednost u odnosu na dolar i na švicarski franak, u odnosu na inflaciju koja još uvijek raste u EU, sve će se to prelit dakle i na nas odnosno na eurozonu. Pogledajte Poljsku, Češku i Mađarsku, nisu ulazile u eurozonu i sad kažu financijski stručnjaci u Hrvatskoj, a vidite tamo kamatna stopa raste jako puno, da, ali rastu i kamate na, na, na štednju građana i to puno brže nego što raste u Hrvatskoj, a da ne govorim o zaposlenosti koja je itekako rasla puno brže nego u Hrvatskoj i nije sezonska jel su Prag, Budimpešta i Varšava postali financijski centri u Europi. Tu ću sad stat, pa evo Božo će nastaviti. Poštovane saborske zastupnice i zastupnici i predstavnici ministarstva. Država postoji zbog čovjeka, ne postoji čovjek zbog države. Ne gledate sa strane što se događa kad kuća gori nego pokušavate djelovati, je li gori, gori, pitajte ljude na cesti koliko danas za isti novac mogu kupiti proizvoda, a koliko su mogli prošle godine, pa naravno da ćete zbog toga planirati iduće godine manju osobnu potrošnju, pa ljudi su se iscrpili, nemaju od čega više šta plaćati. Rezultat djelovanja vlade u zadnjoj godini od 7,3 milijarde kuna većeg prihoda nego što je planirano krajem 2021. mi imamo deficit. Osim toga ti prihodi koji su došli došli su od poreza koji su plaćali građani, koji su plaćali poduzetnici. Sve moguće mjere koje je navodno vlada dala to su mjere doslovno od milijardu i po kuna koje su se vratile građanima, usput je vlada uspjela izgubiti 5,3 milijarde kuna koje je trebala iskoristiti kroz eu fondove. Povjerenstvo za fiskalnu politiku vas upozorava da trebate realnije planirati idući proračun, da ovo što planirate nije realno s obzirom na sve izazove koji dolaze iduće godine i stagnaciju koja će se događat, a možda i recesiju. To vam Povjerenstvo za fiskalnu politiku poručuje javno. Što vi planirate, kakva je uopće povijest iskorištavanja europskih fondova od strane vlade zadnjih 5-6.g., je li prešla 40%, mislim da nije, drugim riječima 60-70% novaca ako ne i više svake godine se vraća nazad u EU jer niste sposobni iskoristiti novac, a Povjerenstvo za fiskalnu politiku vam govori da će to biti ključan novac da bismo preživjeli iduću godinu, a nas iskustvo uči da ništa od toga novca niti iduće godine i to je problem. Očekujem da djelujete, ne na ovaj način, ne gasiti požare i tu vam također to isto povjerenstvo govori trebate pomoć najugroženijima i mi vam cijelo vrijeme govorimo podignite osobni odbitak na 5 tisuća kuna, pomozite ljudima koji se guše, podignite mirovine barem onoliko koliko je rasla inflacija onima koji imaju najmanje mirovine. I drugu stvar koju vam cijelo vrijeme govorimo, smanjite porez na dohodak s 20 na 15%, podignite plaće srednjima, sa srednjim plaćama zaposlenima i onima koji su visoko obrazovani da ne bi odlazili iz Hrvatske, po milijuna ljudi je otišlo iz Hrvatske. Koliko puta treba ponovit dok usvojite,

Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog vijećnika Vladimira Bileka poštovanog Daria Hrebaka. Poštovani potpredsjedniče HS, uvažene kolegice i kolege zastupnici i poštovani predstavnici Ministarstva financija. Dakle proračun nije ni sjajan, ni bajan, on je realan, on je održiv i u ovom trenutku on je jedini moguć. Nije Hrvatska nikakav otok, dakle nas, nisu zadesile samo nas ove poteškoće vezane ne samo uz sve ovo aktualno, vezano uz energetsku krizu, odnos Rusija-Ukrajina, nego i ono što je bilo prije manje od godinu dana, dakle sve one nedaće vezane za samu korona krizu. Meni je važno i HSLS-u je važno da ono što je ministar Marić politika vođenja javnih financija, način na koji je to radio, smjer kojim je išao, pa koji je dobio jedan veliki dio rekao bih odobravanja od same oporbe da se taj smjer nastavio, dakle realnost, održivost, stabilnost javnih financija. To je nešto što je bitno, pogotovo u okolnostima u kojima nam se država u ovom trenutku nalazi. Važno je isto tako i dovoljno govori o ovom rebalansu i činjenica da se prihodi kao što su i kolege iz oporbe pravilno ustvrdile da prihodi rastu na krilima inflacije, ali je jako važno da rashodi ostaju isti dakle da ih ne diramo. Kada bismo cijeli ovaj rebalans iz nekakve naše liberalne perspektive gledali što je najvažnije, što je najbolje u ovom cijelom rebalansu to bi bilo upravo činjenica koju je i sam ministar istaknuo, ali koji nije naišao na kritiku oporbe, a to je da se za 8,5%-tnih poena smanjuje udio u javnom dugu. To je jako, jako važno jer mi praktički dolazimo sa tim podatkom, tom činjenicom dolazimo na isti, gotovo isti rekao bih udio duga prije same pandemije, dakle prije nego što je ova kriza počela. A sjetimo se samo ministra Marića koji je tvrdio i pokazao da se rapidno smanjuje taj javni dug koji je evo zbog raznoraznih stvari od 2010. do 2017., '18. uvijek rastao. Ono što je loše, loše je ono što će se možemo svi više-manje zaključiti da će se dogoditi, a to je očekivanje usporavanja rasta gospodarstva. Godina bi trebala biti doduše zaključena s rastom od 5,7%, ali ono što nije dobro, nije dobro da se očekuje rast za sljedeću godinu od svega 0,7%. Vlada je po našem mišljenju dobro postupila da je stavila očekivanje samo 0,7% iako neki mediji najavljuju da je MMF rekao da bi se moglo čak povećanje raditi od 3,5%, međutim smatramo da s obzirom na sve ono što se događa ne treba biti baš tako optimističan, treba biti realan, umjereno oprezan i mislim da je dobro ne samo da ovako završimo s ovim rebalansom nego da i kod planiranja proračuna za sljedeću godinu isto budemo dosta umjereno oprezni. Očekivanje od gospodarstva i pripremanje za proračun za sljedeću godinu to će biti jako važna poruka koju ćemo poslati i zato apeliram i na ministra i na njegov stručni tim da ipak pošalje poruku optimizma za proračun za sljedeću godinu, prvenstveno da pošalju snažnu poruku prema gospodarstvu koje je sigurno zabrinuto, a sada nam više nego ikada treba i malo optimizma. Očekuje se manjak u proračunu doduše koji bi se trebao zadržati na oko 1,5%, a dogodine će on već bit dosegnut do 2 i 3%, pa sad ovo sve što govorim dolazi u jednu vrstu i kolizije, tako da tu treba dosta dobro balansirati između tog javnog duga, između opreza o očekivanjima u sljedećoj godini koja su dosta skromna. I sad bih htio odgovoriti na pitanje inflacije, da kolege iz oporbe su u jednom dijelu u pravu, ove se godine proračun jako punio odnosno porez se jako dobro naplaćivao. Od poreza na dobit PDV-a prikupljeno je čak 4 milijarde i 100 milijuna kuna više nego što se planiralo u rebalansu iz svibnja ove godine. Naravno to je sigurno rezultat i dobre turističke sezone, ali da treba priznati da je to rezultat dobre naplate PDV-a, inflacija je tu odigrala svoju ulogu. Ali znate i sam iz perspektive gradonačelnika u tih nekih tri, četri zadnja mjeseca sam se veselio jer je i nama dakle se jako dobro pune proračuni, evo ovdje su neki kolege koji su čelnici jedinica lokalne samouprave, ali onda s druge strane se iznenadite na tako dobro punjenje proračuna onda vidite što rade javne nabave pa vam to sve pojedu. Tako da ne možemo mi baš reći da se je vlada sad tu nešto bitno profitirala jer s druge strane evo već jučer smo imali vijest kojem sindikati su dakle uspjeli se dogovoriti sa vladom o povećanju 6% plus 2% na osnovicu. Pa da ne govorim o nekim drugim troškovima, primjerice državnih tvrtki kojima je povećano izdvajanje za njih u rashodovnoj strani proračuna upravo zbog povećanja cijena energenata itd., itd., tako da sve vam se to na kraju izbalansira i možete bit sretni ako godinu ne završite u nekom velikom minusu. A s druge strane kad gledaš samo prihodovnu stranu proračuna ispada kako si nešto bajno i super profitirao. Tako da ne bih baš rekao da je vlada nešto uzela, rekao bih prije da je vlada odnosno Ministarstvo financija kroz ove inflatorne učinke da dobilo povećanje na prihodovnoj strani, ali vjerujte mi vrlo brzo se to potroši i na rashodovnoj strani. Ukoliko ćemo pratiti ove trendove, ukoliko ćemo pomoći umirovljenicima, što jesmo, ukoliko ćemo pomagati dakle podizanju plaće javnih službenika što mi kao liberali smo tu uvijek malo skeptični oko toga, ali isto tako ne možemo reći da vlada nije izišla i pomogla gospodarstvu u smislu rekao bih smanjenja ovih inflatornih učinaka na gospodarstvo, pogotovo energetskih troškova koji su se našli. Dakle, ono što još valja reći kod ovog proračuna, a da nismo napomenuli ono što je meni onako malo rekao bih malo preoptimistično NPO. Ministar je bio u pravu kada je rekao da je vlada dobila te tranše putem određenih ispunjavanja određenih kriterija koje traži Europska komisija i da smo mi uspjeli osigurati tranše novca. Međutim, taj novac da bi se ne bi jednog dana vratio morate ga potrošiti kod onih koji to trebaju napraviti, prvenstveno tu mislim i apeliram dakle na jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave. E da bi oni to mogli napraviti tu nastaju problem i to govorim na neki način iz svoje perspektive, vi morate biti spremni na ovu sporu, tromu državnu birokraciju. Sve je to lijepo i krasno do ove faze, vlada je svoje odradila, novac je sjeo na račun državnog proračuna, e sad se taj novac treba implementirati u konkretne projekte jedinica lokalne samouprave. Vidjet ćemo što će javne nabave pokazivati i tom prilikom, ali ta spora, troma birokracija samo ću vam jednu stvar reći što se u ovom trenutku događa. Postoji nešto kod zaštite okoliša što se zove ocjena o potrebi procjene zahvata i utjecaja na okoliš, to vam je otprilike svaki čelnik i lokalne jedinice samouprave zna da je to u praksi trajalo tri do četri mjeseca, dakle samo ocjena da li treba, a čim to pošalješ znaš da ne treba, ali jednostavno to je procedura. 99% tih ocjena o procjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, dakle mi svi čelnici znamo da nema šanse da ćemo bit odbijeni odnosno da će nam bit dana dozvola da možemo graditi svoj projekt, a to ne možete dobit građevinsku ishodit građevinsku dozvolu bez tog dokumenta. Dakle, obično je to trajalo tri do četri mjeseca, a zbog određenih stvari, manjka ljudi, a i hiperinflacije projekata danas vam traje 10 do 14 mjeseci, 10 do 14 mjeseci samo i to sam sada rekao samo i zorno pokazao samo jedan primjer gdje će biti usko grlo kroz provođenja NPOO-a. NPOO je sjajan, međutim događa nam se nešto što možda nismo očekivali, sve te silne milijarde dakle mi smo imali ovo zadnje 5-godišnje razdoblje odnosno 7-godišnje razdoblje europskih projekata, europskog novca gdje smo imali samo jedan izvor financiranja, a to su tzv. strukturni kohezijski fondovi. Mi sad imamo iste te fondove za slijedećih 7.g. koji su puno puno veći u milijardama nego što su bili ovi prošlih 7.g., paralelno imamo tu još NPOO koji se sastoji preko 40 milijardi kuna novih izvora financiranja, imamo Fond solidarnosti gdje se pokušavaju obnoviti sve ove zgrade i još paralelno sa tim imamo i ITU mehanizam za ove gradove koji su veći. Dakle, tu će biti veliko usko grlo, ja se nadam da je Ministarstvo financija toga svjesno i nadam se da nećemo previše projekcije slijedeće godine u financijskom smislu temeljiti upravo na smislu temeljiti upravo na NPOO-u jer ministar je u jednom trenutku u jednoj rečenici jako dobro rekao, to vam je sve plus i minus, s jedne strane dođe, s druge strane već je rasknjiženo i ide na teren, dakle to nema nikakvog efekta u smislu jačanja gospodarstva dok god se novac ne počne trošiti odnosno kroz uplate i isplate iz gradskih, županijskih i drugih proračuna i dakle dolaska onima koji nešto rade, a ti su u biti pokretači gospodarstva, a to je dakle građevinski sektor. U svakom slučaju kao što sam i rekao, proračun je održiv, proračun je realan, jedini je moguć, nije ni sjajan, ni bajan, mi ćemo ga podržati jer održava stabilnost državnih financija, ali u svakom slučaju možda trebamo biti jako, bar nešto oprezniji oko korištenja NPOO-a i svih drugih vrsta iz europskog financiranja. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba HSS-a i RF-a poštovanog Kreše Beljaka. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora, kolegice i kolege. Dopustite da iznesem stajalište Kluba saborskih zastupnika HSS-a i RF-a, no no prije svega bi se htio osvrnuti na mog prethodnika g. Hrebaka koji je djelomično govorio kao da je dio vlasti što i jest, ali dobrim dijelom kao i da je dio opozicije dakle svi smo mi svjesni i on je očito svjestan velikih problema koji se daju riješiti izmjenama zakona, pa ja ne razumijem zbog čega to tu govorit, to treba govorit vjerojatno na nekakvim koalicijama odnosno nekakvim koordinacija vladajuće koalicije, pa reć to tako drugovi više neće ići, onda bi to imalo smisla, a ovak reć ovo ne valja, ne valja, ali dobro na kraju ćemo podržati, to znači niti lijevo, niti desno ili kako je rekao nekadašnji veliki vođa HDZ-a Ivo Sanader ne znam jel bi piškio il bi kakio. Malo o rebalansu proračuna, nisam čuo, možda nisam pažljivo slušao, ali vladajući se ponašaju kao da su vlast i da je to njihov novac, pa eto mi trošimo, mi dajemo, mi ovo, mi ono, ne dame i gospodo vladajući, to je novac poreznih obveznika koji cijedite na sve moguće mile i nemile načine do zadnje lipe. Danas je bila vijest na jednom portalu objavljena da je zaplijenjeno starici koja je molila novac točno kuna i 50 lipa, navedeni su čak i apoeni, dakle do lipe cijedite hrvatske građane. Zbog inflacije vam se dogodilo to da se proračun enormno puni, iznad svih mogućih očekivanja i ne samo državni nego i županijski, lokalni, svi proračuni, a vi te novce niste u stanju potrošiti, to je rekao g. Hrebak, nikakvo usko grlo nego HDZ-ovo grlo jer kad je puno novaca onda po starom dobrom HDZ-ovskom običaju treba vidjeti gdje smo tu mi, a onda što će se trošiti i nema tog projekta, zašto stoje projekti, zašto se odugovlače projekti, zašto postoje problemi kod javnih nabava, kod javnih natječaja kod dobivanja poslova? Zbog toga jer se trebaju gospoda iz HDZ-a dogovoriti koji je njihov dio u tom cijelom poslu, tako to funkcionira u državi i u sustavu kojeg je stvorio HDZ, nažalost ali tako je, to se treba mijenjati. Rebalansom proračuna niste postigli i nećete postići ništa, to je mazanje očiju, to je iz šupljeg u prazno, nitko od nas uključujući i najveće stručnjake u svijetu, ne u Hrvatskoj, ne zna što će se događati sa monetarnom politikom, sa valutama, sa tečajevima slijedećih dva tjedna, a ne slijedećih dva mjeseca ili slijedeće 2.g., niko ne zna u koju fazu svijet kao civilizacija ulazi, a i samim tim i Hrvatska kao dio svjetske civilizacije što naravno i jesmo. Tako da perspektive, projekcije, planovi, svi planovi se mogu raditi u ovom trenutku jedino kratkoročno, sad je inflacija kažu stručnjaci i ljudi koji dolaze do mene 12-tak vjerojatno i više, neki kažu manje, neki kažu više. Očekivana inflacija za slijedeću godinu, dajte molim vas ljudi, pa to, tko to može očekivat, tko to može i na temelju čega projicirat jel ne znamo dal će doć do Trećeg svjetskog rata ili će sutra bit sklopljen mir. Da se sutra sklopi mir onda bismo mogli računati na nekakvu ajmo to tako reć predvidljivu situaciju, ovako ništa nije predvidljivo, a ponajmanje situacija, ne znam za iduću godinu, pa čak niti do kraja godine. Cijela priča oko rebalansa proračuna je jako tužna u principu, jako tužna zbog toga jer ono što meni najviše upada u oči letimično, nisam ga detaljno čak niti čitao moram priznati jer letimično sam vidio, gledao samo velike brojke, to da se smanjuju sredstva za obnovu na Baniji zbog toga jel ne ide planiranim tokom, dakle to je, to je jedna velika sramota o kojoj nitko ne govori, dakle obnova nakon potresa koji se dogodio prije 2.g., 2.g. ne da ne ne da ne ide nikud nego stoji, a to je i službeno ozakonjeno, dakle priznato službeno od strane vladajućih da obnova ne ide jer su eto predložili smanjenje te proračunske stavke čini mi se za 600 ili koliko već milijuna kuna, tako nešto. To je sramota, ljudi spavaju u kontejnerima, a kad bi počeo pričat tko radi, koja poduzeća odnosno udruge rade obnovu to je onda još veća sramota sramota nad sramotama i tu vam cijela priča oko nekakve socijalne osjetljivosti pada u vodu. Hrvatska više nažalost nije socijalna država, socijalno osjetljiva država, dakle nije i ne može biti jer s jedne strane imate ljude kojima otimate doslovce kunu i 50 lipa, a s druge strane imate političku elitu, novo plemstvo koje krade milijarde i kojima se ništa ne događa, apsolutno ništa. I da premijer Plenković je kad je izbila afera, kad je došla ona vidljiva afera krađe milijarde kuna rekao da je taj novac već vraćen u hrvatski proračun, to su njegove riječi, poslije se nešto malo korigirao, ali ja ga nisam vidio, tu milijardicu, ja nisam vidio da se neka stavka povećala iz tog izvora, a očekivat je, za očekivat je mislim ako dobijet novce u proračun da ga onda iskoristite, dakle može se lako dogoditi, ja to lako mogu protumačiti da je taj novac vraćen, oduzet, ali da ga je opet neki drugi treći HDZ-ovac opljačkao i tak bi to bilo vrlo vrlo i vjerojatno velikoj većini ljudi, to se zna. Mene su jučer novinari pitali kako komentiram vijest da su, da su podignute optužnice protiv 4 ministra, pa kako, svakodnevna vijest, svakodnevna vijest i na kraju sport, glazba i afere HDZ-ovaca svaki dan. Ova vlada je prošlost, ova vlada jedino što može u ovom trenutku napravit je dat ostavku, raspisat prijevremene izbore i pustit nekim drugim ljudima da brinu za budućnost Hrvatske, da preuzmu odgovornost za budućnost Hrvatske, a ne da vladaju Hrvatskom jer Hrvatskom se dame i gospodo ne vlada, vi mislite samo da vladate Hrvatskom, ne vladate, Hrvatskoj treba služiti, a u ovom saboru i izvan sabora ima jako puno poštenih političara i svi na ljevici i na desnici koji žele služiti narodu, služiti, a ne vladati nad narodom. Znači taj proračun i sve što ide uz njega i sve što radite ne samo sada nego zadnjih 30.g. je otimačina, a ne socijalna država, briga za velike, za bogataše, za tajkune, za strane države, za mađarske interese, za ruske interese, za američke interese, za sve interese osim hrvatskih, to vam nedostaje i zato si dajete za pravo reć mi smo vlast. Vi niste vlast odnosno jeste vlast, ali ničija nije do zore neće ni vaša, a slijedeća, slijedeća opcija koja će siguran sam dobiti povjerenje na izborima će biti ta koja će služiti građanima i koja neće reći mi dajemo nego će reć mi raspodjeljujemo, raspodjeljujemo novac koji daju hrvatski porezni obveznici. Hvala lijepo. sad s obzirom da je 13 sati prekidam ovu raspravu, pa idemo na iznošenje stajališta, a nastavljamo za 5 minuta.

govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac.

u ime Kluba zastupnika IDS-a govoriti poštovani zastupnik Marin Lerotić. Izvolite.

u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani ministre, kolegice i kolege. Evo nas i kod drugog rebalansa državnog proračuna ove godine. To je već postalo uobičajeno i samo po sebi pokazuje da nešto ne štima u planiranju. Istina je da su teška vremena, ali uvijek su neka teška vremena, a mi nikako da uspijemo izbjeći ta dva rebalansa godišnje i to vrlo često zbog stvari koje su se u startu mogle predvidjeti. Recimo to da će zdravstvo biti dužno za lijekove ili da nećemo povući ni približno onoliko sredstava iz EU fondova koliko se krajem godine kod prijedloga proračuna uvijek optimistično planira. Ja ne mogu se ne sjetiti moje mame koja ima onu jednu uzrečicu koja me uvijek u životu pratila i strašno nervirala, a to je ono jesam ti rekla, ali kad govorimo o ovom drugom rebalansu o proračunu, imam osjećaj kao da trebamo koristiti tu uzrečicu i rekli, pa jesmo vam rekli. Ne govori se uzaludno da je proračun najvažniji akt koji Sabor ili bilo koji parlament ili skupština donosi i to ne samo zato jer je u njemu propisano koliko će Vlada novca hrvatskih građanina što potrošiti. Proračun je važan i zato što se iz njega može lako vidjeti koliko je ta Vlada uspješna u svom poslu, što je napravila, a što nije. Ovu Vladu spasila je inflacija, to treba jasno reći. Često se uspoređuje državni proračun s nekim zamišljenim kućnim budžetom da bi nam bilo lakše uspoređivati i razumjeti ogromne brojke iz proračuna jedne države, ali te dvije stvari nisu uvijek usporedive. Recimo, na strani prihoda. Za jedno kućanstvo i proračun te kuće, uvijek je bolje da prihodi rastu jer je to znači više raspoloživog novca za ukućane, ali kod države, često je baš suprotno. Nije uvijek dobro da prihodi rastu jer to može značiti manje raspoloživog novca za ukućane, odnosno građane, a upravo to je ono što vam se u ovom trenutku događa. Inflaciju kakvu dugo, dugo nismo vidjeli, ta je inflacija povisila sve cijene, posebno onih roba koje najviše koristimo, a to su hrana i gorivo. Zbog viših cijena, viši su i iznosi poreza koji se kroz te cijene plaćaju, posebno PDV-a i tako, naša država sve bogatija, a istovremeno građani sve siromašniji. Država ubire sve više poreza, a mi ostali imamo sve manje novaca, zato sam i rekla da je ovu Vladu spasila inflacija. Prihodi od poreza i drugih davanja u ovom rebalansu povećavaju se za 4,4 milijarde kuna. Od toga je povećanje prihoda od poreza na dobit koju plaćaju tvrtke 2 milijarde kuna, a od PDV-a koji plaćaju građani, rastu za čak 2,1 milijardu kuna i da se ne bismo pogrešno razumjeli, to nisu povećanja u odnosu na planirani i doneseni proračun s kraja prošle godine, to su povećanja u odnosu na rebalans o kojem smo raspravljali sredinom svibnja, dakle prije 5 mjeseci. U odnosu na izvorni proračun za ovu godinu, ta povećanja su još puno veća. U odnosu na taj proračun koji smo donijeli krajem prošle godine, prihodi od poreza i drugih davanja kroz 1. i 2. rebalans, rasli su ukupno 7,6 milijardi kuna. Ravno milijardu eura. Od toga porez na dobit gotovo 2,9 milijardi i PDV 3,9 milijardi. To znači da su hrvatski građani i tvrtke svaki mjesec u državni proračun uplatili oko 760 milijuna kuna, odnosno 100 milijuna eura više nego što je bilo planirano i očekivano početkom godine. Rasli su i svi drugi porezi, doprinosi, trošarine, prihodi od raznih pristojbi, naknada, upravnih mjera i kazni. Nema sumnje, gdje god uplaćuju građani i tvrtke, država Ja ne znam što bi ta naša Vlada koja se proglašava tako uspješnom, dugovječnom, koja je izbjegla sve nedaće i moguće frakture, koja je u strateški kompas sigurno plovi nemirnim morima u kojim živimo, što bi dakle ta Vlada da nema inflacije i da svatko od nas ne plaća više i više poraza i drugih davanja? Jer usprkos tome, rastu prihodi od poreza, ukupni prihodi baš i ne rastu. Ne rastu zato što ima stavka među tim prihodima koja se ozbiljno smanjuje, to je stavka koja se zove pomoći, a unutar koje se skrivaju, skriva novac iz EU fondova koji smo naravno, trebali iskoristiti, ali nismo. Čudnog li čuda. Za 5,3 milijarde kuna smanjuje se stavka korištenje fondova. To je više nego što je bilo povećanje prihoda od PDV-a i poreza na dobit. Znači, čak ni galopirajuća inflacija i građani kojima se doslovno izbija zadnja kuna iz džepa ne mogu nadoknaditi gubitke koji stvara nesposobna Vlada. To je inače onaj novac koji je svojedobno premijer Plenković tobože doneso iz Bruxellesa, kao da ga je imao u nekoj torbi sa sobom, slavodobitno se o tome govorilo kao da je novac osiguran i da se on sam osobno za njega izborio. I kad su svi razumni ljudi u ovoj zemlji, pa tako i naš klub zastupnika upozoravali da taj novac nemamo oko sebe i da se trebamo dobro pomučiti da ga iskoristimo, kao i obično, premijer je govorio da smo zlonamjerni, destruktivni, da nemamo pojma ni o čemu, a posebno ne o europskim politikama i fondovima. A tko je onda sad zlonamjeran? Je li to možda novi ministar financija? Jer lijepo u ovom rebalansu piše da smo u roku od 5 mjeseci smanjili očekivanje iz fondova za više 5,3 milijarde kuna. To znači da prosječno svaki mjesec Vlada i oni koji su zaduženi da novac iz fondova iskoriste odustanu od više od 1 milijarde kuna. Ako ovim tempom nastavimo smanjivati novac koji kanimo potrošiti s fondovima, evo nas vrlo brzo do nule. Još je gore kad se uđe malo u detalje one najosnovnije, toga na što se novac iz fondova od kojeg odustajemo, trebalo bit potrošen. Tako je smanjivanje novca za sanaciju štete nakon potresa 1,7 milijardi kuna iz fondova i 650 milijuna iz općih prihoda, a smanjenje novca za učešće u projektima iz operativnih programa je više od 390 milijuna kuna. Svake godine upozoravamo da se novac iz EU fondova nerealno planira i da ga nećemo povući i svake godine to se pokaža kao istina. I što bi bilo da nema inflacije, da građani i tvrtke ne uplaćuju sve više i ne zna se do kada tako. Bilo bi da nam nedostaje 5 milijardi kuna. Zašto? Zbog nečije nesposobnosti. Obnova nakon potresa i inače je najgora stvar koja se u ovoj zemlji dogodila. Nitko ta dva potresa nije želio, nitko ih nije planirao, to je jasno, ali kad su se već dogodila, obnova je bila najveći i najvažniji posao koji je Vlada Andreja Plenkovića trebala obaviti, a kako je završilo? Što je obnovljeno u Zagrebu nakon 2,5 godine? Možemo nabrojiti otprilike na prste jedne ruke. Iz fonda solidarnosti dobili smo 7,5 milijardi kuna, Vlada je uspjela organizirati da se potroši manje od 20% i sad će nas uvjeravati da ćemo do 6 mjeseca iduće godine potrošiti preostalih 80%, a da ne kažem da se produljenje roka, da se s produljenjem roka Vlada hvalila kao velikim uspjehom. Produljenje roka je neuspjeh i sramota, ali još veći neuspjeh i sramota bit će u lipnju iduće godine kad budemo vraćali nepotrošeni novac usprkos produljenju. Poklonjeni novac za obnovu od potresa Vlada nije u stanju potrošiti. Proteklih dana u Zagrebu je održan prvi parlamentarni samit Krimske platforme i Sabor je odradio zaista sjajan posao na organizaciji toga ogromnog skupa. Ali, ako mi gotovo 10 godina od ulaska u članstvo EU i dalje nemamo kapaciteta da iskoristimo novac iz njezinih fondova, onda ne možemo ni očekivati da nas se uzme ozbiljno ni u drugim poslovima. Ako nismo u stanju učiniti osnovno za sebe, svoju zemlju, svoje građane i njihovu korist, iskoristiti novac koji nam je na raspolaganju, kako onda možemo očekivati da ćemo bilo kome biti ozbiljan partner u teškim i zahtjevnim zadaćama koja je pred Europom i našom regijom. Ne možemo. I zato je ova Vlada u svojoj biti jedna neuspješna Vlada. Hvala. Dobar dan poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Poštovane kolegice i kolege. Dakle pred nama jesu objedinjene točke polugodišnjeg izvršenja Proračuna za 2022., prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna RH i planova .../nerazumljivo/... i financijskih planova korisnika za 2022. te izmjene Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2022. Ovo su točke koje se nastavljaju jedna na drugu pa je logično da o njima raspravljamo i zajedno. Ono što bi ja na početku htjela reći nakon ovog, ove neuspješne Vlade, kako to kaže oporba, stoji izuzetni rezultati, a to je kao prvo, 20.9., tko je dobronamjeran će vidjeti u izjavama koje je dala sama ministrica Tramišak, iskorištenost fondova je 76%. Prema podacima upravo ovog Ministarstva financija, od 2013. do 2022. do 22.9., RH je uplatila 34,12 milijardi kuna, dok je u proračun RH iz EU fondova uplaćeno 101,32 milijarde kuna, zajedno sa NPOO-om. Razlika je dakle 67,20 milijardi kuna sa NPOO-om, znači u plusu ili 55,8 milijardi kuna bez NPOO-a pa onda prosudimo sami koliko smo to uspješni ili kako kažu neuspješni. Ono što treba reći za polugodišnje izvršenje, naime, svi smo svjesni da je sve ono što se događa i što je u našem makroekonomskom okruženju, a to je rat, inflacijski pritisci i sve ostalo, ipak je naš međugodišnji povećanje realnog BDP-a u prvom polugodištu 2022. iznosio 7,4%. Doprinos tome su bili i promet trgovine na malo, industrijska proizvodnja, građevinski radovi, ali ponajviše zapravo sektor turizma koji je zabilježio rast noćenja od preko 127,9%. Tu je već više puta spomenuto da je i stanje na tržištu rada bilo povoljno pa je stopa nezaposlenosti za drugi kvartal 2022. bila svega 6,5%. Ipak ono što nas nije izbjeglo, a to je inflacija koja je u prvoj polovici 2022. bila negdje na razini od 8,6% prema zadnjim podacima. Treba podsjetiti da je kad se tiče samih prihoda, da su fiskalni učinci koji su se dogodili u 2022. zapravo posljedica svega onoga što smo napravili u rasterećenju kroz 2021., a to je, nemojmo zaboraviti da smo rasteretili porez na dobit i poduzetnike koji imaju promet do 7,5 milijuna kuna pa se ta stopa smanjila tada sa 12 na 10%, pored na dohodak se isto tako smanjivao sa 36 na 30 odnosno 24 na 20. Isto tako, tada je bila ona runda prva a u tom paketu smo i uveli PDV na uvoz dobara male vrijednosti. Kada govorimo o prihodima ostvareni su tada u prvom polugodištu 79,3 milijarde kuna, što je 46,3% godišnjeg plana. Više puta je napomenuto da ti prihodi su, zaista najvećim dijelom se ostvaruju za, naravno od poreza, kako poreza na dobit tako PDV-a koje smo utvrdili da su se povećali unatoč onome što smo kazali na početku dakle da su ti i neki porezi isto tako smanjeni. Turistička sezona je isto tako dovela do toga da se, turistička potrošnja je rasla, a time i prihodi od turizma. Kada govorimo o rashodima u ovom polugodištu oni su izvršeni sa 82,8%, 8,82,8 milijardi ili 44,8% planiranih sredstava. Najvažnije je napomenuti da su najznačajniji rashodi mirovine i mirovinska primanja koja su izvršena sa 22,6 milijardi dok je za rashode za zaposlene to bilo preko 17,1 milijardu kuna. Moramo napomenuti da je i sustav zdravstva tu dodatno bio, da su se podmirila znatna sredstva za, obveze za lijekove i potrošni ugradbeni medicinski materijal, pa je za sustav zdravstva izvršeno preko 9,6 milijardi kuna. Tu moramo napomenuti da su se poštivala isto tako i uvećanja za plaće za prekovremeni rad u zdravstvu. Ono što treba istaknuti da je, imali smo i mišljenja Povjerenstva za fiskalnu politiku 18. i 19. stajalište koje se odnosi na rebalans. Ono što je važno reći za rebalans da utvrđene su određeni povećanje prihoda, ali ono što je značajno reći da se sada po novom rebalansu ne povećavaju značajno prihodi nego se pronalaze upravo unutarnje preraspodjele preraspodjele i uštede kako bi se namirili svi, sve potrebe za rashodima, pa se sami prihodi povećavaju za svega 758,2 milijuna kuna. Potrebno je reći da je, stopa inflacije je zaista rasla, ali ona je kao što znamo jako dobro izazvana vanjskim utjecajima i unatoč tome zadržali smo visoku stopu rasta BDP-a od 5,7%, je, se planira za cijelu 2022., a stopa inflacije se očekuje na razini godine od 10,4%. Ono što treba reći da je, su veliki izdaci i rashodi su ostvareni upravo u ovom dijelu kao što je u samom obrazloženju vrlo detaljno dato, a odnose se na kako rashode za zaposlene tako rashode za mirovine, za umirovljenike, zatim za arbitražni spor od 1,8 milijardi kuna, ali u okviru upravo ovih raznih povećanja rashoda je jako važno da su se svi dijelovi društva kako umirovljenici, ribari, poljoprivrednici i svi ostali zapravo građanstvo našlo u tom paketu na koji način se zapravo pomaže građanima i poduzetništvu. Ne smijemo zaboraviti još jedanput naglasiti da je PDV od početka, od travnja 2022. se smanjivao, dakle stope PDV-a su smanjivane sa 25 na 5 odnosno 13% za mnoga dobra i usluge kako za dječju hranu, jestiva ulja i masti, maslac, margarin, žive životinje, meso, ribu, rakove itd., itd., pesticide, dakle brojne one skupine roba koje su potrebne za onu temeljnu košaricu i uz to brojne uredbe kojim su se snižavale trošarine na energente, električnu energiju, benzin itd., gdje je itekako upravo ta socijalna komponenta došla do, do izražaja, a uz to i smanjivanje PDV-a na isporuku prirodnog plina, grijanja, toplinskih stanica, ogrjev, peleta itd., sve je ovo rezultat izuzetnog napora i rada ove vlade i naravno da će Klub HDZ-a podržati ove dokumente, a ove ostale podatke ću u pojedinačnoj raspravi. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnik Davor Bernardić, izvolite. **Bernardić, Davor (Nezavisni)** Poštovani potpredsjedniče sabora, na samom početku treba postaviti pitanje čemu služi proračun jedne zemlje. Dakle kad govorimo o proračunu ili o rebalansu on je prije svega ogledalo rada svake vlade i trebao bi predstavljati nekakav plan za budućnost i razvoj i odgovoriti na ključno pitanje, kako da građani u našoj zemlji iz godine u godinu žive bolje? Nakon 6.g. ove vlade postavlja se pitanje žive li ljudi u Hrvatskoj bolje nakon 6.g. ove vlade, barem oni koji su ostali u Hrvatskoj jer od zadnjeg popisa 400 tisuća ljudi manjka u našoj zemlji koji su iselili iz razno raznih razloga, korupcije, nepotizma, nemogućnosti pronalaska adekvatnog posla, dovoljnog dohotka za život, da ne kažem gubitka povjerenja u institucije. Dakle, osim što nas je bitno manje Hrvatska je i sve starija, ima sve manje zaposlenih, a istovremeno to pokazuju podaci u zadnje dvije godine živimo sve teže iz godine u godinu, tako i ova inflacijska godina uzima svoj danak. Kad se gleda BDP po glavi stanovnika gospođo Burić onda se može vidjeti da su iza nas samo Bugarska i Rumunjska, to znači da je Hrvatska na začelju EU po životnom standardu, na začelju, stvari se tu nisu pomakle. I stoga je nezahvalno uopće danas i novom ministru nešto posebno predbacivati iz razloga što je on zapravo uzeo jedan vrući krumpir od bivšeg ministra koji je netragom nestao po principu Ive Sanadera, hvala vam za suradnji i doviđenja prije nekoliko mjeseci i u biti je bio mali manevarski prostor da se nešto konkretnije i bitnije promijeni u smjeru fiskalne politike. Ali ovaj rebalans koji je danas došao na klupe zastupnike o kojem danas raspravljamo zapravo pokazuje da tu nema nikakvog ni ozbiljnog plan ni vizije gospodarskog oporavka zemlje, osim što će se Hrvatska više zadužiti, više potrošiti, a istovremeno manje iskoristiti iz fondova EU. Ovaj rebalans je zapravo ujedno i priznanje pogoršanja financijskog krvotoka RH, financijske financijske slike naše zemlje, državnog proračuna iako je država od samog PDV-a na osnovu poreza i drugih poreza, ne samo PDV-a ubrala 4,5 milijarde kuna više prihoda samo u ovoj godini država se zadužila već sad vjerujem za preko 20 milijardi, ja raspolažem s podacima za travanj kada je to bilo negdje na 18 milijardi nominalnog zaduženja i ako se govori o tome da se udio zaduženja smanjuje u BDP-u ključno je to da zaduženje države konstantno i konstantno raste. S druge strane manje ćemo samo u ovoj godini izvući 5,5 milijardi iz državnog proračuna iz europskog proračuna što govori u prilog tezi da je novca za investicije u ovoj godini manje. I dolazimo do ključnog zaključka da će država zapravo bez obzira na to potrošiti 13 milijardi kuna više i zato se ovaj proračun i radi tj. rebalans proračuna. Ono što treba reći je da po projekcijama HNB-a ove godine ćemo ostvariti nekakav tako solidan gospodarski rast koji će biti nažalost u potpunosti pojeden galopirajućom inflacijom. Ako se pogledaju podaci DZS-a kojeg su mnogi kolega ovdje osporile kao da navlače i namještaju podatke, ja ne ulazim u to da li oni nešto navlače, namještaju da li varaju dakle po tim podacima DZS-a inflacija je u odnosu na srpanj prošle godine negdje na razini 12,3% što pokazuje da je zapravo realni rast plaća također po njihovim podacima istovremeno pad od preko 4%. Dakle u Hrvatskoj su realne plaće, plaće s kojima možete nešto kupiti, kupovna moć za plaću pala je 4% u odnosu na prošlu godinu i to je ono što je poražavajuće, iako se radi usklađivanje mirovina i sa inflacijom i sa ostalim troškovima činjenica je isto tako da su mirovine pale za nekoliko postotnih poena i to je nešto zbog čega životni standard u Hrvatskoj pada. I sa zamislite kako žive naši ljudi? Pola ljudi u Hrvatskoj radi za plaću dakle medijan je otprilike na 6.290 kuna, pola ljudi radi za plaću koja je manja od 6.290 kuna, 800.000 ljudi živi ispod statističke granice siromaštva, pola i više od pola znači 560.000, 600.000 tog broja su umirovljenici. S druge strane imamo broj blokiranih koji je na rekordnim razinama od otprilike 250.000 ljudi. Ljudi nažalost u trgovinama, to ste mogli primijetiti u svojim sredinama, sa kovanicama kupuju kruh, mlijeko, jogurt često dva, tri artikla zato jer ne mogu više platiti i globalno ono što se događa da se u Hrvatskoj nažalost urušava životni standard i urušava se izrazito u odnosu na prošlu godinu, ne samo zbog povećanja režija, ne samo zbog povećanja struke, vode, komunalnih usluga, potresa na globalnom tržištu nego i zbog povećanja cijena jer potrošačka košarica u odnosu na prošlu godinu je narasla za 20%, dakle osnovnih životnih namirnica. Ljudi koji imaju male prihode, male mirovine, koji jedva krpaju kraj s krajem, koji imaju crkavice pa oni ne mogu na ništa drugo potrošiti osim na hranu i na režije, a to je ono što je u Hrvatskoj zapravo najviše poskupilo i to je suštinski problem naše zemlje, ljudi žive sve teže, urušavanje životnog standarda. I sad dolazimo do toga hoće li se ta situacija promijeniti ulaskom u euro odnosno hoće li ulazak u euro dodatno utjecati na poskupljenje roba, usluga i svega već? To ne znamo, to niko ne može precizno tvrditi, tkogod da je to govorio ili da hoće ili da neće jednostavno nema nikakav uvid u to. Ali ono što možemo očekivati iz povijesti kako su tome pristupile neke druge europske države kad su uvodile euro je da će se dogoditi taj određeni udar na građane. S tim da ja želim ovdje naglasiti, mi u klubu Socijaldemokrata ne samo da nismo nikakvi euroskeptici, mi dapače podržavamo Hrvatske u euro S treće strane imat ćemo pristup europskom stabilizacijskom mehanizmu dakle monetarnom koji je težak preko 500 milijardi kuna, koji jednostavno u vrijeme krize može služiti kao stabilizator, a kriza očito dolazi jer se krvna slika državnih financija to pokazuje ovaj rebalans pogoršava. I treća stvar je da se smanjuje sistemski rizik dakle zemlje budući da nemamo više taj konverzijski rizik što je zapravo blagotvorno djelovalo i na rast kreditnog rejtinga. Dakle, nama kreditni rejting nije narastao zato što su državne financije stabilne, ne, dapače one su u gorem stanju nego što su bile prije godinu dana. Kreditni rejting je rastao zato što smo jednostavno ulazimo u euro i samim time se smanjuje potencijalni sistemski rizik, to je ono što je ključno naglasiti jer sve ostalo je farbanje javnosti i prodavanje magle. Europa je nažalost pred vratima ozbiljne recesije, to pokazuju sve analize, o tome se govori i špekulira i to je nešto na što mi u Hrvatskoj koja je tek 0.3% BDP-a europskog jednostavno ne možemo utjecati, ali možemo utjecati kako će živjeti naši ljudi i kako ćemo urediti stvar u našoj zemlji. Dakle inflacija je potencijalni rizik eurozone, ali i cijele EU i ja kad sam prošle godine govorio o potrebi zamrzavanja cijena, govorio sam iz tog razloga zato jer je to tad bilo nešto što je moguće bilo odmah napraviti da se ta potrošačka košarica zadrži na razini da ove godine ona ne eskalira do 20% poskupljenja. Tad je Vlada na to odmahivala rukom, rekla je to je nemoguće napraviti, intervenira se u tržište, smanjit ćemo poreze, sad se pokazalo, što je i sama g. Perić priznala, da je riječ o nečemu što nije proizvelo efekt i da je riječ o tome da u Hrvatskoj nažalost što se tiče potrošačke košarice imamo efekt veće potrošnje koja inducira veću inflaciju. I koliko god da mi pozdravljamo i energetski dodatak umirovljenicima koja je kratkoročna mjera, ta kratkoročna mjera jednostavno ima takav efekt da povećava potrošnju kućanstava, a to generira veću inflaciju i na taj način smo mi zapravo opet u začaranom krugu. Dakle država više troši s osnova zaduženja, država više troši s osnove većeg poreza na dobit i većeg PDV-a, upumpava novac u sustav i mi i kao efekt posljedično imamo inflaciju. E sad, jedini efekt da se što što blaže i što bezbolnije izađe iz ove situacije je jačanje gospodarske aktivnosti i tu smo propustili 3 ključne šanse. Prva je nedovoljna apsorpcija EU fondova, to pokazuje i 5,5 milijardi manje EU fondova u ovoj godini. Dakle ufulu. Druga je obnova Hrvatske od potresa na Baniji u Zagrebu. Dakle Hrvatska je mogla postati veliko gradilište. Nažalost ministar Paladina je nestao, čovjeka nema, predsjednik Vlade govori o obnovi već 2 godine, nisu u stanju obnoviti ni jedan crijep na Baniji i to je efekt koji se ne može nadoknaditi

lijepa. .../Upadica: Isteklo mi vrijeme./... Hajde molim vas, ovaj, držimo se vremena. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovani zastupnik Boris Lalovac, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Danas je pred nama rebalans, odnosno najvažniji financijski dokument kojeg usvajamo u ovom Visokom domu i on je zapravo zadnji kojeg raspravljamo u kunama, ovo je zadnji dokument kojem raspravljamo u kunama i zadnji dokument koji ćemo tu mi imati nekakav značajniji utjecaj jer već sljedeće, svi sljedeći dokumenti kao što će biti proračun koji će biti iskazan u eurima i koji će zapravo samom nacrtom odluke da će ga raspravljati puno ozbiljnije EU komisija odnosno još ozbiljnije Euroskupina. Mijenjaju u narednom razdoblju, mijenjaju tijek rasprave o ovakvim dokumentima jer prije nego što i mi zapravo usvajamo ovaj dokument, vrlo važno će biti šta će Euroskupina donositi i davati odluke o proračunu koji će biti u eurima. To je ona velika promjena, koliko god ovdje mi mislimo da ćemo moći utjecati na nešto, nemojmo zaboraviti da je Euroskupina skupina koja će u budućnosti određivati stanje javnih financija u Hrvatskoj. To je realnost jer usklađenost hrvatskih proračuna sa europskim proračunom, pogotovo kada smo u euru, bit će pod još većim nadzorom i zbog toga kad govorimo o makroekonomskim pokazateljima, što ne kažem da je svaki put i loše, da ne bi netko mislio da je to nekad i loše jer ipak donosi određenu disciplinu. Kako dva makroekonomska pokazatelja koja su .../nerazumljivo/... danas ovdje iznešena pokazuju stanje gospodarstva odnosno stanje stanje proračuna? Inflacija i gospodarski rast. To je ono što dominira današnjim rebalansom, ono što dominira proračunom. Oba su depresivna. To je ono što nije dobro, a ne kažem da je tu nešto Vlada i mogla napraviti. Prvo, rast ove godine 5,7%, inflacija 10,7%, sljedeće godine rast 0,7%, inflacija 5,7%. To nam daje smjer, a smjer nam je sljedeći. Bolje će biti državi nego građanima. To je taj smjer. A zašto? Zato što će inflacija puniti proračun, punit će ga proračun, isto kao što je ove godine 10,7, rast će biti manji. Stvaranje novih dodatnih vrijednosti će biti manja, što znači da će pritisak na standard građana biti veći. To je ove godine je već ostvareno, ono što je činjenica, sljedeću godinu da će taj pritisak na standard građana biti još i veći zašto što je inflacija 5,7%, a stvaranje nove vrijednosti je 0,7%. Šta Vlada može činiti kod takvih slučajeva koji su, ne, nisu baš normalne za neke normalne okolnosti jer kad vidite zadnje godine, zadnjih 4, 5 godina, uvijek je rast, gospodarski rast, stvaranje dodanih vrijednosti je bio puno veći od inflacije. Puno veći, stvarale su se dodane vrijednosti nego što je bila inflacija. U zadnjih godinama je bio rast 3-4%, inflacija je bila 1-2% i onda imate drugačiji raspodjelu u društvu. Sada raspodjelu u društvu čini država. I važnost države kod raspodijele dohodaka će biti još i veći i pritisak na Vladu će biti još veći jer oni će određivati tko su dobitnici u društvu, oni će određivati. Vlada će određivati tko je dobitnik, tko je gubitnik i zato je pritisak na Vladu i ove godine, ne samo kroz sindikate, ne samo kroz mirovinski sustav, ne samo kroz zdravstveni sustav će biti na političkim odlukama Vlade i zato je to nezahvalna odluka, sve dok poduzetnici stvaraju više, oni raspoređuju, u ovome slučaju to čini država i zbog toga je, političke odluke će se još snažnije i dubinski jače gledati jel država je rekla kolko će dati umirovljenicima, kolko će dati socijalnim skupinama, ugroženima, kolko će dati zdravstvenom sustavu jel ona više uprihodi, više će uprihoditi. I zbog toga ove godine koji jesu, takve kakve jesu, nenormalne jel, političke odluke će biti još snažnije. Donošenje investicijskih odluka i vraćanje u normalu neće biti jednostavno, neće biti jednostavno. Jedan osnovni primjer, prije 3 mjeseca ovdje smo mi otvorili u rebalansu proračuna jednu poziciju gdje smo dali HEP-u, dali smo HEP-u da može koristiti jamstva oko milijardu eura to je negdje pola njihovih ukupnih prihoda. Šta je vlada rekla? Evo vam 400 milijuna eura da napunite Okoli, da napunite skladište plina zato što ga privatnici ne žele puniti po tako visokim cijenama jel ćete morati to prodavati građanima jeftinije, zato ćete ostvariti gubitak gledajte sulude situacije u kojim se nalazimo, prije 3-4 mjeseca cijene po kojima se punio plin jel su bile negdje oko 120 eura po MWh i svi su se plašili hoće li plina biti dovoljno, bila je jedna panika. Gledajte jučer situaciju, tankeri LNG stoje u Europi, nitko ih ne želi primiti. Zašto? Europa je puna plina. Ja više ništa ne razumijem iskreno. Znate po kolko se plin prodaje? Po nula, što znači da je HEP u 3 mjeseca, što mu je naredila vlada jel nije ni imao drugačiju …/Govornik se ne razumije/…mora priznati gubitke od nekoliko milijardi kuna, u 3 mjeseca jel su morali puniti, jel nisu mogli sada puniti kada je već došlo, morali su puniti po 120 eura, danas je plin nula. Ko može donijeti ikakve racionalne odluke u takvim situacijama? I onda se govorilo gdje će taj sad gubitak, hoćemo li ga svesti na HEP, pa ćemo umanjiti njegov temeljni kapital, pa će ga sutra država ponovo dokapitalizirati. Međutim kada imate takve odluke gdje jedno javno poduzeće mora podmetnuti leđa, mora podmetnut leđa, ja ne kažem da je tu bilo ikakvih njihovih loših odluka, al takvo je stanje tržišta, kaotično. Tko će danas igdje išta investirati kad u 3 mjeseca možete izgubiti milijarde, a mislite da ste napravili dobar posao, HEP je napravio dobar posao za državu jel je napunio skladišta, s druge strane će ga neko pitati, pa da napravio si dobar posao, ali izgubio si 3-4 milijarde, to neko mora platit, jel. Tko će investirat u takvim uvjetima, tko će investirati od poduzetnika u takvim uvjetima gdje ćemo moći uopće vraćati određeni, ostvarivati određeni profit. Međutim ono što se ponovo danas događa, država je iskoristila sve svoje instrumente fiskalne politike, smanjila je poreze, imamo suludu situaciju da nikad veći porez na dobit nikad veći porez na dobit u povijesti hrvatske države 11,3 milijarde kuna od poreza na dobit jel, nenormalna situacija. Sjećam se …/Govornik se ne razumije/…'14.-'15. porez na dobit bio 5 do 6 milijardi, danas je 11,3 u vrijeme inflacije. Znači netko na ovim stvarima, zašto to govorim, ozbiljno zarađiva novce, ozbiljno zarađiva novac, netko je na INA-i, znamo tko je zaradio, sad će netko postaviti pitanje tko je zaradio na HEP-u? Otvoreno sad vas pitam tu da kažemo tko je po kome kupio HEP i tko je sad u 3 mjeseca zaradio na HEP-u jel će HEP izgubiti jel, taj novac I sad kad nemate instrumenata države da ne može to regulirati nego da mora plaćati gubitke jel iz poreznih prihoda jer stvarno država čini ono što može jel. Ovdje se sad postavlja pitanje i političke odluke države i stvarno se trudi, ne mogu reći da ne jel, ali mora ponovo sada otvoriti pitanje HEP-a jel odnosno postavljamo pitanje o zaradama koje su enormne u inflaciji, enormne su u inflaciji i netko ozbiljno zarađiva novac i na INA-i, netko ozbiljno zarađiva novac i na HEP-u, netko ozbiljno zarađiva novac na hrvatskim građanima uza sve pomoći vlade, uza sve stimulanse, manje poreze, manje stimulativne …/Govornik se ne razumije/…silne milijarde netko je zaradio ozbiljne novce jel, u doba inflacije i što je najgore u doba kada se ne stvaraju nove vrijednosti…/Govornik se ne razumije/…smo rekli, nove vrijednosti su 0,7%, ne stvaramo dodane vrijednosti nego radimo ozbiljnu redistribuciju novaca koja se uglavnom preljeva kroz proračun koja dotira određenim skupinama jel. I zbog toga u slijedećoj godini koja će biti vrlo izazovna jer će biti manja dodana vrijednost, veća inflacija, pritisak, politički pritisak će i dalje rasti. E sada koliko će vlada uspjeti sa svojim instrumentima se pozabaviti, onima koji su ozbiljno zaradili ozbiljne novce, to će se zapravo pokazati. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika govorit će poštovani zastupnik Damir Bajs, izvolite.

Gospodine potpredsjedniče sabora, kolegice i kolege, pred nama je Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2022.g., popularno rečeno rebalans proračuna, već drugi ove 2022.g.. Moram naglasiti da ono što smo govorili pred ljeto na kraju se ostvaruje. Naime, kada govorimo o prijedlogu proračuna naglasit ću da inflacija je dostigla onu stopu koju smo i očekivali, puno veću nego što je bilo predviđeno, prihodi kad govorimo o europskim fondovima su pali i govoreći o tome došli smo do onoga što je temeljno. Naime, inflacija je svakoj vladi, pa i ovoj današnjoj i hrvatskoj vladi prijatelj. Zašto? Zato što prihodi proračuna brzo rastu. Ja ću reći da kad gledate podatke u rebalansu proračuna oni, oni rastu za otprilike točno onaj postotak inflacije koji se dešava u RH, negdje za 11 ili 12%, govorimo o PDV-u, govorimo o drugim poreznim prihodima i oni točno prate što je i logično, usluge su poskupile, proizvodi su poskupili, a ono što je drugi temelj u inflaciji jest snižavanje životnog standarda. Naime, procjenjuje se da će zbog toga što plaće i mirovine zaostaju životni standard u Hrvatskoj pasti barem za 10-tak posto, neki procjenjuju i na jednu devetinu ili osminu ukupnosti životnog standarda samo u 2022.g.. Svi znamo da ko god prima plaću da plaća jedva sustiže troškove života i uvijek kaska za njima. Prihodovni dio je posebno zanimljiv zbog toga što on pokazuje neke probleme koje postoje, s jedne strane izvrsno punjenje izvornih dijelova proračuna kroz dakle PDV i druge stavke, a s druge strane izostatak onog dijela koji je možda i najvažniji bio, a to je zapravo europski fondovi, 5,3 milijarde kuna već je sada skinuto iz ovog prijedloga, do kraja godine bit će to još i više. više. EU kada je donijela paket u kome se i mi nalazimo rekla je da trošenjem sredstava po godini bi trebali očekivati da svaka država koja to uspije napraviti, bruto …/Govornik se ne razumije/… dohodak poraste za 3,5% ovisno o tome da li ste to potrošili, na koji način ste to potrošili jel on generira potrošnju u državi. Dakle ono što smo propustili tih 5,3 milijarde to su investicije, investicije koje je trebala voditi država, dal se radi o Baniji ili da li se radi primjerice upravo o ovoj zgradi u kojoj jesmo, koja je isto obuhvaćena tim programom ili o zgradi vlade. Kao što znamo ni jedna ni druga zgrada nisu ušle u rekonstrukciju za koju su osigurana sredstava EU i pitanje je da li će to se i desiti. Gledajući računski mi smo izgubili oko 1-1,5%, dakle bruto…/Govornik se ne razumije/…dohotka nekorištenih tih 5,7 milijardi kuna na način da time zapravo gospodarstvo nije moglo napraviti taj obrtaj kapitala. Kad govorimo o onom rashodnom dijelu naravno logično je da rastu oni rashodi koje smo i očekivali, rashodi i za zdravstvo, za zaposlene i …/Govornik se ne razumije/…za umirovljenike, to podržavamo, ali kad pogledate iznose o kojima govorimo onda je potpuno jasno da ti iznosi su bitno manji od onih postotaka porasta inflacije. Kad govorimo o inflaciji, naša inflacija je negdje 12 cijelih čini mi se 6% prema podacima koje ja imam. Nije to najveća inflacija u EU da ne bi neko mislio, dakle Estonija ima 24%, ali Francuska ima 6,2, dakle očito razlike u EU su velike, mi smo nešto iznad europskog prosjeka. Očekivali bi naravno da onim što dolazi napravi se ja bih rekao promjena i da dođemo na donji dio ljestvice Europe, da smo uspjeli potrošit ta sredstva to bi već bilo i na svoj način riješeno. Malo smo preskočili onaj dio koji se tiče zapravo na koji način ćemo potrošit jedan značajan dio sredstava, govorimo naravno o izgubljenoj arbitraži, ona će koštati 1,8 milijardi kuna, to je znatan dio ukupnosti rebalansa proračuna i iznos koji nadmašuje mnoge stavke koje su predviđene predviđene proračunom za ovu godinu, a to je činjenica da ti novci su se očito mogli potrošit na neki drugi način, da li kroz potporu gospodarstvu ili kroz potporu našim umirovljenicima ili veću plaću možda u nekim segmentima, to bi bilo na vladi da potroši, ovako će potrošiti plaćanjem zapravo MOL-u u izgubljenoj arbitraži koja je bespotrebno vjerojatno krenuta, ali se mogla zaustaviti u bilo kojem trenutku. Isto tako vlada kroz ove mjere o kojima govorimo često, što je već rečeno i prije, govori o tome da postoji i porast gospodarstva, što je logičnom, uz inflaciju od 12% naravno da postoji i porast gospodarstva, ali fizički obujam prodaje proizvoda i usluga zapravo je jednak ili manji, cijene su veće i time se rezultira porastom dakle BDP-a, ali koje će iduće godine kao što smo čuli i od mojih prethodnika biti upitan. To znači da ćemo doći u stanje stagflacije, dakle stagniranja hrvatskog gospodarstva i u velike inflacije. Ako postoji što pogubno u Hrvatskoj onda je to zapravo ta mogućnost. Ja se nadam da do nje neće doći i političke odluke koje vlada treba donijeti će biti teške i nimalo jednostavno. Reforme koje smo krenuli primjerice u zdravstvu vidjet ćemo uskoro da li će dovesti do promjena u potporama koje daje država. Stanje zdravstvene zaštite je ono što mislim da je ključni element kad govorimo o standardu življenja u Hrvatskoj i s te strane mislim da te reforme, posebice reforma zdravstva, ali naravno i reforma školstva i drugih sistema mora biti provedena u praksi. I da se vratimo na početak, država je napravila proračun koji je ostvariv zbog toga što građani i gospodarstvo plaćaju puno više, ustvari zato što su nadoknađeni gubici iz proračuna EU gdje nije potrošeno 5,3 milijarde kuna. I da, proračun koji zapravo ako se tako nastavi će nas voditi iduće godine u probleme koji su sada već naznačeni, a to je znatan gubitak životnog standarda i puno teži uvjeti gospodarstva. Ono što se govori o mjerama vlade, da, naprave se mjere vlade, vjerujem da neke su i dobre, dobre, dobrim dijelom i ja bih rekao uspjele, ali onaj ključni element koji se tiče energenata zapravo nije odgovoren. Ja sam pitao, nije mi odgovoreno, da li je zapravo proračun RH obzirom na naftne derivate i energente općenito dobio veće prihode ili nije, čini mi se da jeste, postavit ću vam i pitanje da utvrdimo o kojim iznosima se radi, pa ako je dobio veće prihode od prodaje plina, nafte, benzina i svega ostaloga na koji način mi to možemo pomoći gospodarstvu i građanima koji su to dali. Stoga mi naravno nećemo podržati rebalans ovog proračuna i očekujemo da u proračunu za 2023. ono što je ovo ovdje, ja bih rekao pogrešno ne može rekao pogrešno ne može … da budemo potpuno jasni nego i drugih resornih ministarstava kada govorim o trošenju sredstva EU da se ispravi. To nam je zapravo zadnja šansa kad govorimo o sredstvima koje su namijenjene za sanaciju nakon potresa sasvim sigurno, ali moram reći i drugim sredstvima koje smo govorili kroz … fondove EU. Hvala. Prije nego što nastavimo pozdravimo na galeriji učenike Srednje škole Kneza Branimira iz Benkovca. A sada će u ime Kluba zastupnika IDS-a govoriti poštovani zastupnik Marin Lerotić. Izvolite. **Lerotić, Marin (IDS)** Poštovane kolegice i kolege. Kao što sam i u traženju stanke istaknuo uvijek kada pričamo o proračunu ili rebalansu proračuna imamo tešku temu hrvatske realnosti, hrvatske stvarnosti. Opet se susrećemo sa ogromnim deficitom, ogromnim minusom koji je predviđen za ovu godinu, a riječ je o gotovo 13 milijardi kuna. I kad govorimo o tolikom novcu gotovo da je nadrealno i teško si ga je uopće predočit pa pokušajmo na jedan drukčiji način. Svake minute dug države naraste za preko 24.000 kune odnosno svaki dan dug naraste za više od 35 milijuna kuna, da bi to pokrili moramo se zadužit. To je kao da svaki dan odemo u banku i dignemo kredit od 30 milijuna kuna i tako svaki dan cijelu godinu. Doista nadrealno, neodrživo i dugoročno pogubno, a sve to će plaćati generacije koje sjede na galerijama i koje često posjećuju ovaj sabor. Ono što je svakako pohvalno ako ništa drugo da nisu rasli rashodi, međutim najveći uspjeh čime se vlada hvalila i 24 milijarde eura doživili su potpuni fijasko. Govorili smo i za ovom govornicom o toj temi i posebno smo napomenuli da smo predugo čekali da nam se odobre operativni fondovi. Naime, nova omotnica je počela teći '21., a prvi natječaji očekuju se početkom '23. Također treba istaknuti da smo jedni od rijetkih koje smo tražili da se produži rok za korištenje sredstva iz Fonda solidarnosti za obnovu od potresa. Kao što sam rekao novi šok odnosno planirani prihodi od europskih sredstava za ovu godinu smanjili su se čak za 5,3 milijarde kuna i iako smo upozoravali da imamo problema i oko korištenja europskih sredstava vidljivo je da je iz ovog rebalansa da se ta upozorenja nisu shvaćala ozbiljno i sad smo tu gdje I to je šteta da smo tu priliku propustili, posebno kada znamo i kada se isticalo čak i od strane Ministarstva regionalnog razvoja i eu fondova, da je upitno imamo li kao država uopće mogućnost apsorpcije tolikih sredstava, naročito kada znamo da nam fali ljudi. Dodatno, povećava se proračun Ministarstva gospodarstva, čovjek bi se ponadao da smo napokon prepoznali prioritete, međutim nismo moramo platiti izgubljenu arbitražu s MOL-om u iznosu od 1, milijardi kuna i to poraz ove vlade, priznali vi to ili ne. Plaćamo dugove umjesto da ulažemo u inovacije u proizvodnju, tada bi stvarali nova radna mjesta, ljudi nam ne bi iseljavali, imali bi radnike, a ti isti radnici punili bi proračune gradova i općina. Tada bi gradovi i općine sami mogli graditi škole i vrtiće, umjesto toga mi iz NPOO-a gradimo vrtiće. Zašto? Zato jer nemamo pojma kako bismo ta sredstva iskoristili. Umjesto da ulažemo u obrazovanje, umjesto da ulažemo u inovacije mi iz tog fonda gradimo vrtiće. I nemam ništa protiv subvencije i slažem se da treba pomoći, međutim postoje drugi fondovi iz kojih bi bilo puno pametnije ta sredstva trošiti i to bi bio održivi i dugoročno pametan smjer razvoja, čak i s time smanjeni su prihodi iz eu sredstava od 5 milijardi kuna. Da bi išli način naprijed prvenstveno moramo naučiti kako koristiti vlastite potencijale, poput državnih zemljišta i državne infrastrukture koja je zapuštena i kao takva propada, umjesto da se pronađe način da se isti stavi u funkciju gospodarskog napretka i razvoja jer tek onda će europski fondovi biti ono što zaista i trebaju, a to je dodana vrijednost, a ne temelj na kojem gradimo. Zamijenili smo prioritete i to je loše i nije obećavajuće. Također nismo još uvijek riješili zdravstvo, ono što ministar Beroš najavljuje očekuje nas nova centralizacija sustava, a nemojmo zaboraviti da 80% dugova u zdravstvu generiraju bolnice koje spadaju pod državu. Svaki mjesec dug prema veledrogerijama raste za 400 do 500 milijuna kuna i kao da se to ne shvaća, kao da se to zapravo olako shvaća jer se o tome intenzivno priča samo kada dođe voda do grla odnosno kada postane upitno hoćemo li imati lijekova i to je nedopustivo jer se radi o dugogodišnjem zanemarenom problemu koji se nažalost ne rješava, a niti se rješenje nadzire. A kada npr. smo za ovom govornicom više ni ne znam koliko puta tražili 500.000 kuna da bi zbrinjavali pacijente sjeverozapadne u Istri u Izoli onda tih novaca nema. A odgovor je da se tamo ne mogu zbrinuti pacijenti zato jer nemaju adekvatne ne ne mogu pružit adekvatne usluge te iste usluge mogle su se pružati dok se taj projekt financirao iz europskih sredstava. Ovaj rebalans zapravo je pravi poraz politike ove vlasti unatoč rastu prihoda od PDV-a i poreza na dobit za preko 4,5 milijarde kuna, smanjenje dugova gotovo pa i nema, nismo dovoljno porezno rasteretili ni građane ni poduzetnike, nedovoljno potičemo investicije i inovacije, nismo proveli niti jednu ozbiljnu reformu, naši umirovljenici ne žive dobro, žive na rubu siromaštva njih gotovo 400.000, naši sugrađani i dalje iseljavaju i idu radit van. Porazi su to ove politike i ove Vlade. U ime Kluba zastupnika SDSS-a govorit će poštovana zastupnica Dragana Jeckov. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora. Kolegice i kolege. Poštovana predstavnice Ministarstva financija. Vi ste najuporniji od cijele ekipe iz Ministarstva i na tome vam čestitam. Pred nama dakle se nalazi drugi rebalans Državnog proračuna za ovu godinu i kao što je poznato, glavni razlog je razlika prihoda i rashoda većih ili manjih od onih koje smo planirali. Ova visoka stopa inflacije u RH od 12,8% koje je u svojem izlaganju spomenuo ministar, sigurno je rezultat i rata u Ukrajini i energetske krize koja nam kuca na vrata i poremećaji na tržištu između ponude i potražnje. Čuli smo da ublažavanju ove loše situacije svakako doprinosu u pozitivnom smislu izvoz koji bilježi rast, kao i turistički rezultati. Sigurno da su doprinijeli povoljna kretanja u sektorima građevine, industrijske proizvodnje te tržište rada. Opisana kombinacija prilika i izazova u hrvatskom gospodarstvu rezultirat će realnim rastom ekonomske aktivnosti od 5,7% BDP-a na razini čitave 2022., što je znatno više od onih projekcija u 4. mjesecu ove godine, dok će stopa inflacije u istom razdoblju iznositi 10,4%. Dakle, također je nešto što je nadmašilo prvobitna očekivanja. Sve u svemu, nakon prve polovine godine, s vrlo povoljnim ekonomskim kretanjima u nadolazećem periodu ipak će doći do usporavanja ekonomske aktivnosti. U ovako promjenjivim i neizvjesnim okolnostima i fiskalna politika sigurno da treba biti fleksibilnija i sigurno da ju treba prilagoditi. Jedan od iznosa obuhvaćen ovim rebalansom, dakle skoro 874 milijuna kuna odnosi se na Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Pozitivnim smatram što su unutrašnjom preraspodjelom u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali osigurana dodatna sredstva u iznosu od 196 milijuna kuna kojim će se financirati program koji nazivamo Zaželi. O važnosti ovog programa govorila sam više puta kroz slobodne govore i spominjala sam ga i u raspravu o Državnom proračunu 2022. i u njegovom prvom rebalansu pa evo, neizmjerno mi je drago da je taj glas, kako se to kaže, glas sa terena koji sam ovdje prenosila shvaćen i prihvaćen u ovom drugom rebalansu. Kao pripadnica i predstavnica srpske nacionalne manjine moram se osvrnuti na sredstva na kontu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, koja su izvjesno smanjena i sigurno da je to ono što nas ne raduje. Djeca su najvažnija, vrlo često se za ovom govornicom čuje ponekad kao mantra, ali pitanje je da li se držimo uvijek toga. Bez obzira koliki dio državnog proračuna otpadao na Ministarstvo znanosti i obrazovanja, iz nekog razloga opet nema prostora da se poveća iznos namijenjen za obrazovanje za predškolsko obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina. Bez obzira što pojedinci misle o manjinskom obrazovanju, mislim da bi bilo dobro povećati sredstva namijenjena predškolskom odgoju za djecu pripadnike nacionalnih manjina. Zašto to mislim, nekoliko puta sam o tome govorila i pisala Ministarstvu, međutim, ne mogu biti zadovoljna niti odgovorom niti njihovom reakcijom. Naime, ponovit pa koliko god puta bude potrebno, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja, podloga podloga su za to da se dječjim vrtićima i drugim ustanovama koje provode program predškolskog odgoja djece pripadnika nacionalnih manjina programi sufinanciraju u sljedećim iznosima. Za 5 sati 25 kuna, za 6-7 sati 50 kuna te za 8-10 sati 75 kuna. E sad, ono što je kuriozitet ovog problema jeste činjenica da je glavni problem zapravo donošenje i stupanje na snagu spomenutog Pravilnika da je od tog dana proteklo 25 godina. I 25 godina nisu vršene njegove izmjene i dopune. Složit ćete se da je sigurno da su potrebne. 25 kuna '97. g. nije bilo jednako kao i 2005., nije bilo jednako kao i 2015., a sigurno da nije ni danas. U međuvremenu došlo je do povećanja, naravno, cijene didaktičke i ostale opreme neophodne za provođenje programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina. Unatoč apelima mnogobrojnim, iznos je i dalje isti i prepisuje se iz godine u godinu, dakle 25 godina i sigurno da je Pravilnik potrebno revidirati. Tijekom 2022. pojavili su se i novi izazovi poput geopolitičkih napetosti, nastavka poremećaja u opskrbnim lancima, nestabilnostima financijskog tržišta, a sve se to događa u okolnostima rastućih inflacijskih pritisaka. Sve ovo navedeno rezultira snažnim izazovima u kreiranju ekonomske, pa tako i fiskalne politike koja svojim alatima treba pravovremeno odgovoriti na tekuće i projicirane društveno-ekonomske promjene u domaćem i inozemnom okruženju. Hvala. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Daniel Spajić. Izvolite. **Spajić, Daniel (DP)** Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani kolegice i kolege. Evo, Vlada nam je na skoro 700 stranica prezentirala prijedlog novog proračuna za tekuću godinu, rebalans. Žali Bože papira i posjećenog drveća. Uz mnoštvo sitnih i većinom spomena ne dostojnih promjena, daju se uočiti dvije velike razlike. Jedna od razlika je povlačenje novaca iz EU fondova, ono je zakazalo za čak 5,3 milijarde kuna nekih. Prihodi od poreza usred inflacije narasli su na 4,4 milijarde kuna. Ukratko, što je Vlada izgubila zbog nesposobnosti i korupcije, jer se na vrijeme nisu pripremili projekti kojima će sukladno strogim pravilima se povući iz EU fondova, to se nadomjestilo sa prihodima od poreza uslijed inflacije kojeg su porezni obveznici morali platiti ove godine jer su sve cijene proizvoda narasle. sad ne treba tu biti ništa ekstra pametan da znate da više PDV-a izdvajate na litru mlijeka ako je 10 kuna nego 5, a bila je 5, a sad je 10 i u pravu su oni analitičari koji ovih dana tvrde kako je Vlada najveći dobitnih inflacije. To je što se tiče poreza. A sad malo o stavki najvećeg podbačaja prihoda proračuna, a to su povlačenje sredstava iz EU fondova. Naime, kombinacije nesposobnosti i korupcije uzrok je da ćemo propustiti povući čak 5,3 milijarde kuna iz EU fondova. Kad se zna da je Pelješki most sa pristupnim cestama koštao oko 3 milijarde kuna, eto samo u ovoj godini propustili smo povući sredstva u protuvrijednosti skoro 2 Pelješka mosta i opet vrlo vjerojatno nitko za ovo neće odgovarati. Da su ova sredstva povućena, rast BDP-a bi bio veći za bar 1%, a to za budućnost i razvoj države znači jako puno. Šampion u nepovlačenju sredstava, kako ga ja zovem, grobar hrvatskog zdravstva, to je ministar Beroš. Od odobrenih 7,5 milijardi kuna za saniranje, obnovu od potresa, itd., EU nam je produžila rok 12 mjeseci, povućeno je samo 20-ak posto a Ministarstvo zdravstva tek 14 milijuna kuna povuklo. 1% od odobrenog što su imali, a imali su milijardu i pol kuna za obnovu bolnica u Zagrebu i na Banovini. Ali, već je izvjesno kako će dobar dio ovih sredstava ostati neiskorišten jer je rok lipanj sljedeće godine. Isto kako su propale stotine milijuna kuna za digitalizaciju zdravstva jer je Beroš poništio natječaj kojim je digitalizaciju povjerio cvjećarki iz Zaboka i Sanaderovom ministru Ljubičiću. Kad je uhvaćen na djelu, raskinuo je ugovore i poništio natječaj i opet smo došli na onu staru, vuk sit, a ovce na broju. Skoro će 2 godine kako sam detaljno pojasnio ovaj slučaj za ovom govornicom u HS-u nakon čega sam podignuo kaznenu prijavu protiv ministra Beroša. Da se reagiralo po mojoj kaznenoj prijavi, barem bi se spriječila daljnja šteta od nepovlačenja sredstava iz EU fondova. Barem bi se ovih milijardu i pol kuna iskoristilo da se saniraju posljedice potresa i poboljšaju uvjeti liječnicima i drugom osoblju u sustavu na centrima koji to se koriste. Što reći o sustavu koji je u zadnjem desetljeću povećao broj liječnika za 2500 dok nam je iselilo 10% stanovništva, a bez obzira na to sve, liste čekanja su se znatno povećale. Paralelno s tim raste sustav privatnih klinika koje su s 50% rasta najbrže rastući segment gospodarstva u RH. Stoga Stoga ne čudi da je jedina osoba koju ovih dana hvali Beroš u tzv. reformu zdravstva direktorica i vlasnica jedne od privatnih klinika. Privatizacija pružanja zdravstvenih usluga bez pretvorbi HZZO osiguravajuće društvo, što EU odavno traži i liberalizacije tog segmenta, ne razumije./... zdravstva i pretvaranju kvalitetne zdravstvene zaštite u luksuz koji si hrvatski građani sa ovakvim standardom neće moći priuštiti. Ove godine redovni transfer iz proračuna prema HZZO-u iznosi 4,4 milijarde kuna. Uz to je još osigurano dodatnih 2,4 milijarde, što je zajedno skoro 7 milijardi kuna, što je i bila naša procjena na početku godine. A još nedavno u emisiji Otvoreno s g. Čurajom, on tvrdi, obmanjuje hrvatsku javnost kako će taj iznos biti jedva nešto iznad 2 milijarde, da će to biti između 7 i 8 milijardi čak sam postavio pitanje ministru Berošu na aktualnom satu gdje mi je on isto tako rekao da to neće biti tako, sad vidimo da sam ja bio u pravu. O problemima i propustima u našem sustavu zdravstva može se danima pričati pa je potpuno neshvatljivo zašto vladajući tako strasno prikrivaju sav taj kriminal i kaos kao i glavu te hobotnice g. Beroša. Međutim, nije sve tako crno u Hrvatskoj. Evo, konačno je netko prepoznao talent bivšeg HDZ-ovog ministra Horvata kojemu su mnogi sapletali noge i nisu mu dali da iskaže svoje potencijale u Ministarstvu graditeljstva i obnovi od potresa. Nedavno je tvrtka od strateškog značaja za RH Končar prepoznala njegove inženjerske sposobnosti i vještine te mu povjerila odgovorno mjesto jednog od vodećih inženjera za razvoj i promociju proizvoda Končara u inozemstvu. Predlažemo da ga se spoji s Vinkom Kujundžićem, stranim investitorom iz Britanije koji svoje znanje i kapital ulaže u digitalizaciju hrvatskog zdravstva. Njih dvojica udružujući svoja znanja i networking dat će onaj ključni poticaj razvoju gospodarstva u RH. Naravno da je ovo bila ironija, nije nam vrijeme za šalu, Banovina se ne obnavlja, dolazi zima, ljudi su u vrlo teškoj situaciji bez obzira što mi tu kritizirali jedni druge, ja im ne bih bio u kožu, ja ne znam, mislim da se trebamo svi udružit, napraviti nekakav dogovor da se tim ljudima pomogne. Slavonija iz koje ja dolazim je opustošena, opljačkana, u svakoj županiji fali gotovo više od 15% stanovništva, to su većinom mladi ljudi koji su otišli, kupili nekretnine po vani, odvukli su svoje obitelji i neće se više vraćati, to je naš poraz. Slavonci su vrijedni, jedni od najvrjednijih ljudi, da se nitko ne uvrijedi, najvrjedniji, a najsiromašniji i uvijek je tako. Raznorazni novac iz proračuna dajemo za raznorazne stvari pa evo npr. mi bez problema za novosti izdvojimo gotovo 4 milijuna kuna iz proračuna, a zašto ne bi izdvojili kad pričamo o Hrvatima u BiH, puna su nam ih usta uvijek, a zašto ne bi izdvojili za Franjevački samostan na Plehanu, fali nam se ne razumije./... koji je vrhunski čovjek, fali mu nekih 4 milijuna kuna da se završi taj samostan. To se nalazi u R. Srpskoj, 10-ak km od Dervente, to je od strateškog značaja za Hrvate, kako u BiH, tako i u Hrvatskoj. Pa evo, nešto dati i svojima, ne moramo samo davat drugima. Hvala vam lijepo. Dakle ruska agresija nad Ukrajinom nesumnjivo je uzrokovala snažan poremećaj u opskrbi energenata i hrane u Europi te zaoštrila odnose Zapada i Rusije, a izražene klimatske promjene dodatno su doprinijele poskupljenju hrane i energije, sve navedeno, ali i uz neke druge faktore rezultiralo je i povijesno visokom stopom inflacije u rujnu u RH, dakle 12,8%. Prehrana naše nacije, nažalost sve više ovisi o uvozu, a posljednjih nekoliko godina naša zemlja zbog male proizvodnje na selu godišnje gubi 2-3% rasta društvenog proizvoda. Da smo se kao nekoć bili u stanju sami prehraniti, opća kriza gospodarstva odrazila bi se na Hrvatsku u smanjenom rastu ili možda stagnacije, ali nikako ne u ozbiljnom padu kakav proživljavamo. Opća gospodarska situacija, rast cijena energenata, okolnosti ratnih djelovanja, suša nezapamćenih razmjera, ali i negativna platna bilanca s inozemstvom sile Hrvatsku, ali nam u isto vrijeme i daju priliku da mijenjamo politiku o ovisnosti o uvozu hrane i na taj način zapravo utječemo na smanjenje inflacije. Poljoprivrednici su ostali razočarani otkupnim cijenama ovogodišnjih usjeva, pšenica je plaćena tek nešto više od 2 kune, dok je suncokret plaćen ispod 4 kune. Primjerice, proizvođači suncokreta provedenim Vladinim mjerama pomoći ostaju zakinuti. Neki koji su uspjeli dobiti nešto višu cijenu od 4 kune za kilogram suncokreta, nakon objave odluke Vlade višak isplaćenog novca morali su vratiti nazad otkupljivaču. Građani su pak očekivali ozbiljne korekcije cijena na policama u trgovinama no to se nije dogodilo. Cijena suncokretova ulja nije značajno pala niti brašna, kruha ni pekarskih proizvoda. Čak dapače, cijene kruha i dalje rastu. Osobno smatram kako smo kao građani ipak trebali znati tko je odgovaran za takav rast cijena, no to nam i dalje ostaje nepoznanicom. Vlada je trebala prije donošenja ikakvih vatrogasnih mjera ipak urediti tržište, ono u Hrvatskoj za razliku od drugih zemalja članica, nije transparentno, Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi u lancu opskrbe hranom nije pomogao onima koji najviše trpe, a to su sami naši proizvođači. Podsjetimo kako je primjerice, u našoj zemlji otkupna cijena svinjetina najniža u EU, dok se paralelno upravo svinjetina uvozi u ozbiljnim količinama iz ostalih zemalja članica EU. Slično je i s proizvodnjom mlijeka. Proizvođači su prisiljeni svoje mlijeko predati otkupljivaču za iznose manje do 3 kune, dok je cijena u dućanima nekoliko puta veća od one otkupne. Plavi dizel je poskupio nekoliko puta, sav repromaterijal je poskupio nekoliko puta, ali otkupna cijena proizvoda nije. Ovih dana poljoprivrednici imaju novi problem, ne mogu do plavog dizela, čekaju u redovima, umjesto da su na poljima. Vlada RH mora zauzeti jasan stav i podržati domaću poljoprivrednu proizvodnju, bez političkih kalkulacija i bez stranačkih pogodovanja, a jednako tako vrijeme je i da se prestane podupirati velike subjekte nasuprot OPG-ovima. U pristupu poljoprivredi konstantno nedostaje ozbiljnosti, poljoprivrednici očekuju jasnu politiku koja im se neće iz godine u godinu dovoditi u situaciju gdje moraju odlučivati hoće li odustati od proizvodnje ili će se zaduživanjem kod komercijalnih banaka dodatno izlagati riziku. Paralelno građani ne mogu očekivati da će biti niže cijene prehrambenih proizvoda ako ćemo više uvoziti, kvalitetan lako dostupan, kao i cjenovno prilagođen proizvod standardu naših građana možemo dobiti samo iz domaće proizvodnje. Uz nedostatak površina na kojima bi stočari mogli proizvoditi vlastitu hranu i nezapamćenu sušu, mnogi stočari su dodatno zapali u poteškoće. Za mnoge to znači smanjenje ili odustanak od proizvodnje. Drugim riječima, sve će dovesti ka smanjenju proizvedenih litara mlijeka, kao i smanjenom broju utovljene junadi, dakle manje hrane na domaćem tržištu. Manje hrane u opticaju znači i više cijene. Upravo zato Vlada mora triput razmisliti o dosadašnjem pristupu selu i poljoprivredi. Rješenje je smislena dugoročna politika koja omogućava da naši stočari, voćari, povrtlari mogu od svojeg rada pristojno zarađivati kako bi mogli sebi i svojim obiteljima osigurati osigurati dostojanstven život, a građanima zdravu i cjenovno pristupačnu hranu. To je ujedno i demografska mjera kojom bismo zaustavili izumiranje naše nacije. Hrvatska mora u najkraćem roku iskoristiti tržišni prostor sačuvan još postojećim potporama, da energičnim zahvatima vrati poljoprivredu na europski put koji omogućuje selu da iskoristi svoje velike proizvodne potencijale. Nužan je aktivan angažman države u funkcioniranju i osiguravanju stabilnosti tržišnog sustava te financiranje kapitalno zahtjevne proizvodnje jeftinim, a za vjerovnike sigurnim kreditima. Vladajući se danas ipak hvale prihodnom stranom proračuna koja je određena pozitivnim kretanjima u gospodarstvu, ali i učincima poreznih izmjena u sustavu poreza na dodanu vrijednost i trošarinskih propisa koji su stupili na snagu u ovoj godini s ciljem ublažavanja inflatornih pritisaka. Sukladno predloženim izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2022. g., ukupni prihodi iznose 171,8 milijardi kuna i povećavaju se za 758,2 milijuna pri tom porezni prihodi rastu za 4,4 milijarde kuna od čega prihodi od PDV-a 2,1 milijardu kuna, prihodi od poreza na dobit 2 milijarde kuna, dok prihodi od doprinosa rastu 7,1 milijun kuna u odnosu na prve izmjene i dopune državnog proračuna RH za 2022.g.. Da pojasnim i naglasim, ovdje govorimo o novcu kojeg je država poreznom represijom ubrala od samih građana. S druge strane prihodi od pomoći smanjuju se za 5,3 milijarde kuna. Ovim izmjenama i dopunama državnog proračuna ukupni rashodi ostaju na istoj razini od 184,7 milijardi kuna, međutim rashodi koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka i doprinosa i namjenskim primitaka povećavaju se za 3,6 milijardi kuna, dok se rashodi koji se financiraju iz EU i ostalih izvora smanjuju za isti iznos. Kroz ove izmjene i dopune osiguravaju se sredstva potrebna za provedbu jesenskog paketa mjera odnosno sredstva za usklađivanje mirovina. Također značajan iznos osigurava se za isplatu po presudi u arbitražnom postupku pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova koje je MOL pokrenuo protiv Hrvatske 2013.g.. Ovdje moram spomenuti izjave predsjednika vrhovnog suda koji kaže kako vlada uvijek može tvrditi da je ugovor o upravljanju INA-om ništetan, kao takav onda nikako nije niti nikada postojao. Neprihvatljivo je što se tako dugo toleriralo te pravne činjenice, čelni čovjek hrvatskog sudstva kaže nam da vlada svakako može eksproprirati i NUT-e, da je to samo pitanje političke volje. Za njega domaće sudske presude uvijek imaju veću vrijednost od bilo kakvih arbitražnih odluka. Čelnik čovjek hrvatskog sudstva nakon presude Švicarskog saveznog suda kojom je odbijen zahtjev za revizijom arbitraže u MOL-u odnosno u slučaju INA-MOL u kojem je izjavio kako unatoč tom za Hrvatskom razočaravajućem sadržaju spomenute presude hrvatska vlada i dalje može preuzeti konce u upravljanju INA-om. On decidirano tvrdi da vlada nakon pravomoćne presude Ivi Sanaderu zbog primanja mita radi predaje upravljačkih prava u INA-i, MOL-u uvijek može tvrditi da je ugovor o upravljanju INA-om ništetom takav, kao takav onda nikada nije niti postojao. Za Dobronića nema tu dileme, na kraju samo treba podvući crtu kako kaže i izračunati koliku štetu mađarska strana treba nadoknaditi Hrvatskoj. Zanimljivo i za razmislit. vratimo se rebalansu, dakle istovremeno najveća smanjenja u okviru skupine rashoda odnose se na smanjenje rashoda vezanih uz projekte sanacije štete nastale uslijed potresa sukladno očekivanoj dinamici provedbe i to u iznosu od 649,5 milijuna kuna, zatim smanjenja sredstava učešća vezanih uz provedbu projekata iz operativnih programa i to u iznosu od 390,3 milijuna kuna, dakle drugim riječima dinamika realizacije odnosno potrošnje ovih sredstava itekako upozorava što je zabrinjavajuće, pa i neprihvatljivo. Hrvatska je za sanaciju šteta od potresa dobila 683,7 milijuna eura koji imaju ograničeno rok za trošenje. Potres je na Banovini srušio i oštetio brojne obiteljske kuće, višestambene zgrade, zgrade javne namjene, ukupno 25 tisuća objekata, je počinio štetu koja se službeno procjenjuje na 86,4 milijarde kuna. Obeshrabreni stanovnici dočekuju čak svoju evo treću zimu koja je na vratima u objektima koji nisu predviđeni za dugoročno stanovanje i to nas itekako zabrinjava. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Sada ćemo napraviti jednu stanku kratku od 10-tak minuta budući da informatika treba malo vremena za neka podešavanja, pa se vidimo za 10 minuta.